Sljedeća točka dnevnog reda, to je: - Konačni prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 61; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u vezi s čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana ministrica kulture i medije Nina Obuljen Koržinek. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo, pred vama je danas Konačni prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima o kojem smo proveli široku raspravu i u prvom čitanju i u razdoblju između dvaju čitanja, uključujući i dvije tematske tematske sjednice matičnih odbora, pa dozvolite mi da uvodno podsjetim na najvažnija pitanja koja se ovim Zakonom uređuju. Na početku željela bih istaknuti da se donošenjem ovog Zakona će se stvoriti preduvjeti da se zamjeni važeći Zakon iz 2003. g. koji je u tom razdoblju 6 puta mijenjan i dopunjavan i da ćemo zapravo ovim Zakonom u nacionalni sustav zaštite autorskih prava i srodnih prava unijeti sve one suvremene odredbe koje su potrebne da bi se zaštitila autorska prava u digitalnom okruženju. Neposredni razlog usklađivanja, odnosno ključni razlog usklađivanja je usklađivanje s Direktivom o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, kao i Direktivom o utvrđivanju pravila u ostvarivanju autorskog i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose, organizacija za radio-difuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa, ali ovaj Zakon usklađuje se i sa cijelim nizom drugih direktiva i međunarodnopravnih propisa. Podsjetila bih, ono što sam istaknula i u prvom čitanju, da je za pripremu nacrta ovog Zakona bila osnovana široka stručna radna skupina sa više od 60 dionika, da je provedena javna rasprava koja je potaknula veliki interes da zapravo možemo reći da je pred vama jedan tekst u koji smo ugradili i cijeli niz komentara koji su izneseni u ovom Visokom domu u prvom čitanju i za koji smatramo da predstavlja jedan dobar okvir koji je uvažio različita razmišljanja i različite partikularne interese. Naravno, istaknut ću i sad, a vjerujem da će o tome biti i riječi tijekom rasprave, ovo je propis koji uključuje ponekad suprotstavljene interese različitih dionika i nije moguće da uvijek svi u svemu budu zadovoljni, ali smatram da smo našli jedan zadovoljavajući okvir koji će rezultirati puno čvršćim, sigurnijim okružjem za rad hrvatskih kulturnih i kreativnih industrija. Ono što bih uvodno istaknula su najvažnija područja koja uređuje ovaj Zakon. U prvom redu, to je otklanjanje dosadašnje pravne nesigurnosti vezano uz određena korištenja iznimaka i ograničenja od autorskog i srodnih prava u kontekstu novih načina korištenja autorskih djela i drugih zaštićenih sadržaja. Tu npr. mislimo na automatizirane računalne analize velikih količina informacija u digitalnom obliku, koje omogućavaju primjenu suvremenih digitalnih tehnologija, zatim provedba nastave u digitalnom okruženju, korištenje autorskih prava, autorskih djela i drugih predmeta zaštite u sustavima nastave i obrazovanja. Mislim da smo se svim tim možda i nažalost za vrijeme ove pandemije i više familijarizirali. Drugo područje odnosi se na poboljšanje prakse licenciranja i osiguravanja šireg pristupa zaštićenom sadržaju. Treće područje je pitanje stvaranja tržišta autorskih prava koje dobro funkcionira i tu smo zaista, mislim, unaprijedili sve segmente ovog Zakona i 4. područje koje bih uvodno istaknula je ono koje se odnosi na osiguravanje pretpostavki za pravičnu naknadu autorima i izvođačima u ugovorima koji isti ustupaju svoja prava radi korištenja njihovih djela ili drugih predmeta zaštite. Temeljem direktive kojoj je cilj osigurati povoljnije uvjete za širenje u državama članicama EU, televizijskih i radijskih programa koji potječu iz drugih država članica, na način da se olakša licenciranje autorskog prava i srodnih prava u ovom predloženom Zakonu uređuju se sva odgovarajuća pitanja. Pored onih izmjena koje se odnose na usklađivanje s direktivama, dakle koji proizlaze iz obveze članstva u EU u ovom zakonu izvršili smo niz izmjena i dopuna uređenja pojedinih pitanja koji izviru iz našeg nacionalnog pravnog sustava, a gdje smo uočili da postoji u praksi ili provedbi neki problemi, nedostaci, nedosljednosti ili nejasnoće, pa će i to biti sigurno nešto što će osigurati veću pravnu sigurnost. To se posebno odnosi na tretman autorskih djela stvorenih u radnom odnosu gdje se sada zakonom definira da se ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi, ugovor o stvaranju i korištenju autorskih djela i drugih predmeta zaštite u pojedinim specifičnim područjima, zatim opsežnija uređenja prava nakladnika informativnih publikacija, detaljnije uređenje uvjeta za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava, pitanje kolektivne zaštite, zatim preciznije definiranje prekršajnih odredbi i naravno određena manja jezična i nomotehnička poboljšanja. Ono što je važno istaknuti, a to proizlazi iz izričaja, ali i duha direktive je da se povećava pravna sigurnost u području djelatnosti istraživačkih organizacija institucija kulturne baštine i obrazovnih institucija, s obzirom na to da se ovim zakonom propisuju obvezna sadržajna ograničenja autorskog i srodnih prava za potrebe rudarenja teksta i podataka, to je onaj date meaning, zatim za potrebe korištenja djela i drugih predmeta zaštite u digitalnoj i prekograničnoj nastavi kao i za potrebe očuvanja kulturne baštine. Za područje djelatnosti institucija kulturne baštine ovim zakonom osigurat će jasniji okvir za reguliranje autorskog prava i srodnih prava kako bi se olakšala digitalizacija i širenje djela ili drugih predmeta zaštite koji se smatraju nedostupnima na tržištu. Isto tako zakon uvodi mjere kojima će se olakšati licenciranja radi prava dostupnosti audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev što će u konačnici doprinijeti većoj dostupnosti i hrvatskih i europskih djela na takvim platformama. Ovim zakonom i o tome je isto bilo dosta riječi u raspravi propisuje se novo pravo, srodno pravo o autorskom pravu za izdavače informativnih publikacija, npr. izdavače dnevnih novina, tjednih ili mjesečnih časopisa i sl. i time se očekuje da će se prvenstveno riješiti problem ovih izdavača u slučajevima kad tzv. agregatori sadržaja poput Google newsa i sličnih koriste u svojim objavama informativne publikacije u izdavanje kojih ulažu izdavači i od toga zarađuju, a da pri tom s izdavačima ne dijele ništa od tako stečene financijske dobiti. To je zaista važno jer se stvara jedan okvir u kojem će se omogućiti evidentno lošijoj ili manje zastupljenoj strani u tim pregovorima da osigura određenu naknadu. Prema sadašnjem pravnom uređenju nije bilo detaljno propisano niti jasno propisana odgovornost davatelja usluga dijeljenjem sadržaja putem interneta, za sadržaje koji se putem njihovih platformi prenose, pohranjuju i dijele tako da ovim zakonom uvodimo promjene u tom području na način da se jasno propisuje odgovornost davatelja usluga dijeljenja sadržaja putem interneta za zaštićene sadržaje koji se putem njihovih platformi prenose, pohranjuju i dijele. A posljedica te odgovornosti je obveza da za korištenje zaštićenih sadržaja ishode od nositelja prava potrebna odobrenja npr. da sklapaju ugovore o licenciranju u svrhu priopćavanja javnosti ili činjenja dostupnim javnosti, a kako bi nositelji prava primili odgovarajuću naknadu za korištenje djela ili drugih predmeta zaštite putem interneta odnosno da se spriječi neovlašteno korištenje tih sadržaja. Ovaj zakon uvodi i odredbe kojima se osiguravaju pretpostavke za pravičnu naknadu autorima izvođačima ugovorima kojima … stupaju svoja prava radi korištenja njihovih djela ili drugih predmeta zaštite kao i odredbe kojima se detaljnije propisuju pitanja vezana uz ugovore koji se sklapaju radi stvaranja i korištenja autorskih djela te drugih predmeta zaštite u pojedinim specifičnim područjima. Također s obzirom na to da se predloženim zakonom olakšava licenciranje autorskog prava i srodnih prava za djela i druge predmeta zaštite koji su sadržani u emitiranjima određenih vrsta televizijskih i radijskih programa npr. propisivanjem primjene načela podrijetla na prateće internetske usluge kao i proširenjem obveznog kolektivnog ostvarivanja prava na sve vrste remitiranja programa, a propisuju se i jasna pravila u slučaju kada se prijenos programskih signala obavlja pomoću tehničkog postupka izravnog protoka. Očekujemo da će se kao posljedica uvođenja ovih novih rješenja olakšati širenje u državama članicama EU, nacionalnih televizijskih i radijskih programa kao i veća dostupnost u Hrvatskoj, televizijskih i radijskih programa koji potječu iz drugih država članica što sve doprinosi kulturnoj i medijskoj raznolikosti. Nadalje, detaljnijim reguliranjem prava u pogledu autorskih djela stvorenih u radnom odnosu postit će se veća pravna sigurnost kako za poslodavce tako i za autora koji je stvorio autorsko djelo izvršavajući svoje obveze iz ugovora o radu ili po uputama poslodavca. Veća pravna sigurnost posljedica je koje će nastupiti i u pogledu jasnijeg i detaljnijeg reguliranja autorskih djela stvorenih u državnoj ili javnoj službi, autorskih djela stvorenih na javnim visokim učilištima u znanstvenom, umjetničkom i nastavnom radu. Zatim autorskih prava studenata na autorskim djelima koja su oni stvorili na visokim učilištima itd. Smatramo da će preciznije uređenje uvjeta za obavljanje djelatnosti neovisnih upravljačkih subjekata koji kao i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava obavljaju obavljaju djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava pridonijeti većoj transparentnosti u njihovom poslovanju i ukupnoj djelotvornosti sustava kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava i srodnih prava u RH. Detaljnije uređenje opsega autorskih prava i srodnih prava koja se kolektivno ostvaruju doprinijet će sigurno i većoj sigurnosti za korisnike predmeta zaštite i nositelje prava. Možda bih još u ovom uvodnom dijelu spomenula jer je o tome bilo riječi na odborima o prijedlogu kojim se uređuje postojeća otvorena autorsko pravna pitanja u vezi s audiovizualnim djelima koja se nalaze u arhivi HRT-a, a koja a koja su nastala prije 1990. godine. Istaknula bih još u ovom uvodnom obrazloženju da smo zahvaljujući i vrlo zanimljivoj raspravi u prvom čitanju kao i dvijema tematskim sjednicama nadležnog odbora koje su se dogodile između dva čitanja još dodatno doradili određene dijelove zakona pa se tu zahvaljujem na svim prijedlozima. Kao što sam rekla uvodno ovaj zakon na neki način uvezuje jedan cijeli niz malih kolektivnih ugovora u kojima nikada nije moguće zadovoljiti sve strane pa je tako zadnjih dana i tjedana jedan cijeli niz dionika zagovarao i javno i kroz medije i različitim priopćenjima svoje partikularne stavove. Mi smo sve te stavove i pozicije uzeli u obzir, posebno se tu referiram na prijepor između diskografa i izvođača odnosno proizvođača fonograma i izvođača i određenih zahtjeva novinara u odnosu na nakladnike informativnih publikacija. Međutim, ja sam zaista uvjerena da smo u drugom čitanju predložili jedan dobar, cjelovit zakon koji je uvažio te različite interese koji nudi vrlo dobra kompromisna rješenja s kojim će oni koji su bili u slabijoj poziciji tu poziciju ojačati. Oni koji su možda bili u jačoj poziciji neće izgubiti toliko da bi to dovelo u pitanje njihovo poslovanje, ali s kojim postižemo onaj ključni cilj ovog zakona, a to je da u cjelini hrvatske kulturne i kreativne industrije odnosno svi oni koji stvaraju djela koja su zaštićena autorskim pravom odnosno srodnim pravima budu u jednoj sigurnijoj poziciji da mogu na digitalnom tržištu ostvariti svoja prava, zaštititi svoja autorska djela, a onda kad se ona monetiziraju za takvu monetizaciju dobiti To nažalost u ovom trenutku s važećim zakonom nije slučaj i zato sam uvjerena da će donošenjem ovog zakona u cjelini svi oni koji stvaraju sadržaje zaštićeni autorskim pravima zaista imati puno bolju poziciju i biti u poziciji da ostvare pravičnu naknadu jer mnogi autori i drugi stvaratelji takvih sadržaja zapravo isključivo od tih prihoda žive. Evo, hvala vam. Evo prva replika, poštovana zastupnica Vesna Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovana ministrice kao što ste i sami rekli u izradi ovog zakona je sudjelovala radna skupina sačinjena od više od 60 dionika iz različitih sektora, a nakon prvog čitanja je održan čitav niz dodatnih konzultacija koje su vezane za određena sporna pitanja, ali i dvije tematske sjednice Odbora za medije. Međutim, unatoč višekratnim konzultacijama nekako nije nađeno rješenje koje bi zadovoljilo sve zainteresirane strane i dionike i oni su naprosto po mom mišljenju ostali nekako ukopani na svojim tvrdim pozicijama i stoga smatram da je ovaj zakon zapravo jedno kompromisno rješenje koje predstavlja jedan zadovoljavajući okvir za reguliranje prava i obveza između različitih dionika u različitim sektorima i to bez pristranosti i bez dakle ulaženja u njihove međusobne odnose, dakle u odnose između različitih dionika u različitim sektorima. I stoga bih vas molila vaš komentar. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam na ovoj replici, kao što sam i rekla uvodno kada imate u pregovorima strane, bez obzira o kakvim pregovorima se radi, koje inzistiraju na svojim pozicijama i nisu spremne postići dogovor ili kompromis onda je u ovakvom slučaju zakonodavac taj koji ga mora predložiti, a vi ćete naravno kao zastupnici i zastupnice procijeniti je li to kompromisno rješenje dobro. Kao što sam rekla vodili smo se interesom cjeline sektora kulturnih i kreativnih industrija i mislim da smo osluškujući sve stavove i sva razmišljanja zaista ponudili jedan kompromis koji će u konačnici biti dobar za sve dionike. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena ministrice Obuljen Koržinek, dakle prijepor između diskografa i izvođača to je obilježilo i sami ste rekli. S jedne strane izvođači tvrde da nisu potpisali ugovore i da nemaju i ne dobivaju naknadu, s druge strane diskografi tvrde da je sve u redu, da oni imaju ugovore i da je sve sukladno onome što bi trebalo biti pravično. Međutim, iz čl. 306. iščitavamo jednu kontradikciju gdje vi dajete 3.g. za usklađivanje. Nema potrebe za te 3.g., ako je sve u redu, ako postoje ugovori, što usklađujemo, s druge pak strane ako ne postoje ugovori, ako ne dobivaju ništa izvođači zašto dajemo još 3.g. gratis perioda nekome ko je već na kičmi, na grbači, na talentu kreativnih ljudi zaradio enormne novce i troši ih na način na koji ih troši, ja bih čak rekao da ih krčmi, a nije u interesu glazbe, dakle čemu te 3.g., mislim da, to ću i amandmanom tražiti, to treba definitivno skratit. Hvala vam na ovom komentaru. Istina je da postoji prijepor odnosno različiti stavovi o tome postoje li ili ne postoje ugovori. Mi kao ministarstvo, a ni Državni zavod za intelektualno vlasništvo budući da se radi o privatno pravnim odnosima ne možemo o tome donositi sudove. Mi smo postavili jedan princip za koji smo upravo zbog te nerazjašnjenje situacije ne samo predvidjeli regulaciju pro futuro koja kreće od trenutka donošenja zakona i to nije dvojbeno, nego i za eventualno prijeporne situacije za koje ste dobro rekli, jedni tvrde da postoje, drugi kažu da ne postoje, dali po našem mišljenju jedan primjereni rok s obzirom da zapravo nitko ne može procijeniti o kolikom se broju ugovora radi, koliko je nasljednika prava i zato je predložen rok od 3.g.. Slijedeća replika poštovani zastupnik Davor Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani g. predsjedavajući, poštovana gđo. ministrice. Ustav kaže da zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koje imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje odnosno samo iz posebno opravdanih razloga pojedine odredbe zakona mogu imati ovo tzv. povratno djelovanje. U ovom slučaju vidimo naravno opet ću govoriti o glazbi na internetu, jedna strana traži skraćivanje roka sa 3.g. na 6 mjeseci, jedna traži potpuno ukidanje st. 6., no ja ću vas ipak pitati kako ćete braniti ovaj članak zakona u slučaju da nakon njegovog donošenja dođe do procjene ustavnosti odnosno da on potencionalno proizvede i određene tužbe, bojite li se jednostavno da će to pasti, povratno djelovanje zakona? **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** S obzirom na angažman velikog broja stručnjaka, pravnih stručnjaka koji su sudjelovali u izradi ovog zakonskog teksta i koji su u potpunosti otklonili navode o mogućoj retroaktivnosti ja sam sigurna da ako i dođe do takve tužbe da ćemo mi vrlo lako ovaj koncept obraniti, al naravno legitimno pravo je svakoga da postavlja pitanja. Ovdje je ključ, dakle da govorimo o jednom pravnom instrumentu koji nije nepoznat u našem zakonodavstvu da u trenutku kada uspostavite određeni režim, a posebno ovdje govorimo o pravima, o privatnim pravima, onda dajete jedan rok da se eventualno neusuglašenosti s takvom normom usklade. Ja vjerujem da će to ići lako i glatko. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana ministrice rijetko koji zakon je izazivao toliko lobiranja koliko je ovaj zakon, što ja mislim inače da je dobro jel dobro je da se, da se ljudi i angažiraju i da čujemo sve opcije i sve varijante i probamo donijeti najbolje moguće rješenje. Ono što je izazvalo i što su prethodnici već i u replikama rekli je taj odnos između dviju strana. Jedna strana tvrdi da postoje ugovori, druga strana tvrdi da ne postoje ugovori. Mene zanima da li ministarstvo ima saznanja da li zaista u tim ugovorima je do sad bilo određenih tužbi, određenih uopće oko ugovora da su se dvije strane sukobljavale, da imamo nekakva iskustva jer ono kad sam ja pitala i rekla dobro, ali do sad šta je bio problem u tim ugovorima nisam uspjela dobiti odgovor, možda vi imate nekakva saznanja kad ste već radili zakon možda ste se i na tome temeljili? Hvala lijepo. Hvala vam gđo. zastupnice. Kao što sam rekla, dakle mi nemamo mogućnost utvrđivati dakle utvrditi postoje li ili ne postoje ugovori. Ja bih se zadržala ovdje na principu, dakle današnja ekonomija plasiranja ili distribuiranja glazbenih sadržaja na internetu je takva da diskograf pregovara s trećim na način da ako tako mogu reći sa sobom nosi i svoja prava i prava autora i izvođača i nastupa prema trećem kao da ta prava ima regulirana, niti bih željela tvrdit da ima, niti da nema. Mi ovdje postavljamo standard kako moraju biti uređena ta prava, ako su uređena tim bolje, ako nisu uređena postoji rok u kojem se treba uskladiti sa tom normom koja uređuje da moraju biti pisani ugovori. Poštovani g. predsjedavajući i poštovana ministrice. Zašto niste u izmjenama i dopunama zakona uzeli u zaštitu korisnike autorskih djela? Nas Hrvate, posebno poduzetnike harači jedna osebujna ZAMP agencija nad kojom ne postoji gotovo nikakva društvena kontrola. Držite li da je u redu da oni jednom ugostiteljskom objektu danas naplate mjesečni najam 32.000 kuna, a sutra 8.000 kn, to je stvar stara skoro 20-tak godina i može li zapravo takav novac, jer koliko sam čuo 35 do 40 milijuna kuna se uzme godišnje, može li se takav novac uzimati od građana Hrvatske sa slabom ili nikakvom društvenom kontrolom? Hvala lijepo. Hvala vam g. zastupniče. Kao prvo ovo nisu izmjene, ovo je novi zakon. Drugo, da poduzetnici plaćaju naknadu, ali ne plaćaju nikakav harač nego plaćaju onim poduzetnicima koji od stvaranja tog sadržaja žive, to je njihov jedini prihod, jedini prihod. Dakle, umjetnici, glazbenici i ostali žive od svog autorskog rada odnosno od svojih izvođačkih prava, drugih prava oni nemaju. I ako netko koristi taj sadržaj on za njega mora platiti. O tome kolike su te naknade s obzirom da se radi o pitanju koje se uređuje kolektivnim pregovorima i o privatnim pravima, o visinama naknada, o načinima plaćanja, o eventualnim popustima u međusobnim dogovorima i pregovorima odlučuju nositelji prava i korisnici prava. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena ministrice jedna od tema koja je dominirala u javnom prostoru između ova dva čitanja je i kako se zakonom uređuju djela koja su nastala u radnom odnosu bilo da je riječ o privatnom sektoru ili javnom i državnom i često se probalo usporediti to sa odnosom diskografi izvođači što mislim da u biti i jedno s drugim i nema, nema Hvala vam gospodine zastupniče, dakle zaista pokazalo se cijeli niz sporova gdje zbog upravo nedefiranosti prava koja su nastala u radnom odnosu, dakle drugim riječima kada netko za plaću i za račun poslodavca stvara autorsko djelo. Zakon je uspostavio jedan režim zaštite u slučaju kad se zaposlenik i poslodavac drugačije nisu dogovorili međutim explicite navodi da se zaposlenik i poslodavac u svakom slučaju mogu drugačije dogovoriti. S obzirom da su na to dosta reagirali i novinari treba reći da u Zakonu o medijima explicite piše da u ugovoru o radu za novinare treba urediti i autorska prava. Dakle, ovaj članak je mislim stvorit će jednu pravnu sigurnost, a svatko tko želi može drugačije urediti posebnim ugovorom.

pravnika i pravnih stručnjaka imenom i prezimenom koji su vam jamčili da je sve u redu sa ovim zakonom kako bismo u slučaju da se pokaže da nisu bili u pravu znali čije to pravne savjete više ne bi trebali uvažavati. Dakle, ovaj zakon ne uspostavlja pravednu ravnotežu između nakladnika odnosno diskografa i izvođača, međutim najveći je problem to što uvodi tu prividnu i ne prenosi direktivu onako kako je to bilo potrebno. Dakle, direktiva kaže da se ona ne primjenjuje i ne dovodi u pitanje akte i prava koja su stečena prije 7. lipnja 2021., a naš sporni članak glasi ovako, dakle ako se u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu zakona ne sklope novi ugovori između diskografa i izvođača smatrat će se da se prava izvođača ostvaruju kolektivno. Dakle, vi negirate ugovore koji su sklopljeni, negirate stečena prava …/Upadica: Vrijeme./… na temelju isplaćenih naknada i to je protuustavno. Hvala vam na vašem komentaru, replici, naravno vi pogotovo kao pravnica možete o tome imati svoje mišljenje, međutim čudi me da ovaj članak dovodite u vezu s direktivom, on se ne tiče direktive. Dakle, pročitajte malo bolje Članak 306., dakle to zaista nema veze ni sa rokovima iz direktive, ni sa direktivom. On je u duhu direktive na način da se zagovara pravična naknada za izvođače i da se izvođače prepoznaje kao slabiju stranu u tom odnosu. Međutim, ovaj članak ne odnosi se na transponiranje direktive. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika, poštovana zastupnica Katarina Peović. Dobar dan. Ovako rekli ste u svojem izlaganju da ste uvažili niz primjedbi, no Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava, Sindikat novinara, Hrvatsko novinarsko društvo su od samog početka predlagali neke izmjene i većina tih izmjena nije prihvaćena. Najveći problem je da se poslodavce, vlasnike medije, producente stavlja u neprihvatljivo privilegiranu poziciju u odnosu na radnika. U pravnom smislu nema nikakve logike da autorsko pravo automatski bude na sekundarnom nositelju znači poslodavcu, a ne na primarnom autoru, a to omogućuje recimo Članak 93. stavak 1., Članak 100. stavak 2. Prije 400 godina evo Shakespeare je imao pravo na svoje sonete pa ih je prodavao pa je dobivao barem neku naknadu za to, a ovdje evo u ovim člancima automatski ako nije ugovorom drukčije određeno smatra se da audiovizualni producent stječe sva imovinska prava, smatra se da poslodavac stječe isključivo autorsko imovinska prava na iskorištavanje autorskog djela itd., i to bez prostornog vremenskog ograničenja. Hvala vam. Mislim da sam već ranije odgovorila, dakle prvo nije točno da velika izmjena, veliki broj primjedbi nije prihvaćen, to jednostavno ne stoji. Jednako kao što nije točno da se producente stavlja u bolji položaj. Upravo sam, upravo sam i citirala u odnosu na novinare da Zakon o medijima vrlo jasno izrijekom navodi da se u ugovorima o radu treba urediti autorska prava novinara. Upravo suprotno, ovim zakonom u odnosu na novinarska djela prvi put su definirana kao autorska djela, izrijekom je navedena obveza navođenja referenci i za izdavača i za novinara i stvoreni su preduvjeti za razliku od sad kad novinari od tako korištenih, digitalno korištenih sadržaja ne ostvaruju nikakve prihode, da ovakvim rješenjem zapravo po prvi put od digitalnog korištenja svog, svojih djela dobiju neku naknadu. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani zastupnik Damir Bakić. Poštovana ministrice imam sasvim načelno pitanje pa ću odmah reći da sam svjestan da vjerojatno i nije sasvim lako odgovoriti ovako na brzinu na njega, ali volio bih čuti vaš komentar. Znači u čl. 18. u prvoj rečenici se izrijekom kaže „predmetom autorskog prava su izražaji, a ne ideje, postupci metode rada ili matematički koncepti kao takvi“, sad jasno je da metode i postupci ne mogu biti predmetom autorskog rada. Ja razumijem da je jasno da to ne mogu biti niti niti računalno ili matematičko programirani sadržaji, ali nije li previše ovako angro isključivati čitavu jednu disciplinu i to samo jedno. A u stvarnosti matematičari kada pišu znanstvene radove vrlo često i vrlo mnogo uvode nove koncepte i to su autorska djela par excellence. Ja ću vam reći iz osobnog iskustva, ja sam bio u nemalom broju situacija kada sam objavljujući članke, osobito u Americi i u anglosaksonskom svijetu prenosio dio svojih autorskih prava na nakladnika. Hvala vam. Hvala vam g. zastupniče. Ulaženje zaista u detalje oko toga kako ćemo koncepcijski zaokružit pojedino znanstveno područje za koje nisam stručna nadilazi moje kompetencije. Ono što ću načelno reći je da u tom izvorišnom dijelu, središnjem početnom dijelu zakona većina koncepata proizlazi iz ne samo brojnih europskih direktiva nego i brojnih međunarodnih konvencija, to je nešto što nisam početno spomenula i sva ta načelna ili stvarna izuzeća ili posebni tretmani bilo pojedinih režima korištenja autorskog prava ili pojedinih disciplina ili područja zapravo većinski proizlaze iz tako međunarodno prihvaćenih dokumenata i konvencija, ali ne osjećam se kompetentnom ulazit u obrazloženje zašto je to sa

djelomično će biti aktualno. Danas smo svjedočili jednom nevjerojatnom slučaju, presedanu koliko nam je svima poznato gdje se jednom portalu ograničio a priori u budućnosti rad odnosno pisanje o nekim institucijama. Vidjeli smo vaše medijsko zgražanje, no zanima me s obzirom da ste vi službeno zaštitnica medija jer su oni u vašoj domeni dio izvršne vlasti, hoćete li poduzeti neke konkretne poteze da biste ih zaštitili? I drugo pitanje, odnosi se upravo na ovaj dio autorstva i novinara kao autora. Kažete da im je sada osnažena pozicija jače nego ikada, u ovom zakonu samo na temelju čl. 100. vidi se da to nije istina. Ako je neko snažan onda netko tko je izdavač ne može njegovo djelo tretirati kao da nema autora odnosno koristiti bez ikakvih ograničenja. Hvala vam na ovoj replici. Moram vas razuvjeriti, dakle ove teze koje ste vi spomenuli ne proizlaze niti iz Zakona o autorskom pravu koji je ovdje pred nama niti se može povući analogija sa ovim slučajem o kojem sam jutros dala već izjavu i vrlo jasno se od toga ogradila, nema veze ni sa Zakonom o medijima, dakle ovdje se pokušava nekako staviti pod jedan nazivnik stvari koje su potpuno različite. Meritum onoga o čemu se ovdje postavljalo pitanje bi bilo u odnosu na autorsko djelo nastalo u radnom odnosu, sva ostala pitanja vezano uz to do koje mjere urednik ili bilo tko drugi uređujući tekst ili publikaciju ili neku tiskovinu uređuje se Zakonom o medijima, tako da mislim da ne bi bilo dobro miješati stvari koje ne treba i ne mogu se miješati. **Sanader, Ante (HDZ)** Povreda Poslovnika, izvolite. Čl. 238. omalovažavanje saborske zastupnice, dakle ministrica je rekla da ovo nema veze sa meritumom odnosno onime što je danas na dnevnome redu, ima itekakve veze. Jedno je aktualno, a odnosi se na uopće kreiranje autorskog djela i način na koji to djelo preživljava, a to je ovaj današnji slučaj. A drugo, citirala sam vam i konkretnu odredbu ovog zakona koja onemogućava autore da prakticiraju materijalna prava koja proizlaze iz njihovog djela jer ih prenosi na izdavače bez vremenskog i ostalih ograničenja.

vrlo kompleksan i kompliciran zakon može se lako uočiti da ste zastupili gotovo sva zanimanja da tako kažem iz umjetničke kulturne proizvodnje, ali nekako zaboravili ste glumce. Glumci su isto audiovizualni izvođači, oni gotovo da nemaju nikakva prava po ovom zakonu, a ona koja eventualno i imaju su toliko neznatna da ga se ne isplati niti ostvariti. Oprostite mi molim vas, ali postavit ću vam jedno vrlo emotivno pitanje. Zašto Ministarstvo kulture ne voli glumce? Hvala vam lijepa. Hvala vam gospođo zastupnice. Mi jako volimo glumce, tako shvaćam i ovu vašu intervenciju. Nije točno da ovaj zakon ne uvažava status glumaca, ono o čemu sam više govorila i u prvom čitanju i na odboru, možda sam danas propustila to u uvodnim svojim riječima naglasiti da režim autorsko pravne zaštite i način iskorištavanja i sustavi zaštite koji se uspostavljaju u velikoj mjeri ovise o specifičnim tržištima unutar pojedinih segmenata kulturnih i kreativnih industrija ili kulture općenito, pa u tom smislu neki primarno ostvaruju prava na jedan način dok se u nekom drugom sustavu primarno ostvaruju prava na neki drugi način. To u velikoj mjeri ima veze i s tim je li se za izvedbe pojedinih djela monetizira primarno prodajom ulaznica ili isključivo pravima iskorištavanja. ukratko ne možemo uspoređivati one stvari koje su neusporedive, ali glumce jako cijenimo i njihova prava i njihove …/Govornici istovremeno govore, ne razumije Uvažena ministrice, postavit ću jedno meta pitanje koje se odnosi na samu mogućnost hrvatskih građana da gledaju ovu raspravu. Konkretno 4 program javnog rtv servisa za kojeg bi bilo normalno da prenosi saborsku sjednicu dokle god ona traje završava taj prijenos u 2 sata. Ukoliko me sjećanje dobro služi sada je na rasporedu Deutsche welle, chek-in nekakav njemački program koji nema izravne veze s hrvatskim građanima tako da se ove važne rasprave, a to je ova, a još važnija i vruća će biti ona slijedeća koju ćemo raspravljati očito u sitnim noćnim satima ona će se odvijati daleko od očiju hrvatskih građana. Također vidimo da i neki prilozi koje proizvodi i sama HRT se emitiraju u 4 ujutro, u sitne sate. Smatrate li da je to u redu i da bi 4 program HRT-a trebao u kontinuitetu prenositi saborske sjednice? Hvala vam gospodine zastupniče, ne vidim poveznicu između ovog vašeg pitanja i zakona koji sad predstavljam. O tome što bi ili ne bi trebala prikazivati u kojem terminu terminu HRT o tome neovisno odlučuje programsko vodstvo koje god bilo, a vi ovdje kao zastupnici kad dođu u sabor njihova izvješća možete postaviti sva pitanja, pa i ovo pitanje. Ja zaista nemam nikakvih ambicija niti, mislim da u demokratskoj zemlji uopće na ministru ili ministrici bilo kojem, a pogotovo onom koji je zadužen za područje medija da se bavi s time što će se kad prikazivati na programu. Što se tiče ovog zadnjeg komentara pretpostavljam da se odnosi na emisiju koja nije prikazana u trenutku kad je predsjednik države u New Yorku imao govor pred glavnom skupštinom. Kao što znate ta je emisija o tome, HRT je sve rekao i jučer su je emitirali u prikladnom terminu pa mislim da je i ta tema zaključena. Slijedeća replika poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena ministrica evo ja ću jedno ajmo reći životno pitanje, svi živimo u ovom svijetu digitalnom, imamo različite situacije. I mene sada evo interesira da mi kažete što je s ovim našim statusima ajmo reći na društvenim mrežama koje se uredno prenose u recimo na portalu postoje autorska djela novinara itd., znači koriste sve ono što mi sami radimo, a nismo autori jer po vašemu nismo u nikakvom poslovnom odnosu ne znam s kime i i onda to uredno dijelimo i nikoga ništa ne pitamo tj. svi smo voljni ovaj ili komentirati, dopisivati, raditi što god želimo. Da li to uopće spada u ovaj zakon, je li to slobodno znači da bilo koji status na društvenoj mreži bilo koje vrste postaje udarna vijest nekog portala i na taj način se širi dalje bez da se pita autora smijemo li to činiti, ne smijemo li to činiti. Ili recimo evo Internet televizija Hrvatskog sabora uredno prenosi ovu raspravu i svaku raspravu, tu se sjeckaju stvaraju se pojedini klipići da li su političari onda zlouporabili autorsko pravo ili kad su oni napravili jedan klipić i napravili što žele od njega da li onaj slijedeći kojeg uzima ugrožava njegovo autorsko pravo …/Upadica: Vrijeme./… i nešto je krivo. Evo, čisto da znamo. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam, ovaj drugi dio pitanja može se podvesti pod onu raspravu o mimovima koja je bila dosta aktualna u vrijeme donošenja direktive o tome može li se ili ne može pa i na šaljiv način, ponekad i manipulativan neistinit, ali manipulirat tuđim sadržajima, dakle dok je to u nekoj javnoj sferi možemo to zaista smatrati mimom. Što se tiče objave sadržaja na društvenim mrežama, svatko tko otvori portal na društvenoj mreži možda i nesvjestan na što sve pristaje u smislu tih sadržaja koje proizvodi, dijeli pa i u smislu dakle na neki način dijeljenja brojnih osobnih podataka. Ljudi na to pristaju svojom voljom i ne postoji zakon koji to može ograničiti. Ako netko nije zadovoljan što tako stvoren sadržaj se tako besplatno dijeli onda mora naći drugi medij gdje će ga objaviti, a to sigurno nije društvena mreža koja se dobro osigurala da sve što je podijeljeno se može dijeliti bez ikakvih ograničenja. Hvala ministrice, s tim smo završili replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. raspravu po klubovima, prvi je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, uvaženi potpredsjednik sabora Miroslav Škoro. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo ministrice sa suradnicima jučer sam ovdje govorio nešto o digitalnim sadržajima pa su mi rekli doma da je bilo prekomplicirano, pa ću probati danas govoriti vrlo jednostavno ako će me netko slušati i razumjeti, ali sam siguran da vi hoćete. Dakle, kada se sagleda ovaj zakon u sredini ja mislim da možemo zaključiti da su se tresla brda, a rodio se ipak miš. Govorim to zbog toga što naravno nisam ja sada očekivao da ćemo mi sada kao Britanci osnovati povjerenstvo, pa ćemo imati 150 stranica nekakvoga teksta o utjecaju streaminga, digitalije, informatizacije na hrvatsku glazbu, na hrvatske glazbenike i da ćemo doći do zaključaka do kojeg su došli oni. A oni su došli do zaključka da su se vremena promijenila i da treba drugačije dijeliti novce koji se priskrbljuju u glazbenoj industriji barem 50 50 između diskografa i izvođača. I neću zastupati samo jednu stranu iz jednostavnog razloga što vi meni često znate spočitnuti govori mi kao autor, kao izvođač, kao diskograf, kao dr.sc. i političar, već ne znam šta li, međutim, govorit ću kao čovjek koji je možda za razliku od mnogih u ovoj sabornici bezbroj puta potpisao ugovor. Bezbroj nakladnički ugovor, izvođački ugovor, licenčni ugovor, i to sam potpisao i kao autor i kao izvođač, ali i kao diskograf. Ovo što želim reći je da bi možda ljudima to bilo jednostavnije da shvate o čemu mi tu govorimo kad je u pitanju glazba. Ja sam 1989. g. napisao pjesmu koja se zove Ne dirajte mi ravnicu. Napisao sam tekst i glazbu sukladno zakonu, kao glazbenik koji je napisao to, kao skladatelj, imam pravo na 65% nekakve naknade, 35% kao autor teksta. Potom smo Jerry i ja u našem malom studio snimili tu skladbu. Tamo nije bilo nikoga osim nas dvojice, njegovi pokojni roditelji su hodali gore pa smo mi čekali i vrebali trenutak kad oni ne hodaju jako da ne škripi na snimci. I onda sam to donio u bivši Jugoton i rekli su mi da to nema nekakvih pametnih stvari niti pjesama, ali evo, sudbina je tako htjela, da je ta pjesma postala vrlo popularna i ja sam 1992. g. pred sebe na stol dobio ugovor gdje se nisu spominjala nikakva internetska prava, uopće se nije spominjala promjena formata. To u ugovoru nema, ja vam to odgovorno tvrdim jer sam ga ja potpisao, mogu vam ga donijeti, pogledao sam ga još jednom. Imam ga. Štreber sam pa čuvam. Ali, isto tako, meni je velikodušno ponuđeno da nakon što sam napisao glazbu, tekst, snimio, izveo to da dobijem 6%. Ni manje ni više. Zamislite, bilo koji posao kojim se vi sada idete baviti i da vam netko ponudi 6%. Dakle, da za sebe zadrži 94%, pa iz toga da plati autorima nekakvih 11%, a nikad ne znamo jednu fundamentalnu stvar kod tih ugovora, koja je osnovica za izračun toga. Je li to, kako oni kažu izvođačka osnovica, je li to veleprodajna osnovica, je li to maloprodajna, dakle je li to izvođačka osnovica umanjena za trošak opreme, plus, ne znam, pričuva? To su sve stvari koje stoje u tim nebuloznim ugovorima. I potrošio sam cijeli svoj život na to da pokušam svojim kolegama glazbenicima i sebi jer ne laje pas za selo nego za sebe, dakle osigurati normalan život od toga čime se bavim. Imam puno prijatelja glumaca, imam puno prijatelja novinara. Ni oni nisu zadovoljni s ovim što smo napravili. Što ste napravili i ponudili nam. Dojam je da ste ipak štitili one koji spavaju na gornjem krevetu, a cilj je zaštita pozicija slabije ugovorne strane. To je cilj. I samo ću prije nego što se možda konkretnije referiram na to sve skupa ipak pročitati nešto iz te svoje disertacije gdje sam napisao prije 4 godine, a prije 4 godine, i to sam izvadio ovdje, dakle nekakav, nekakva shema, znate, IFTI to izdaje svake godine, ja imam otkako su se pojavili. Dakle ovo je u zadnjih desetak godina struktura prihoda od digitalije, od glazbe. 1999. g. pojavom Napstera je palo to sve skupa sa 23,8 milijardi, palo je nevjerojatno, na nevjerojatnih, prošle godine, 4,2 milijarde dolara u svijetu. To je istina, a tek 2004. g. se stidljivo, dakle, 14, 15 godina nakon Napstera pojavljuju nekakva digitalna prava. Znači 2004. g. da bi onda sada iznosila nevjerojatnih 13,4 milijarde dolara, međutim, i dan-danas glazbena industrija nije došla na vrijednost iz 1999. g., imamo .../Govornik se ne razumije./... Znači to je to. Međutim, ti novci stoje, zarađuju se i evo što sam ja napisao svojevremeno. Kažem ovako, ja samog sebe citiram sada, pazi sad ovo, ono što dionici glazbene industrije nisu razumjeli u jednom tradicionalnom i relativno jednostavnom sistemu, postalo je još kompliciranija pojavom danas sveprisutne digitalizacije. Dakle teško ćeš čovjeku objasniti nematerijalno vlasništvo. Ovo je cigla, ovo je razglas, ovo je ne znam, kuća, ali nematerijalno vlasništvo. To vam je kao ideja. Kao ptica, međutim, je vlasništvo. I lako je dokazivo da ima sva prava kao i svako drugo materijalno vlasništvo. Dakle, tračak nade i svjetlo na kraju tunela mnogi su vidjeli u internetu, u jednakopravnosti koji je isti obećavao u početku. Činilo se da će biti moguće ostvariti veću kontrolu nad svojim radom, svojim pjesmama, svojim snimkama i vlastitoj promociji. Činilo se da će između umjetnika i korisnika nestati toliko posrednika, dakle činilo se da će se dogoditi revolucija, a dogodila se evolucija. Prije između mene i mog korisnika je postojao samo diskograf, nije bilo telekomunikacijske kompanije, ja sam je koristio samo kada bih išao javiti svojoj pokojnoj mami da sam izdao ploču. Danas bez telekomunikacijske kompanije, bez IT providera, a da ne spominje DTK mrežu koju smo mi gradili, ti ne možeš uopće biti u prostoru. Sad su se pojavili agregatori, digitalni servisi, dakle bezbroj je situacija u kojima se umjesto revolucije dogodila evolucija i činjenica da je sada jako puno dionika, a da glazbeni kreativci, u principu dobivaju najmanje novaca u cijeloj toj priči. Da ne govorim o potpunoj netransparentnosti ugovora i načina na koji se obračunavaju određeni honorari koji pripadaju hrvatskih glazbenicima. Da bi demistificirao još jednu stvar, kad netko kaže, a prijete nam se, ovo je propast glazbene industrije. Ljudi, glazbena industrija je nešto što je različito od diskografske industrije. Glazbena industrija je postojala i prije diskografske industrije. Glazbena industrija je postala, kad bi četvero ljudi uzelo neke instrumente i prije stotina godina otišlo, odsviralo nekome nešto, isporučilo mu je glazbu. To je industrija doživljaja, isporučilo mi je uslugu. I to je bila glazbena industrija koja se promijenila pojavom notacije. Koja se promijenila u samom trenutku kad je Gutenberg izumio presu. Jer Mozart više nije morao ići iz Salzburga negdje da bi izveo svoje djelo je nego bilo dovoljno da otiska, pošalje partituru pa se to izvede i u Beču. Tek kad je Edison shvatio da možeš vibraciju glasa pretvoriti u nekakav zapis elektronski, tu glazbena industrija ulazi u proizvodnu halu, dobiva nekakvu ploču pa onda mi to tretiramo kao proizvod koji ovaj, je rezultat ljudskoga rada pa je samim tim diskografska industrija postala dio glazbene industrije, pa je naša glazba postala proizvod. Ali smo sada ponovo u vremenu u kojem se to mijenja, mi smo ponovo usluga. Mi smo ponovo usluga i diskografi su ti koji nam de facto više ne trebaju. Trebaju nam samo kad je u pitanju B katalog. Ono što su snimke iz nekih starih vremena. I onda se još govori da će ta glazbena industrija propasti, ne, ona neće propasti. Dapače, ona ima šansu rasti, ona ima šansu razvijati se, ali joj vi tu šansu morate dati, ne može se to ovakvim zakonom u kojemu se ljudima i dalje onemogućava da dođu do svojih novaca temeljem činjenice, da ćemo preispitivati nekakve ugovore. S kim ćemo mi potpisivati ugovore? Pa vi sami znate da do 1993. g. katalog kojim raspolaže Croatia Records ne pripada njima, nego pripada državi. Tko će revidirati te ugovore i tko će potpisati te ugovore? Hoće li RH koja je formalnopravno vlasnica toga ili Croatia Records koja to de facto temeljem sudske presude još uvijek koristi, a nema na to pravo. Vrijeme je kratko, želim samo reći da je ono što je po meni jako bitno, činjenica da još evo, malo brojki potkrijepi ovo što sam govorio. Ako diskografi tvrde da velike novce ulažu u autore i izvođače, ja ću vam reći da je Croatia Records, to je dostupni podatak, uprihodovala od prava i digitalne distribucije 16 milijuna kuna 2019., 26 milijuna kuna ukupno, od toga je samo 2,1 milijuna kuna dala za izvođačke honorare i 2,3 milijuna kuna uložila u fonograme. Više se isplati biti u diskografskoj industriji čistačica u diskografskoj kući nego hrvatski izvođač. Hvala vam Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovani zastupnik Damir Bakić.

Pozdravljamo uvrštavanje novinarskih djela u popis autorskih djela u čl. 14 st. 2. Pozdravljamo i uvrštavanje nove alineje u isti taj stavak kojom se sada u autorska djela ubrajaju i druge vrste intelektualnih tvorevina koje imaju individualni karakter, što otvara prostor umjetničkim performansima i sličnim djelima, pretpostavljam. Podržavamo i izuzimanje baštinskih institucija od plaćanja naknada za priopćavanje javnosti narodnih književnih i umjetničkih tvorevina. Pozdravljamo i dozvolu javne posudbe informativnih publikacija. A evo sad naših primjedbi i prijedloga. Prvo, predlažemo ponovno da se u čl. 17 st. 4 izuzme iz prava autora da ospori status nedostupnosti na tržištu, onog djela koje je objavljeno u široj publikaciji u akademske svrhe. U obrazloženju Končanog prijedloga zakona kaže se na strani 250 da bi to izuzimanje bilo u suprotnosti sa čl. 8 st. 4 Direktive, međutim, upravo st. 5 istog članka iste te Direktive omogućuje da se načini izuzetak koji je predložen. U čl. 95 određuje se da glavni koautor, ostali koautori i autori doprinosa imaju pravo na raskid ugovora uz zadržavanje prava na naknadu, ako producent audio-vizualnog djela nije završio to djelo u roku od 5 godina od potpisivanja ugovora ili ako ga nije priopćio javnosti u roku od 2 godine nakon završavanja tog djela. To podržavamo. Ali, jednako tako predlažemo da se ovo pravo proširi i na umjetnike i izvođače, dakle glumce jer su i oni utrošili svoje vrijeme i uložili svoje umijeće i trud u nastanak tog djela. Ne slažemo se sa odredbom st. 2 čl. 100 koji poslodavcu i bez autorovog odobrenja daje isključiva imovinska prava iskorištavanja autorskog djela stvorenog u radnom odnosu, bez prostornog i vremenskog ograničenja, čak i u slučaju prestanka radnog odnosa za čijeg trajanja je djelo nastalo. Pogotovo se protivimo odredbi st. 3 čl. 100 koja poslodavca ovlašćuje da prerađuje djelo stvoreno u radnom odnosu jer, kaže se u tom članku, se smatra da je poslodavac to pravo prerađivanja stekao samim postojanjem radnog odnosa. To očito otvara prostor, s jedne strane cenzuri, s druge strane manipulaciji autorovim stavovima. Čl. 26 govori o moralnim pravima autora, što su osobne i duhovne veze autora s njegovim djelom. Ako netko to autorovo djelo prerađuje bez njegovog izričitog pristanka, te veze nekim dijelom ili u cijelosti mogu prestati

u kojem se poslodavcu daje pravo, tj. smatra se da je dobio autorovo odobrenje da dovrši nedovršeno djelo čije je stvaranje započelo u radnom odnosu, u slučaju da radni odnos prestane prije dovršetka djela. Ovakvo pravo poslodavca bi se trebalo ishoditi posebnim sporazumom. Predlažemo da se u st. 2 čl. 183 sintagma „tehnički uređaji“ zamijeni izrazom „uređaji za tonsko i vizualno snimanje“. Time se usklađujemo u izričaju sa čl. 184, a ionako u ovom kontekstu, tehnički uređaji je preapstraktna i nema sadržaja. Time se zapravo usklađujemo i sa obrazloženjem gdje je na str. 248 rečeno da se izrazom, citiram, uređaj za tonsko i vizualno snimanje, da su dakle tim izrazom obuhvaćeni i pametni telefoni. Pa tako dakle, u čl. 183 trebamo uvrstiti uređaje za tonsko i vizualno snimanje e da bismo time pokrili i pametne telefone. Nadalje, u čitavom članku 187. izraz „znanstvene organizacije“ bolje je zamijeniti izrazom „istraživačke organizacije“, jer ovo drugo je šire i obuhvaća osim znanstvenog istraživanja i umjetničko istraživanje. To je svakako bolje i više u duhu ovoga Zakona, osobito kada se govori npr. o sveučilištima jer oni imaju i umjetničke akademije koje se bave umjetničkim istraživanjem. A čini mi se da je to usklađeno i sa hrvatskim prijevodom Direktive o kojoj pričamo 790/2019. U članku 149. potrebno je eksplicirati pravo umjetnika izvođača na stvarni izbor između opcije da svoja prava osigura individualno i kolektivno. Eksplicirati to pravo. Nadalje, u istom članku 149. nužno je jednako tako eksplicitno navesti što su nužni sastojci ugovora između umjetnika izvođača i proizvođača fonograma. Konačno, u istom članku 149. potrebno je i izrijekom navesti da naknada koju proizvođač fonograma ostvari od pružatelja usluga informacijskog društva u jednakim dijelovima pripada svim umjetnicima izvođačima s jedne strane i proizvođaču fonograma s druge strane. Jednako tako u članku 240. stavak 15. treba eksplicitno navesti da se naknada koju umjetnik izvođač ostvaruje kolektivno dijeli na dva jednaka dijela pri čemu organizacija za kolektivno ostvarivanje prava svojim pravilima treba odrediti proporcije naknade za glavnog i za prateće izvođače. I konačno članci 301. do 304. Člankom 303. određuje se da sva prava na audiovizualni materijal stvoren prije 1990. godine koji se nalazi u arhivi Hrvatske radiotelevizije, a na koji audiovizualni producent nije podnio dokaz na vrijeme i na način opisan člankom 302. dakle da sav taj audiovizualni materijal pripada Hrvatskoj radioteleviziji. Ovo ne samo da je sporno, nego vjerujemo i mislimo, uvjereni smo da je vrlo loše iz više razloga. Prvo samo da spomenem način na koji producent podnosi dokaz o pravima zapravo nije korektno određeno. Ali drugo je mnogo važnije. Ne postoji razlog zašto bi baš Hrvatska radiotelevizija, zašto bi baš Hrvatska Televizijsku da. Ali zašto kinematografsku? Hrvatska radiotelevizija nema resursa za revitalizaciju i restauraciju kinematografskih djela, a to je važan dio posla. Hrvatska radiotelevizija nema niti praksu, niti iskustvo za brigu oko promocije i distribucije kinematografskog materijala osobito baštine. Sve zajedno uvjereni smo da brigu o kinematografskoj baštini treba povjeriti drugoj instituciji. Konačno, članak 304. govori o naknadama za reemitiranje na potpuno neadekvatan način, jer tu se spominje samo naknada glavnom koautoru, dok su ostali koautori i umjetnici izvođači izostavljeni. Što je s piscima na primjer, ili s glumcima umjetnicima izvođačima? Dodatno zanemaruje se činjenica da su do 2010. godine sva djela bila ugovorno pokrivena s naknadama za reemitiranje. Sada članak 304. uvodi koliziju s ugovorima za djela nastala u razdoblju do 2010. i ako se to ne ispravi ili ćemo zapeti u teškim i mučnim sporovima, ili ćemo da se ti sporovi izbjegnu a to je još vjerojatno vjerojatnije i sigurno štetnije. Ili ćemo dakle u nastojanju da se ti sporovi izbjegnu odustati od reemitiranja djela stvorenih prije 2010. godine. Evo poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice, kolegice i kolege iz Ministarstva to su ukratko naši stavovi našega Kluba. O svemu rečenom mi ćemo podnijeti odgovarajuće amandmane sa obrazloženjima i molimo vas da te amandmane i obrazloženja proučite. Hvala vam lijepa. Slijedi Klub zastupnika Mosta. Uvaženi zastupnik Raspudić. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Pokojni profesor i akademik Zoran Kravar, profesor na Filozofskom fakultetu u godinama kada je počela ozbiljnija informatizacija Filozofskog kada su se ispiti počeli upisivati on-line, dakle kada počinje cijela ova priča virtualizacije i studiranja i ocjenjivanja je rekao kako kompjuteri i informatizacija u ovom slučaju hajmo reći digitalizacija u uređenim društvima povećava red, a u neuređenim povećava nered. Ono što je bio najveći spor u javnosti oko ovoga Zakona i čime smo i mi članovi saborskog Odbora za informiranje bili obilato informirani, i dokumentirani i argumentirano kako sa strane diskografa tako i s izvođača čini se da temeljni problem leži upravo u neredu, neredu koji je prethodio ovom epohalnom procesu digitalizacije i činjenice da uskoro više neće biti nikakvih nosača zvuka, nego će se sva glazba slušati on-line. Golema većina mladih to već čini preko platformi kao što su Spotify, Deezer i drugi. Ta promjena se može usporediti sa onim o čemu je Walter Benjamin pisao u znamenitom eseju umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije. To se događalo između dva svjetska rata sa proizvodnjom recimo gramofonskih ploča ili sa filmom, gdje je nešto što je do tada bilo jedinstveno u vremenu i prostoru, umjetničko djelo bilo da je to izvedba. Zastupnik Škoro je spomenuo 4 tamburaša odsviraju „Otvor ženo kapiju“ ili Maria Callas u Scali otpjeva ariju Caro Nome iz Verdijevog Rigoleta to je jedan jedinstven trenutak u prostoru i vremenu. Međutim, sad odjednom se stvorila tehnološka mogućnost da se to snimi i na ploču i da se ta Maria Callas sluša neograničen broj puta u milijun ili 10 milijuna primjeraka. Potpuno nova stvarnost. A sada se dogodio tehnološki, zadnjih godina de facto jedan sljedeći korak naprijed, a to je da više nema ni nosača zvuka, nikakvog nosača nego da ovo što se snimi u studiju može ići u budućnosti izravno tim platformama na Internetu gdje se jasno vidi tko je kliknuo, što je tko koliko puta poslušano i čini se da je to način da se puno transparentnije i puno pravednije onda dijele i naknade i novac. Međutim, javlja se problem što sa onim snimkama koje su načinjene ranije. A na žalost stanje, vraćam sad na ovu tezu kako u uređenim društvima informatizacija povećava reda u neuređeni nered. Kod nas je očito bio potpuni nered. Ono štos u nam rekli diskografi i izvođači je da većinom nije bilo ugovora. Dogovori se u nekom studiju, dođu glazbenici svirači, hajde odsvirat ćeš mi bas, plati mu jednokratno i to je to. Međutim, dio tih pjesama, konkretno u ovom slučaju nastavlja živjeti, distribuirati i diskograf ih naplaćivati i dan danas na nekim drugim platformama. I bilo bi pravično da se i tim izvođačima stvar nadoknadi. Međutim, kako to učiniti? Tu je priznajem ministarstvo bilo na mukama. Trebalo je taj zakon odvagati tako da potiče hrvatsku diskografiju, da stvara jedan fer i transparentan okvir i da na neki način koliko toliko da obje strane budu jednako nezadovoljne. Nisam siguran koliko se to uspjelo postići. Vidim da su obje strane nezadovoljne, međutim i u razgovoru izravnom s njima kad su nas informirali na odboru i oko odbora ne vidim da su jednako zadovoljni. Diskografi se spominju čak mogućnost da svoje poslovanje izmjeste iz Hrvatske, jer na te internetske platforme mogu stavljati i s firmama registriranim recimo u Sloveniji. S druge strane izvođači se žalili na ovaj rok od tri godine da je on predugačak, jer bi to značilo da još tri godine mogu neovlašteno ubirati ono što dijelom pripada i njima samo diskografi, a onda diskografi kažu a gledajte, radi se možda o 180 000 ugovora. To je nemoguće sada sve pregledati u roku od pola godine ili godinu dana. Dakle, jedan kaos koji je od prije jer se radilo na riječ, na crno ili u sivoj zoni dobrim dijelom a sada u novoj digitalnoj stvarnosti problemi ti izlaze na vidjelo. Detektiram dakle jednako nezadovoljstvo na na obje strane. Što i kako riješiti? Nisam siguran ako govorimo, razumijem potpuno izvođače i njihovo pravo da pravičnu naknadu dobiju za autorsko djelo koje se koristi, a gdje su i oni pridonijeli dijelom kao izvođači ako se to ponovo vrti danas. Međutim, nisam siguran koliko to će zadovoljiti individualno izvođače, a koliko će na kraju veći dio tih sredstava se se budući da se predviđa kolektivna zaštita ići u udruge izvođača koji će onda raspolagati tim novcem. A u svoj ovoj priči postoji još jedan momenat kojeg treba naglasiti, a to je kako su te internetske platforme poput evo spomenutog Spotifya i Deezera uopće mogli sklopiti sa diskografima ugovore i to staviti na svoje platforme kao da je sve u redu, a očito da nije bilo u redu jer ugovori nisu bili čisti i jasni, a to govori o staroj praksi poslovanja multinacionalnih kompanija, pa i ovih on-line divova u malim neuređenim sredinama gdje oni itekako dobro plivaju u tom sivilu i nesređenim odnosima.

Mi sasvim sigurno ne razmjenjujemo viruse, tako je. Dakle, Sabor mora biti mjesto i vjerujem da ćemo se s time svi složiti žive i aktualne rasprave. U tom duhu dozvolite mi da prije nego što krenem u meritum se osvrnem ovo što je ranije rečeno, odnosno na dvije stvari. Prvo moje pitanje koje je bilo upućeno ministrici naravno da nismo mogli prešutjeti ono što se danas dogodilo i činjenicu da smo svi svjedoci jedne izrazito neobične sudske odluke koja onemogućava jedan medij a priori u tome da u budućnosti za sada izvještava o jednoj instituciji, a sve bi institucije kao što nam je dobro poznato morale biti predmet propitivanja, a sigurno su predmet javnog interesa. Iz vaših smo medijskih istupa mogli iščitati zgražanje, međutim koja je razlika između pozicije i opozicije ako se svi zgražamo. Mi se možemo zgražati jer uz sebe nemamo poluge moći, nismo izvršna vlast. Vi ste izvršna vlast. Ako primjećujete da su na neki način ugrožena prava onih koji su u vašoj nadležnosti, od vas očekujemo konkretan skeč onoga na način na koji ćete vi djelovati. A druga aktualna stvar na koju se želim osvrnuti je ova zgodna primjedba, pitanje kolege Borića. Vjerujem kolega Borić da je vama iz HDZ-a dosta nezgodno što nakon što ste uspjeli iskontrolirati javnu televiziju su vam izmakle, barem za sada, društvene mreže. Pa vas zbunjuje to što neki od nas smo u stanju producirati sadržaj koji ste pokušali zamagliti, a to su ove saborske rasprave unutar barem tih virtualnih profila i na taj način ih približiti hrvatskoj javnosti. No, podsjetit ću vas kada govorite o manipuliranju sadržajem da bi bilo mnogo korisnije da se podsjetite na ono što ste sami činili, odnosno HDZ-ove internetske trolske brigade 2014. i 2015. godine, a što nam je otkrilo USKOK-ovo istraživanje kada ste direktno utjecali na predsjedničke odnosno parlamentarne kampanje različitim negativnim izmišljenim komentarima na društvenim mrežama, odnosno popularno nazvanim „trolanjem“. Kada govorimo o meritumu, biti ću kratka i jasna. Ovdje ću se direktno založiti za novinarska autorska prava. Ne možemo reći da je netko novinar i da je ovdje konačno prepoznat kao autor, ako se isto ne vidi u zakonskoj praksi. Što znači biti autor? Autor nije neka slatka etiketa koju nam je netko dodijelio pa da se mami pohvalimo, evo mama, do jučer sam bio besposleni novinar, a danas sam gospodin autor. Autor znači da ću ja ta prava moći realizirati u praksi, a u praksi to znači da neće izdavač ni nikoji drugi entitet biti nada mnom u smislu toga da ono što proizvede za vrijeme dok sam pod njime i nakon toga postaje direktno njegovo vlasništvo, da ima sva materijalna prava iskorištavanja tog istog djela, a to izrijekom navodi ovaj Zakon. I ne samo za novinare, založit ću se i za arhitekte i za tvorce računalnih igara, sve one koji su u podređenom položaju u odnosu na one moćnije čiji su zaposlenici. Autor, ponovit ću, nije slatka etiketa za pohvaliti se roditeljima. Autore zanima biti autor tako da se njihov status materijalizira konkretno, u njihovim pravima. A onda ćemo moći govoriti i o ozbiljno uređenoj državi i o kvalitetnom novinarstvu, a posljedično i o pozitivnim demokratskim procesima u ovoj državi.

kolegica Selak omalovažava mene kao osobu jer sam svoju repliku ministrici koristio u sasvim drugom obliku i smjeru koji sam htio postići, a kad govori o tome što bi trebali raditi sudovi pa imputirati da izvršna vlast treba narediti sudovima što da treba činiti, to su pozicije Mosta, a kad govori o cenzuri na HRT-u, samo ću reći, nije mene stvorio HRT nego obitelj Raspudić i oni su tu došli u Sabor na taj način. Dobro. Omalovažavanje nisam primijetio, a ovo druga je bila replika. Je, opomena, da. Gđa. Selak Raspudić, inzistirate? Izvolite. Čl. 238, omalovažavanje saborskih zastupnika s vrlo neumjesnim insinuacijama. Izvršna vlast, kolega Borić, možda ne znate što radi jer još uvijek niste uspjeli unatoč svom vašem ulizničkom zalaganju doći u takve konkretne pozicije, mora se zauzeti za prava onih koji koji su u njezinoj domeni. To ne znači intervenirati u sudovi, to znači brinuti se da se uopće takve intervencije ne događaju. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala. Bila je replika, moram vam dati opomenu, a upozorio sam vas, pitao sam vas da inzistirate, to je druga povreda Poslovnika. Molim? Opomena, pardon, a povreda Poslovnika, odnosno opomena. I za to postoji pa bi vas molio da ne govorite ako ne dajem riječ, ne zato što sebi dajem na važnosti nego zato što piše u Poslovniku. Gđa. Dragana Jeckov govorit će ispred Kluba zastupnika SDSS-a.

Već smo čuli da je pred nama Konačni prijedlog Zakona o autorskim i srodnim pravima i usuđujem se reći da dugo vremena jedan zakon koji možemo reći da na prvi pogled i nema nekog političkog prizvuka, ipak je izazvao određenu medijsku pažnju i to govorim samo sjetivši se kako je bilo kada smo imali raspravu u prvom čitanju o ovom Zakonu i nerijetko smo mogli iščitati i čuti oprečne stavove o samom prijedlogu. Jedni tvrde da je zakon potpuno u suprotnosti sa Ustavom i sa direktivom, sa regulativom EU, a drugi će pak reći da će se konačno na pravi način regulirati ovo područje i iznaći balans. Svemu tome svjedoči više od 9 stotina stranica materijala za ovu raspravu i nije naodmet spomenuti da je trenutno važeći zakon zakon iz 2003. i okolnosti su se od tad, naravno, drastično promijenile pa je zakon, bez obzira na nekoliko izmjena i dopuna zaista i potrebe usklađivanja s EU regulativom zastario i nije obuhvatio puno stvari. Banalizirajmo recimo Youtube i Facebooku u tom trenutku praktično ni ne postoje, a danas djelovanje istih i putem istih, konstantno i neposredno utječe na autorska i srodna prava. Kod čuvene izjave o svijetu kao globalnom selu bez strogo utvrđenih granica, ipak u današnje digitalno doba u kontekstu autorskih prava treba imati određene rezerve i treba jasno definirati i učiniti što jasnijim pravila i utvrditi ih nedvosmisleno. Pravila koja će uvesti istovremeno, dakle uvesti nekakav red s jedne strane, a s druge strane neće negativno utjecati na prava i slobode, kao i njihov razvoj. Autorska prava i njemu srodna prava već duže vrijeme zaslužuju novu zakonsku regulaciju i s tim dakle ne treba da špekuliramo, tu nema dileme. Međutim, pitanje je kako pronaći balans kojeg sam već spomenula? Dakle osnovni cilj ovoga Zakona je modernizacija nacionalnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava u skladu sa Regulativom i dakle potrebama suvremenog digitalnog društva odnosno razvojem odgovarajućeg pravnog okvira Europske unije. Posebnu pažnju posvećuje se uređenju odnosa diskografa i proizvođača fonograma te umjetnika izvođača. Predlaže se kompromisno rješenje u kojem se prepoznaje slabiji položaj izvođača u odnosu na diskografe uz istodobno poštivanje ugovornih sloboda. Ako između proizvođača fonograma i umjetnika izvođača nije potpisan ugovor o iskorištavanju izvedbe na internetu smatra se da se prava umjetnika izvođača ostvaruju kolektivno. Također uvodi se obveza prilagodbe već sklopljenih ugovora između izvođača i proizvođača fonograma kroz razdoblje od 3 godine o kojima je nešto više i preciznije pak govorio potpredsjednik Hrvatskoga sabora. Čuli smo da se konačno primjerenije i detaljnije uređuje pitanje autorskih djela stvorenih u radnom odnosu u državnoj ili javnoj službi. Ugovori o stvaranju autorskih djela po narudžbi, ugovori o stvaranju i korištenju autorskih djela te drugih predmeta zaštite u pojedinim specifičnim područjima i tu se sada dakle unapređuju unapređuju i prekršajne odredbe, uređuju se posebno pitanja o hrvatskim audiovizualnim djelima u arhivu itd. Međutim, sigurno da postoje osobe koje mogu o ovoj temi pozvanije govoriti, ali imam osjećaj da mi kao država moramo pronaći jasan i dobar balans a sve kako se ne bi dogodilo recimo da domaći glazbeni izdavači napuste Hrvatsku ili digitalni glazbeni servisi nastave svoje poslovanje u nekim drugim državama Europske unije. Ovaj problem naime moguće je postaviti i iz druge perspektive, ali iz državne perspektive postoji opasnost smanjenja prihoda od poreza u slučaju da ovakve situacije postanu praksa naročito kada znamo da je doprinos ekonomiji prije Covid krize iznosio 4,6% ukupno i zaposlenosti i 6,3% u BDP-u kada govorimo o kulturnoj i kreativnoj industriji. Međutim i dalje u medijima čitamo potpuno oprečne stavove izrazito zadovoljnih i izrazito nezadovoljnih ovakvim tekstom zakona primjerice novinarske struke struke koji smatra da je Zakon manjkav u dijelu koji se odnosi na status novinara i novinarskog autorskog djela. Sve ovo govori da možda ipak kasnimo sa implementacijom europskih regulativa. I dalje nismo postigli kompromis odnosno čini se kao da nismo napravili dobar balans, pa je naravno pitanje kakav će konačno biti, kakva Nadalje, 315 članaka definitivno ovoga Zakona definitivno nije malo i radi se dakle o opsežnom i kompliciranom zakonu koji neće biti jednostavan niti za provođenje zadatak predlagatelja će biti intenzivno praćenje provedbe toga zakona, a posljedično i ispravljanje eventualnih problema i nedostataka iz prakse. Taj zadatak u ovako dinamičnom vremenu i rapidnom razvoju tehnologije neće biti nimalo lak. Zahtijevat će puno rada i balansiranja između različitih interesa, jer se tehnologije kao što znamo razvijaju sve brže i brže. Čak možemo govoriti i o tehnološkim skokovima, a na predlagatelju je pak da to sve prati. (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospođa Anka Mrak Taritaš predstavit će stavove Kluba zastupnika Centra i Glasa o ovome Zakonu. (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Moram priznati da bez obzira koliko sam se probala sjetiti, nije mi uspjelo da se sjetim bilo kojeg zakona koji je izazvao toliko lobiranja kao ovaj Zakon. Jako puno pojedinaca, grupa, organizacija, tvrtki imalo je potrebu nama zastupnicima nešto reći o ovom prijedlogu. Dobivali smo e-mailove, dopise, telefonske pozive, molbe za sastanke i mislim da je to iskustvo koji svi zastupnici mogu posvjedočiti i to je dobro. I dobro je da donošenje zakona izazove buru i dobro je i ja mislim da inače i drugi zakoni da bi kod drugih zakona to tako trebalo izgledati bez obzira što ovo govorimo kao iznimku jer iskače od uobičajenog, ali čini mi se da bi i za druge zakone to tako trebalo biti. Ali takva jedna zainteresiranost nam govori o tome da moramo biti oprezni jer su ovdje ovim Prijedlogom zakona očito dodirnuti različiti ozbiljni interesi koji su često i međusobno suprotstavljeni. U takvim slučajevima treba biti posebno oprezan i kao zakonodavac zaštititi interese što većeg broja građana bez obzira da se tad kog zakida, ali naravno treba prvenstveno zaštititi interese države. I sama javna rasprava koja je otisnuta i zauzima stotine i stotine stranica potvrdila je da je ogromni interes za ovaj Zakon i ono što se njime uređuje. Kada se malo bolje pogleda ti razni prijedlozi, oni se uglavnom svode na ono temeljno pitanje u svakom poslovnom odnosu jesu li ljudi pravedno i na vrijeme plaćeni za svoj rad. Ovdje s obzirom da se radi o autorskom pravu važno je i to pitanje iskorištavanje određenog djela. Naravno, ono što privlači pažnju javnosti su sve ove nove platforme kojih 2003. od kad je još uvijek važeći zakon, one tada nisu ni postojale, nije ih ni bilo. Razne varijante interneta i društvenih mreža, s naglaskom na kompanije koje su u međuvremenu postali divovi i u relativno neuređenom prostoru kašnjenja zakonodavstva za stvarnim životom zgrnuli nevjerojatne količine novaca na iskorištavanju i distribuciji najrazličitijih autorskih djela. Tu samo jedan podatak koji ilustrira ono o čemu govorimo i zašto je važno da se ove stvari reguliraju. Prema podacima Financial Timesa, Youtube kontrolira 60% svjetskog emitiranja audio materijala, a isplaćuje samo 11% od ukupnih prihoda koje autori dobivaju. A cijela ideja zaštite autorskih prava kako ju ja shvaćam je u tome da se sačuva, potiče, a onda kao prvi korak adekvatno plati izrada autorskih djela, bez obzira o kojim djelima govorimo. I nema tu čarobnog štapića, niti jednog jedinstvenog rješenja s kojim će svi biti zadovoljni. Zato zakon treba pažljivo pratiti, procjenjivati njegove učinke i na temelju onoga što se bude događalo u stvarnom životu, mijenjati ga i poboljšavati. Ni jedan jedini zakon nije uklesan u kamen za vječnost, isto tako niti jedna jedina direktiva ili uredba EU. Jedna od stvari koje se u odnosu na prvo čitanje popravila je onaj dio, istina, koji se odnosi na arhitekturu. Dakle o temi arhitekture, o temi prostornog planiranja ja sam raspravljala i u prvom čitanju. Iza toga, moram priznati, imala sam i sastanke sa zaduženim ljudima iz resornog ministarstva. Imali smo odlično razumijevanje stvari i u zakonu imamo poboljšane stvari koje se odnosi na arhitekturu. Dakle, do sad u zakonu, to je bio veliki problem i uvijek je veliki problem između arhitekta, između tvrtke u kojoj taj arhitekt radi, između naručitelja i između krajnjeg korisnika. Sve to pomiriti nije bilo jednostavno. Ovaj Zakon, kao autorska djela definira arhitektonska djela te navodi i skice i studije i plastične i druge prikaze, nacrte, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, planove te izvedene građevine i zahvate u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture i na taj način meni se čini da se je pokrila ta oblast i u odnosu na prvo čitanje, u ovom Konačnom prijedlogu su odredbe koje uređuju izmjene arhitektonskog dijela izdvojene u poseban članak 115 i dopunjene se. To znači da se uređuje procedura kod nužnih izmjena arhitektonskih djela koje nastaju zbog narušavanja temeljnih zahtjeva za građevinu iz Zakona o gradnji. U tom slučaju autor ima pravo zahtijevati da se uz njegovo ime stavi napomena o napravljenim izmjenama i u vremenu kad su nastale ili se čak izbriše ime autora vezano uz tu građevinu. Dakle, ja vjerujem da ste se vi svi susretali sa činjenicom da ste možda na svojoj nekretnini morali nešto činiti ili raditi i onda ste došli u situaciju da temeljem Zakona o autorskom pravu vam je netko rekao da trebate pitati autora toga i tu ste se našli u nekakvim nedoumicama. S druge strane, ja sam sigurna da nema niti jednog arhitekta koji bi bio zadovoljan kad se recimo, vozi pa usput vidi neku zgradu koju je isprojektirao, a tamo je naručitelj odlučio i pofarbao u neki, onako, najprozaičniju neke druge stvari i na neki drugi način i zbog toga zaista cijenim da je predlagatelj između 2 čitanja imao truda saslušati primjedbe i savjete i to ugraditi u Konačni prijedlog. u cijelom nizu slučajeva, ono što moramo naglasiti, došlo se s novim rješenjima u odnosu na prvo čitanje. Ja to načelno smatram dobrom i pohvalnom praksom i neke stvari su poboljšane, ali bojim se da kad kažem mi i kad kažem da, ne mislim samo na ljude u Hrvatskoj nego općenito, imamo problem s punim poštivanjem činjenica autorskog djela i njihovog korištenja. Skloni smo svi zajedno zaboraviti da je za njihovu izradu trebalo puno talenata, znanja, iskustva, mašte, kreativnosti i truda i da ih ne možemo samo tako besplatno koristiti. U tom smislu, dobro je da s ovim Zakonom definiraju, ali da se ostavlja prostor i za zaštitu i onih koji nisu izrekom i na način koji nije izrijekom propisano u zakonu. E sad, naravno da je posebna dio lobiranja se odnosilo na čitav niz i mailova i dopisa je bilo vezano o obvezi usklađivanja ugovora o iskorištavanju glazbenih izvedbi koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovog Zakona i njihovo usklađenje u roku od 3 godine. Tu se je pojavio problem retroaktivnog djelovanja, što je uvijek problematična situacija i koju zakonodavac, osim u ekstremnim slučajevima, treba izbjegavati i valja izbjegavati. Ajdemo biti realni. Ajmo, slušali smo, imali smo prilike čuti tzv. dvije suprotstavljene strane, i jednu i drugu. I moram vam priznati da svi zajedno znamo kako je to kod nas do sad išlo, a ide, i sigurna sam da ne griješim dušu kad kažem da je bilo slučajeva kad ugovori nisu potpisivani, kad svakako ne sa svim izvođačima, koji su na nekoj snimci sudjelovali, sigurna sam da im je plaćeno na različite načine bez traga, u kešu, bez ugovora, a vjerovatno se desilo i neki puta da im uopće nije plaćeno. Očito je da će ova odredba uzrokovati probleme u praksi i tek nam ostaje vidjeti kako će se stvari razvijati i može li uopće biti načina kako treba biti napisana da pokrije situacije koje će donijeti stvarni život. Dakle ono što će se raditi u budućnosti, jasno je definirano zakonom. Stvar je ovog vraćanja u prošlost. Ja bih voljela i bila bih sretna da i ovaj Zakon imao, kao neki zakoni obvezu da se, da postoji neki rok u kojem se treba napraviti procjena učinaka ovog Zakona. Hajmo biti pošteni i reći, radi se stvarno o složenoj materiji. Nije ju lako urediti. Nije ju lako urediti tim više što se od osnovnog zakona kojeg ponavljam je iz 2003. godine desilo što se tiče tehnologije stvari koje su bile nezamislive. zašto mi uvijek kaskamo za tehnologijom? Zašto kaskamo za svim onim tokovima novca? I zato ovaj Zakon treba zaista gledati u kontekstu kao da je živa tvar jer on to zaista i je, koja će se redoviti morati procjenjivati, dopunjavati i mijenjati. Hvala i vama. Gospođa Vesna Bedeković će govoriti ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena ministrice, gospođa ravnateljice, državni tajniče. Evo kao što vidimo pred nama je Konačni prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim prava i samo ću podsjetiti da ćemo evo ovim Zakonom zapravo modernizirati prije svega nacionalni sustav zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama suvremenog digitalnog društva i razvojem naravno odgovarajućeg europskog pravnog okvira, dakle pravnog okvira Europske unije. No jednako tako donošenjem Zakona provest će se usklađivanje sa dvije direktive europske. Jedna je Direktiva o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, a druga je Direktiva o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa. naglašeno u uvodnom izlaganju u izradi ovoga Zakona sudjelovalo je više od 60 dionika iz različitih sektora. Održana je javna rasprava. Na javnoj raspravi je sudjelovao čitav niz odnosno iznimno veliki broj zainteresiranih dionika. I nakon što smo ovaj prijedlog prihvatili ovog Zakona u prvom čitanju u Hrvatskom saboru dakle održan je još čitav niz konzultacija vezano za određena sporna pitanja, je li naravno sa zainteresiranim dionicima. I podsjetit ću da su u međuvremenu održane dvije tematske sjednice Odbora za informiranje i informatizaciju i medije. Jedna sa diskografima i izvođačima i druga sa novinarima i nakladnicima. ja ću se samo osvrnuti dakle na najznačajnije razlike između prvog i drugog čitanja u odnosu upravo na pitanja koja su se u raspravama i među dionicima dakle u dodatnim konzultacijama pokazala najspornija. Njih možemo rasporediti na nekoliko područja. Prvo područje ono što je izazvalo po mojoj procjeni najviše, evo najjače je odjeknulo u javnosti to je područje ugovora između proizvođača fonograma odnosno diskografa i glazbenih glazbenih umjetnika izvođača. Naime, znademo da i Direktiva o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu prepoznaje doista slabiji položaj autora i izvođača u odnosu na nakladnike i producente i naravno uvodi neke nove mehanizme za jačanje pozicija autora i izvođača u odnosu na nakladnike odnosno producente koji su svi uključeni u ovaj Konačni prijedlog zakona. Neki od mehanizama Direktive dakle za jačanje pozicija autora i izvođača koji su ugrađeni u ovaj Prijedlog zakona konačni je prije svega načelo odgovarajuće razmjerne naknade, zatim obveza transparentnosti odnosno obveza da nakladnici producenti moraju redovito

Podsjetit ću, već sam to rekla i u replici ali ću ponovno podsjetiti da na žalost usprkos svim višekratnim dodatnim konzultacijama sa svim zainteresiranim dionikom nije bilo moguće i nije nađeno jedno rješenje koje bi zadovoljavalo sve zainteresirane strane. I stoga dakle nekako su te obje zainteresirane strane ostale na svojim tvrdim pozicijama i stoga ovaj Konačni prijedlog zapravo predstavlja kao što sam i rekla i ja sama u replici, to je moje mišljenje jedno kompromisno rješenje odnosno okvir za reguliranje prava i obveza gdje se tim novim rješenjem uređuju ugovori o stjecanju prava iskorištavanja glazbenih umjetničkih djela, izvedaba na internetu kao oblik iskorištavanja glazbenih umjetničkih izvedaba koje predstavlja glavni predmet sporenja između izvođača i proizvođača fonograma. Dakle, one su ovdje riješene na odgovarajući i predloženo je rješenje na odgovarajući način. Naravno mi ćemo o tome dati svoje mišljenje i kroz pojedinačne rasprave i kroz na kraju krajeva glasovanje o Konačnom prijedlogu ovoga Zakona. Ono o čemu je bilo riječi dakle prijelazne odredbe članak 306. uređuje da se ugovori o iskorištavanju glazbenih izvedaba umjetnika izvođača koji su između, umjetnika izvođača i proizvođača fonograma sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona moraju uskladiti s ovim odredbama u roku od 3 godine. Koliko smo vidjeli to je odredba koja je izazvala dosta bure i dosta prijepora. Jednako tako bitne razlike u jednom drugom području između prvog i drugog čitanja je u području novinarskih i nakladnika informativnih publikacija. Iako su novinarska djela kao pisana govorna ili audiovizualna djela i do sada uživala autorsko-pravnu zaštitu naravno ukoliko su zadovoljavala opći uvjet da predstavljaju originalnu intelektualnu tvorevinu a nisu predstavljala dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter običnih medijskih informacija je li, sada su novinarska djela izričito navedena kao autorska kao autorska djela naravno razlike bitne i po mom sudu poboljšane između prvog i drugog čitanja postoji i u području ugovora o audio vizualnoj produkciji i emitiranju audio vizualnih dijela. I svakako bitno područje u kome je došlo do poboljšanja je područje arhitektonskih dijela gdje su naravno unaprijeđene odredbe, čini mi se da je kolegica Mrak Taritaš prije mene djelomično u svojoj raspravi u ime kluba njenog govorila o ovoj problematici. Tu su doista unaprijeđene odredbe koje se odnose na arhitektonska djela, a ono što mislim da je dosta značajno uvedene su posebne odredbe koje se odnose na obnovu arhitektonskih objekata koji su zaštićena kulturna baština, odnosno zaštićena kulturna dobra kako bi se jasno uredila pa onda i u kontekstu aktualne obnove potresom oštećenih arhitektonskih dijela. donošenje predloženog zakona osigurati jasnija svakako pravila zaštite autorskog prava i srodnih prava prikladna za primjenu u digitalnom okruženju. Naravno da će se tim pravilima postići veća pravna sigurnost i svakako će se doprinijeti održivosti kreativnih, kulturnih i medijskih industrija i svakako očuvanju kulturne baštine, a ne narušavajući pritom slobodu izražavanja i druge interese korisnika digitalnih sadržaja i usluga. I stoga će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati Konačni prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i ponovno ću ponoviti da doista smatramo da ovaj zakon, dakle predstavlja jedan dobar okvir za reguliranje prava i obveza između raznih dionika u različitim sektorima kreativnih industrija. Ovo je vrlo, vrlo kompleksan zakon. Obuhvaća čitav niz različitih zainteresiranih dionika, različitih različitih sektora. Ali opet, klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da ovaj zakon predstavlja jedan dobar kompromis između svih dionika, jedan dobar okvir za reguliranje međusobnih prava i obveza svog tog velikog broja zainteresiranih dionika iz različitih sektora i to bez, dakle pristranosti i bez ulaženja u međusobne odnose između zainteresiranih dionika iz različitih sekcija. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Gospođa Katarina Peović će govoriti u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte.

prije svega radnici i radnice. I moraju se štititi njihova radnička prava, socijalna i ekonomska prava. Pa ću ja ispred kluba HSS-a i Radničke fronte dati primjedbe na ovaj zakon prema komentarima tih radnica i radnika, znači iz Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava i Sindikata novinara i Hrvatskog novinarskog društva koji su od samog početka predlagali izmjene i te izmjene ponovit ću još jednom u najvećoj mjeri nisu prihvaćene bez obzira što ministrica rekla. I moram se složiti, tu ću se sa vama apsolutno složiti da jeste uvrstili u zakon novinare, prvi puta je stvarno ono što ste rekli stoji novinarska djela su uvrštena među autorska djela. Ali svugdje drugdje po zakonu novinari izostaju, pa već i u članku 1. nemamo autore novinare. Najveći problem osim ovog znači imenovanja je taj da zakon poslodavce stavlja u neprihvatljivo privilegiranu poziciju u odnosu na radnike. U pravnom smislu, ali možemo čak reći u bilo kojem drugom nema logike da autorsko pravo automatski bude pravo na sekundarnom nositelju, znači na poslodavcu, na producentu, na vlasniku medija itd. a ne na autoru. Zakon negativno time utječe i to je najopasnije na socijalna i ekonomska prava autora, posebno novinara i fotografa. Ovim zakonom omogućeno je dakle nakladniku, poslodavcu, producentu, vlasniku medija da neometano iskorištava autorska prava, prava autora. Zakon o autorskom pravu valjda bi trebao biti Zakon o autorskom pravu, a autorska prava bi trebala biti prava autora, a kao posljedica ovog zakona doći će u pitanje zaštita i status radnog odnosa jer će brojni vlasnici medija odlučiti da nemaju potrebe za autorima jer i onako zadržavaju portfolio njihovih djela, mogu ih otpustiti. Da to stoji u zakonu citirat ću vam dakle članak po članak, znači imamo recimo članak 93. stavak 1. koji glasi: „Ako ugovorom o audiovizualnoj produkciji između audio vizualnog producenta i autora doprinosa nije sve drukčije određeno smatra se da audio vizualni producent stječe pazite sad ovo sva imovinska prava iskorištavanja autora doprinosa u opsegu potrebnom za ispunjenje svrhe ugovora moram napraviti mali ekskurs pa reći posebnu pažnju treba usmjeriti na doslovnost kojom se zakonodavac rješava temeljnog prava radnika otvoreno priznajući da producent doslovno iskorištava autora. Znači, čak ne ni njegovo djelo, nego iskorištava autora doprinosa. No, hajmo biti do kraja, dakle denotativni. Onda je zakonodavac uveo ipak jednu iznimku u stavku 2. pa kaže: „Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka autori doprinosa zadržavaju pravo da se svojim doprinosima audio vizualnom dijelu samostalno koriste. Znači mogu se koristiti samostalno, ali samo ako se time ne nanosi povreda pravima audiovizualnog producenta tog dijela. Znači drugim riječima autor nekog dijela priloga trebao bi nekako osluškivati producentovo mišljenje da li taj audio vizualni producent toga dijela će biti ili neće biti oštećen, je tu mišljenje toga smije li samostalno koristiti autor vlastito audio vizualno djelo koje je stvorio onaj tko plaća je taj posjednik, a onaj koji radi je u potpunosti izvlašten od svojega rada. Dakle, možemo samo zaključiti da prije 400 godina Shakespeare ipak prodaje pravo na korištenje svojih soneta. Znate da je prodavao svoje sonete bogatim plemićima koji su te sonete onda poklanjali pod svojim imenom svojim djevama. No, ovo je još gora situacija, znači jer se ovdje niti ne traži nadoknada, autorstvo se dakle uopće ne shvaća u onom smislu kakvom se autorstvo shvaća još od romantizma, a to znači originalnost djela koje se pripisuje svojem autoru. U ovom zakonu autor nema nikakva prava ni imovinska, ni autorska već je potpuno razvlašten od tih svojih prava. Možemo zaključiti da u 21. stoljeću donosimo zakon u kojem autorska djela stvorena u radnom odnosu bez prostornog i vremenskog ograničenja kako kaže zakon zauvijek postaju imovina naručitelja i nakon što ugovorni odnos prestane. Treba naglasiti ono na što upozoravaju novinari i medijski radnici, da to nije uobičajena praksa nigdje u europskoj ali ni globalnoj legislativi vezanoj uz autorska prava. Najduže trajanje korištenja autorskog prava je ono pravo autora za života, a to pravo 70 godina nakon smrti uživaju njegovi nasljednici. Do sada je Zakonom o autorskim pravima bilo uređeno da se ugovorom o radu određuje između ostalog stječe li poslodavac pravo na iskorištavanje autorskog djela, te posebice ako ga stječe opseg i trajanje prava iskorištavanja autorskog djela. Tako je ukoliko nije drugačije bilo određeno autorsko pravo na autorskom djelu zadržava autor bez ograničenja. Znači članak 76. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Prema novom zakonu ukoliko nije drukčije određeno poslodavac stječe sva sva imovinska prava na autorskom djelu koje je stvorio autor. Time se autor stavlja u podređeni položaj prema svojem dijelu, a poslodavcu se olakšava odluka o otkazu s obzirom da zadržava sva imovinska prava nad autorskim djelom. S obzirom da najveći dio ugovora o radu ili ugovora o djelu sadrži tipizirane odredbe kojima se ne uređuju prava nakon prekida radnog odnosa jasno je da će poslodavac u najvećem dijelu slučajeva dobiti dobiti sva imovinska prava nad autorskim djelima. I kada mi ministrica kaže to je uređeno Zakonom o autorskim pravima, onda se moramo pitati pa šta znači onda članci 93. ili članci 93. ili članci 100. ili članak 101. u ovom zakonu koji u potpunosti razvlašćuju onog koji je napravio vlastito djelo. Nadalje, ne samo da ga razvlašćuje i dakle da poslodavac postaje vlasnik tog dijela, nego nadalje u ovom prijedlogu zakona o autorskom pravu imamo članak 100. stavak 2. koji glasi: „Ako ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos ili drugim ugovorom sklopljenim između autora i poslodavca nije drukčije određeno smatra se da je poslodavac stekao isključiva autorska imovinska prava iskorištavanja autorskog djela stvorenog u radnom odnosu. I pazite sad u sadržaju i po opsegu koji je potreban za ostvarenje djelatnosti koju obavlja i to bez prostornog i vremenskog ograničenja neovisno o prestanku radnog odnosa za vrijeme čijeg trajanja je djelo nastalo. Znači, niti prostor, niti vrijeme, niti prestanak radnog odnosa nisu dovoljni da bi se vratilo djelo onome tko je to djelo napravio. Znači, bilo bi logično da po prestanku radnog odnosa autorskog prava na autorskom djelu stvorenom u radnom odnosu pripadaju autoru znači ta autorska prava, s tim da dosadašnji poslodavac i to novinari, znači medijski radnici upozoravaju može imati naravno pravo prvenstva u pogledu sklapanja sklapanja autorsko pravnog ugovora, ali prvi vlasnik mora biti naravno autor. Ovaj zakon u stavku 3. omogućuje ne samo da poslodavac ima pravo da djelo stvoreno u radnom odnosu javno objavi, već da ga i prerađuje i da ga prevodi, prevodi, te tako koristi sastav i s drugim dijelom radi zajedničkog korištenja, te uključi u zbirku ili bazu podataka kao i da djelo predstavlja javnost pod imenom poslodavca zajedno sa autorovim imenom uz dodatak ako je to moguće s obzirom na način korištenja iako nije drukčije ugovoreno sa autorom djela. Znači, nakon što se autoru oduzelo vlasništvo nad vlastitim uratkom čak se i imenovanje autora može ugroziti i preskočiti ako je to moguće ili ako nije moguće prema tome kako to već interpretirate. Znači, stavkom 4. i tu ću završiti dodatno je potvrđeno da poslodavac može dovršiti autorovo nedovršeno djelo bez da mora ishoditi odobrenje autora da dovrši njegovo nedovršeno djelo. Znači ne samo da naručitelj može posjedovati to djelo, može ga prerađivati, može ga nepotpisati, sve može, autor ne može ništa. Hvala vam lijepa. Sada je ministrica kulture i medija gospođa Nina Obuljen Koržinek tražila riječ u ime predlagateljice. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Ja sam zamolila da uzmem riječ, jer mislim da ne bi bilo dobro da ovakve teze ostanu neodgovorene, jer ovo sve što ste iznijeli sad i što je izneseno je je zaista nevjerojatno. Nakon prvog čitanja, nakon rasprave na odborima pokretati ovakve teze i tvrditi da ovakav zakon potpuno razvlašćuje autore na temelju jednog jedinog članka, jednog od od više od 300 koji uređuje što? Prava kada je netko u radnom odnosu. Dakle, to nema veze s producentom, nema veze s filmom. Nema producenta koji zaposli, pitajte kolegicu Raukar je li ikad dobila ugovor o radu i zaposlila se kod nekog producenta da snimi film. To su potpuno neusporedive kategorije, potpuno. Ja sam na Odboru vrlo taksativno rekla da se slažem sa stavom predstavnice Udruge novinara u smislu da treba pojačati, poboljšati položaj novinara. Ali ono što ona predlaže bi pogoršalo status novinara u radnom odnosu, pogoršalo. Dakle, ovdje se radi o tome da kada stvarate autorsko djelo samo onda kada ste u radnom odnosu netko vaš je angažirao da to radite ne jednokratno, nego zato da bi s tim autorskim djelom kasnije u funkciji toga raspolagao i ovdje se to ex lege uređuje samo ako nije ugovorom drugačije određeno. Ja ću vam dati jedan primjer s nadom da će možda onda biti jasnije. Zamislite fotografa zaposlenog u Ministarstvu kulture i medija koji radi na nekom arheološkom iskapanju. Dakle, on je tu jedini jer mu je to radno mjesto. Fotografira i dokumentira proces arheoloških iskapanja. Kasnije postavljamo izložbu. Mi nemamo druge fotografije. Imamo samo njegove ili njene. Ta djela uđu u fundus muzeja, javnog muzeja. Ne postoje druge fotografije. Nitko drugi nije bio zaposlen da bude na tom mjestu. To nije novinar koji je kao samostalni djelatnik sa autorskim ugovorom proizveo neko djelo da bi ga kasnije monetizirao. Dakle, osoba je samo tu bila s tom funkcijom da to napravi da bi se to kasnije moglo koristiti za neku javnu funkciju. Pa što ćemo mi kada taj novinar odnosno fotograf da otkaz skinuti fotografije sa zida? Hoćemo li to napraviti? Tko će onda ako se zalažete za prava radnika i radnica ikoga zaposliti? Nego će svi raditi u prekarnom odnosu, u nesigurnim uvjetima. Dakle, to je ono za što vi sada mene tako gledate, ali ovo što vi zagovarate ne bi dovelo do sigurnosti radnika i radnica, nego upravo suprotno. Tko bi zaposlio novinara ako novinar trenutkom kada da otkaz povuče sve članke koje je do tada napisao? Pa koji bi nakladnik onda novinara uzeo u stalni radni odnos ili da mu isplati ne znam neki iznos da bi mogao ili će skidati sa svih svojih portala i svih svojih izdanja? Dakle, ovo što vi zagovarate kao prvo nije utemeljeno u tekstu zakona. Kao drugo, izrijekom ide protiv intencije da se što više ljudi zapošljava da rade u sigurnim okolnostima, da imaju ugovore o radu, da budu zaštićeni, a vi zastupate situaciju u kojoj bi valjda svi morali raditi prekarno, na ugovore, povremene, privremene itd. Dakle, još zadnja stvar vezano uz novinare, a to sam rekla i na Odboru. Zakon o medijima uređuje ovlasti urednika. Dakle urednik dobije tekst. On ga prilagodi. Sada sam davala neki intervju, rekli su 18 tisuća znakova. Ja sam odgovorila sa 19 tisuća. Urednik će ga skratiti. Pa je li to nešto? Pa to je nešto što je regulirano Zakonom o medijima. To nema veze s ovim Zakonom. Tako da ja sam uvjerena da će ovaj Zakon u onom ključnom cilju da novinari budu zaštićeniji u odnosu na korištenje njihovih sadržaja od strane agregatora biti u neusporedivo boljem položaju nego što su sada, jer sada su potpuno, ali potpuno nezaštićeni. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Ostanite, ostanite, ostanite gospođo ministrice imate replike. Katarina (RF)** Dobro ako je tako onda ćete prihvatiti sve naše amandmane, jer ono što mi tražimo je da se to pojasni. Ali ću vam odgovoriti na ove druge stvari koje ste iznijeli. Ja sigurno nisam za prekarni status radnika u medijima, niti za prekarni status novinara. Ali ono što vi postavljate kao horizont, a to je horizont ne može se bolje. Što vi mislite tko će njih zaposliti ako postavimo njihova prava tako visoko je onaj horizont koji postoji kod HDZ-a i koji postoji u našoj Vladi i koji slušamo ovdje svaki dan ne samo vezano uz ovaj vaš zakon, nego apsolutno sve zakone i sva radnička prava na apsolutno svakom pitanju, što vi mislite tko će te radnike zaposliti ukoliko njihova prava Ali ono što vam je odgovorilo i Novinarsko društvo i Sindikat novinara, dakle i svi znači radnici u tom sektoru je nešto sasvim drugo, a to je da to nigdje ne postoji u Europi, niti globalno. O tome kako naša Vlada brine o radnicima mislim da se vidi o statusu i o povećanju plaća i o svemu dalje da ne ulazim. Ali na žalost vi niste svjesni da ovo što predlažete nije ovo što vi zagovarate i zato bi trebalo pročitati tekst. Ne želim docirati, ali zaista bilo bi važno da se pročita tekst, da se uzme u obzir situacija u kojoj su danas novinari potpuno, potpuno, potpuno nezaštićeni. Postoji agregatori koji žive od toga da koriste tuđi autorski rad. To ovaj zakon rješava. Protiv toga su se platforme zalagale i zalažu se, a vi ne razumijete na žalost da zalaganjem ovim kako vi to prezentirate biste zapravo išli na korist njima a ne autorima.

pitanje poznavanja ovako široke materije u detaljnom dijelu je izrazito, to je nemoguća misija. Ali, kada govorimo o nekom konkretnom primjeru, kad ste vi spomenuli u ministarstvu osobu koja radi fotografije, samo ću spomenuti jednu činjenicu, da moramo raditi distinkciju između fotografa i fotoreportera, to su dva zanata koji koriste istu spravu. To je jedno, drugo fotograf ako radi pri ministarstvu de facto, i ako participira u bilo kojem izdanju, riječ je o javnim aktima RH koji god oni bili, koji de facto ne podliježu autorskim pravima. Prema tome, druga je stvar ako hoćemo donositi nekakav konkretan primjer, onda je bolje da se pozivamo na fotoreportera u jednoj privatnoj .../Upadica: Hvala./... nakladničkoj kući. Evo, zahvaljujem. Moram vas ispraviti, dakle svaki autorski rad podliježe režimu autorskog prava i to je upravo razlog zbog kojih je i unesen zakon, članak 100 upravo ovo što ste vi sad rekli, dakle bez obzira je li netko fotoreporter ili fotograf u smislu ovog Zakona, to je potpuno irelevantno, ta osoba sutra može imati svoju izložbu, imati svoja autorska umjetnička djela, dapače, umjetnička djela. A onda se kasnije može dogoditi, ako to nije uređeno s poslodavcem, da je bilo ta osoba ili neki nasljednik, za ono što je stvoreno u radnom odnosu, onemogući da se to dalje koristi i to vam je jedino što piše u čl. 100. Ništa drugo. Kolegici iz novinarskog društva više puta smo i na radnim skupinama, svi, ne mi, svi koji su sjedili objašnjavali da ovo nije članak o novinarima. Ovo je članak o radnom odnosu sa vrlo jasnim .../Upadica: Hvala./... mogućnostima, dapače, izuzećima koja se preporučavaju. vi ste sada rekli da razumijete situaciju slabije strane novinara u odnosu na izvođače. Koliko se sjećam, to ste rekli i na odboru da je prijedlog koji je došao od strane kolegice iz medija nije dobar. I to mogu prihvatiti. Ja vas samo želim pitati zašto ministarstvo nije pokušalo iznaći bolji prijedlog i zaštititi slabiju stranu u pregovorima sa izdavačima? Evo, to je moje pitanje. Hvala. **Radin, Furio Ponovit ću ono što sam rekla na, u Odboru, dakle uvođenje, uveden je prvi put pojam novinarskog djela kao autorskog djela, detaljno su riješena pitanja atribucije i za novinare i za izdavače. izdavače. Isto tako, detaljno je u čl. 100 obrazloženo kad se može iz toga izuzeti, kako, a u Zakonu o medijima definirano da je obveza poslodavca u slučaju novinara sklopiti ugovor u kojem se reguliraju autorska prava. Dakle od svih profesija na koje se eventualno može odnositi čl. 100, u u stvarnosti u odnosu na Zakon o medijima on se najmanje odnosi na novinare, a gle čuda, samo su novinari na tome nastavili inzistirati i to bez obzira što je kolegici na radnoj skupini više puta **Radin,

da je, i vi ste to naglasili, da je riječ o složenoj problematici, da je riječ o sukobu različitih interesa, da su tu nekakve suprotstavljene strane koje su, nisu kao u nekim drugim stvarima podjednako nezadovoljne nego, dosta su nezadovoljne. Mi imamo neke druge propise gdje pri kraju propisa se kaže da će u roku od 2 godine biti procjena učinka tog propisa koji je. Čini mi se da bi to trebalo napraviti i za ovaj Zakon, u ovom Zakonu to nema. Mi ćemo kao takav dati amandman, pa možda da razmislite da se zapravo, da imamo tu kroz 2 godine da vi pratite dakle, izvršna vlast prati propis i imamo ono što radimo procjenu učinka propisa, što se u prostoru desilo jer, i da vidimo što i kako dalje. Nijedan zakon nije uklesan u kamen, nije ni ovaj i interes je svih da dobijemo što bolje rješenje koje je što prihvatljivije. Nina (HDZ)** Ja se slažem s vama da je važno pratiti provedbu propisa, mi to stalno radimo, zato je ovaj Zakon i donio cijeli niz poboljšanja u odnosu na važeći zakon i u onom dijelu u kojem ga ne usklađujemo sa direktivama. Međutim, napomenut ću da je u središtu onoga što se uređuje ovim zakonom, ostvarivanje privatnog prava i, a režimi, posebno režimi kolektivne zaštite, ali i svi drugi iskorištavanja su predmetom stalnog nadzora cijelog niza tijela koja su uspostavljena ovim Zakonom pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, tu je ravnateljica Kuterovac, koji kontinuirano prate primjenu. Dakle i postoje i institucije, vijeća stručnjaka i arbitraže i dakle svi mehanizmi plus obveze stalnog javnog izvještavanja. Tako, ja bih rekla, čak u odnosu na neke druge propise, ovaj zaista ima vrlo, vrlo visoku razinu .../Upadica: Hvala./... kontinuiranog praćenja i to je važno i dobro. Hvala lijepo gđo. ministrice. Nemate više replika za sada. Sada je na redu Klub zastupnika HSLS-a i reformista, kojeg će predstaviti, čijih stavova će predstaviti g. kolega Darko Klasić, izvolite. Hvala lijepo cijenjeni potpredsjedniče Sabora. Cijenjena ministrice i suradnici, uvažene kolegice zastupnice i zastupnici. Ovo je zbilja obimni zakon koji treba dobro proučiti i sagledati sa svih strana. Ekspanzija interneta i internetskog servisa od 2003. g. kada je donesen Zakon o autorskim pravima potpuno su izmijenili se odnosi unutar kreativne industrije, ali i otvorila pitanja granice slobode te je bila nužna regulacija na Internetu kao i bolja zaštita autora i izvođača nakladnika. Novim Zakonom o autorskim pravima implementira se direktno i direktiva EU o autorskim i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu koje je stupilo na snagu 7. lipnja 2019. godine. Cilj direktive je stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta EU, te da kreatori sadržaja, odnosno autori izvođači, izdavači mogu u budućnosti steći pripadajuće prihode od svog rada, odnosno svi dobiju pravičnu i primjerenu naknadu. Ovim zakonom se nastoji napraviti da te velike platforme počinju sklapati ugovore i plaćati za sadržaj u području medijskih proizvoda i područja audio vizualnih proizvoda. Za pojedince i građane ovdje se ništa neće zapravo primijeniti pogotovo i u Hrvatskoj, i dalje će se moći šerati linkovi na društvenim mrežama. Građani koji nekonvencionalno koriste sadržaj na način na koji su do sada koristili to će činiti i dalje. Stvar se zapravo mijenja samo za velike distributore djela. Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima detaljno će urediti pripadanje autorskih djela stvorena u državnoj i javnoj službi, te na sveučilištu. Ali uređuju se i prava za naknadu za stvaranje autorskih djela u radnom odnosu i njegovo iskorištavanje. Ono što mene zabrinjava u ovom zakonu zbog slobode medija i govora, a odnosi se na novinare i opasnu odredbu koja se primjenjuje na autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu prema kojem se naručitelj bez privole autora i njegovog koautorskog djela može mijenjati i dopunjavati i dovršavati. To je neprihvatljivo. Intervencija je novinarski posao, a to je prenošenje točne i pravovremene informacije. Jer intervencija naručitelja takve informacije mijenja i ne dolazi u javnost u svom izvornom obliku bez konzultacije sa autorom. Time se prelaze granice uređivanja i ulazi se u prostor cenzure od vlasnika medija ili izvođača. Ono oko čega se zapravo najviše razvila polemika u javnom prostoru je pitanje pronalaska najboljeg kompromisa između diskografa izvođača u pravičnoj raspodjeli naknada i oko toga je bilo najviše zapravo polemike. Tu je neosporno dobra namjera zakonodavca ovim zakonom da se osigura što više sredstava za hrvatsku kulturu i kreativnu industriju. U ovom digitalnom vremenu kad su svi u riziku da ne ostvaruju prihode zbog interesa velikih digitalnih platformi. Ovdje je bio veliki izazov očigledno osigurati i pravičnu podjelu naknade kako bi svi bili zadovoljni. Evo rekla je i kolegica Mrak-Taritaš da smo bili svi zapravo izloženi velikom pritisku velikih a nazvat ćemo ih i lobija koji zastupaju svoje interese i tu je trebalo zbilja biti hladne glave i napraviti zakon koji će biti dobar kompromis da će svi biti zadovoljni. Naglasak je na potrebi osiguranja pravične naknade, jer zakon će biti uspješan ako se osigura pravo na pravičnu naknadu svim nositeljima prava. Vidljivo je da postoje veliki prijepori između diskografa i izvođača koji su upućeni jedni na druge i jedni bez drugih ne postoje. Ali njihove nesuglasice nisu se uspješno riješile u proteklih 17 godina iako je zakonodavac i nakon prvog predstavljanja zakona pozvao na dogovor dionike ovog zakona on nije postignut, te se očigledno pristupilo izradi kompromisnog zakona što je uzrokom brojnih kritika pojedinaca i udruga kao i najavama tužbi. Zakon nastoji ovdje urediti odnose između umjetnika, izvođača i diskografa nakon gotovo desetljeća nelegalnog iskorištavanja snimki na Internetu i nakon što sudski procesi koji su međusobno pokrenuti vezani uz to nelegalno korištenje traju već cijeli niz godina i pitanje kada će se okončati. Nama kao Liberalima osnovna intencija zakona mora biti da svi koji sudjeluju u izvedbi djela mogu u budućnosti steći pripadajući prihod od tog svog rada, odnosno pravičnu i primjerenu naknadu kao što navodi direktiva EU, te da time nije narušeno autorsko pravo i sloboda tržišta. Mislim da bi bilo pravično ukoliko to individualno ugovorima nije drugačije regulirano. Podjela prihoda od streaming platformi u odnosu između diskografa izvođača po jednakom principu kako se sada dijele naknade ostvarene od emitiranja na radiju i televiziji. Sloboda, volja svakog izvođača mora biti jasno i neosporno izražena kao što i uvjeti pod kojima se određena prava prenose na diskografe moraju biti jasno navedeni u ugovoru između izvođača i diskografa.

te u ovom zakonu to smatramo korektnim. Smatramo jedino da bi rok od godinu dana bio primjereniji kako bi se uskladili ugovori te smatramo da je predloženi rok od tri godine bespredmetno dug. Ne najboljim rješenjem također u zakonu smatramo dodjelu i svih mjerodavnih ovlasti Hrvatskoj udruzi za zaštitu izvođačkih prava HUZIP-u, jer bi prema prijedlogu ta udruga trebala ocjenjivati valjanost ugovora između izvođača i diskografa, a istovremeno bi i preko nje išle sve isplate izvođačima u slučaju u slučaju da ti ugovori proglase se nevažećim kada su u pitanju autorska prava ostvarena na digitalnim platformama. HUZIP je inače udruga koja prikuplja naknade od emitiranja naših izvođača u kafićima, hotelima. Za izvođače jednom godišnje raspodjeljuje naknadu izvođačima jednako kao što zajamčeni za autore. Pritom HUZIP zadržava troškove ostvarivanja prava od 30% što također smatram neprimjerenim. To je preveliki postotak da se direktno uzima od izvođača. Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima treba štititi kreativnost u digitalnom dobu, istovremeno omogućiti slobodu i zaštitu autorskog djelovanja što znači da se pred velike internetske platforme stavlja obaveza plaćanja pravičnih naknada pravičnih naknada autorima čija se djela tamo dijele. Ovaj zakon bi trebao donijeti konkretne koristi građanima, kreativnom sektoru, medijima istraživačima, nastavnicima, institucijama kulturne baštine. U predloženom zakonu neke stavke nisu dovoljno jasno definirane unatoč najboljoj namjeri zakonodavca, te smatram da se iste trebaju nadopuniti kako bi zakon bio pravičniji i jasniji. Evo hvala I vama. Sada je gospođa potpredsjednica Sabina Glasovac na redu koja će predstavljati stavove Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo nas ponovno s istom temom u drugom čitanju novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Činjenica je da ovaj Zakon datira od 2003. godine, da je doživio brojne izmjene, da je morao biti usklađivan ovih 18 godina sa brojnim međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska potpisnica jednako tako i direktivama što Vijeća Europe, što Europskog parlamenta. Isto tako potpuno je jasno da intencija izrade novoga zakona koja nije bila niti malo laka i poprilično je kompleksna bila uzrokovana zapravo donošenjem Direktive 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine gdje je jedna od bitnih stavki između ostalog bila kada govorimo zapravo o funkcioniranju u novom društvu gdje se način stvaranja, proizvodnje i distribucije iskorištavanja autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava bitno se izmijenio u kontekstu razvoja digitalnog informacijskog društva. I Europska komisija, Europski parlament zapravo u tom dijelu su regulirale, odlučile regulirati određene međuodnose i prema državama članicama uputile su obvezu da svoje zakonodavstvo usklade sa navedenom direktivom. Taj rok za usklađenje našeg zakona je prošao krajem 6. mjeseca. Mi kasnimo 3 mjeseca, ali dobro s obzirom da je ova cijela situacija Covida možda nam to može biti olakotna okolnosti. Jedna od bitnih pretpostavki same Direktive i duh Direktive a o tome je bilo dosta govora i u prvom čitanju u ovom Saboru i te dvije točke su se nametnule kao bitne točke prijepora bile su to je znači pravična i ravnomjerno naknada za iskorištavanje glazbenih djela na digitalnim platformama. I mi smo ovdje u prvom čitanju dosta o tome raspravljali. Ključne točke prijepora bile su upravo u odnosu novinara prema poslodavcima u ovom slučaju izdavačima odnosno nakladnicima i s druge strane izvođača i proizvođača fonograma ono što popularno u jeziku zovemo diskografima. I meni je drago da je ovo jedan od rijetkih zakona koji je doživio promjenu između prvog i drugog čitanja gdje su između prvog i drugog čitanja uvažene brojne primjedbe zastupnika iznesene ili u ovom Saboru na plenarnoj sjednici, ili na sjednicama odbora. To nije često a da se događa u parlamentarnoj praksi i to je ono što je pozitivno. Ne samo to. Između prvog i drugog čitanja cijela ova plenarna rasprava zapravo rezultirala je sa dvjema posebnim, dvama posebnim sjednicama, tematskim sjednicama Odbora na kojima se raspravljala o ova dva goruća pitanja koja su se nametnula kao ključne točke spora u prvom čitanju i to je nešto što je dobro, i to je nešto što je pohvalno i tim putem treba ići. E sada, možemo li biti zadovoljni Konačnim prijedlogom zakona sudeći prema atmosferi, prema pritiscima što je legitimno u svakom slučaju raznoraznih aktera kojih se ovaj Zakon tiče posebno kada govorimo o ovim dvama točkama spora i sa primjenom samog zakona kako će on živjeti u stvarnosti kada ga mi donesemo i ovdje izglasamo to je pitanje? Međutim, ja bih ovdje htjela upozoriti na par stvari za koje smatram koje su nama u Klubu SDP-a i dalje prepreka da podržimo ovaj zakon. Mi ćemo na njega pokušati intervenirati sa brojnim amandmanima i vaš stav o našim amandmanima uvjetovat će i našu podršku zakonu. Mi smo, naravno da su ti amandmani proizašli od ljudi kojih se zakon tiče, ljudi koji su stručni u samom području. Ja ću sada ukazati na par stvari koje su nama sporne. Znači potpuno je jasno da Klub zastupnika SDP-a naprosto po svom habitusu, po programskom usmjerenju staje u zaštitu slabijih i tu nemamo nikakvog straha da će nas netko sutra optužiti da radimo za nekakav lobi. Svatko ima svoje interese. Mi smatramo da slabiji, a oni su ovim zakonom definirani. To su novinari i izvođači su zapravo slabija pregovaračka pozicija i strana. To nije ništa sporno, to u ovom zakonu piše. E sada jesmo li mi uspjeli postići i zaštitu radnika odnosno ljudi bez obzira radi li se o glavnim izvođačima ili drugim izvođačima i hoće li oni nakon donošenja ovog Zakona uspjeti ostvarivati svoja prava na pravičnu i ravnomjernu naknadu u odnosu na druga prava to su autorska i prava proizvođača fonograma, to ne možemo jamčiti. Zašto? Zato što se ovim Zakonom donosi jedan grejs period odnosno prilagodba od 3 godine u kojima se svi ugovori postojeći moraju uskladiti sa zakonom. Znači 3 godine i dalje pravne neizvjesnosti za one koji te ugovore nemaju usklađene sa zakonom, a ovaj zakon definira jasno što taj ugovor mora sadržavati. On mora biti pisan u pisanom obliku. Nema više usmenih. I mora sadržavati pravičnu naknadu za kreaciju, jer bez kreacije zapravo nema niti djela. Mi sada govorimo ovdje o dva sukoba diskografa i izvođača. Da, ali mi moramo shvatiti bez autora izvođača nema tržišta, i nema posla i nema prava iskorištavanja, nema zapravo ničega, nema djela. Od njih sve počinje i ne može se dogoditi kao do sada da mnogi od njih od toga imaju nulu ili mrvice kada govorimo o glavnim izvođačima. A o drugim izvođačima koji sudjeluju u nastanku nekog autorskog djela kada govorimo o glazbenom djelu da ne govorim. Ovdje isto tako dakle ovdje … odnosno logično se postavlja pitanje gdje je pravna zaštita izvođača koju ćemo im jamčiti ovim zakonom do onoga trenutka dok se ne potpiše individualni ugovor između njega kao izvođača i proizvođača fonograma ako to bude period do 3 godine? Kako smo ih zaštitili? To je pitanje na koje ovaj zakon ne nudi odgovor. Znači pravna neizvjesnost i toleriranja ovakvog sustava, čak i činjenice da možda neki odnosi nisu ugovoreni ugovorima ili su definirani nekim drugim oblicima ugovora kojima se oni odriču onoga što im pripada, zapravo to je nešto na što nema odgovora. Drugo, kada govorimo o sastavnicama ugovora, članak 149. jasno kaže da je ugovor valjan u trenutku kada je pisan i kada proizvođač fonograma znači ovaj se izvođač se obvezuje ustupiti svoje djelo za daljnju reprodukciju odnosno iskorištavanje dati privolu na to, a proizvođač fonograma obvezuje se za to mu isplatiti određenu naknadu. Međutim, kada pogledamo obrazloženje vezano uz čl. 149 koji prati ovaj Zakon, to sam vas upozorila i na Odboru, tamo piše da će ugovor biti valjan ako zadovolji sve zakonom definirane sastavnice, međutim, tih sastavnica nema. Ja ne znam šta možemo učiniti u međuvremenu, rekli ste mi da je u prvoj verziji bilo definirano više elemenata koje ugovor mora sadržavati, one su u međuvremenu otpale, ali je obrazloženje ostalo takvo da ne odgovara tekstu samog članka zakona. Obrazloženje zakona ne odgovara. Možda bi bilo bolje da su ugovori malo jasnije definirani, ali sam smo tu gdje naprosto jesmo. Isto tako ono što je, znači definitivno je potpuno jasno da RH zapravo polazi od pravne pretpostavke da ne postoje regulirana prava na snimkama između glavnih izvođača i izdavača i da je opseg neriješenih odnosa poprilično širok jer da nije tako, taj rok ne bi bio 3 godine, što je potpuno nejasno jer se cijelo vrijeme nas uvjerava da je većina tržišta regulirana ugovorima. Stoga naš je nekakav zahtjev i tendencija da se taj rok prilagodbe maksimalno skrati kako bi se što prije osigurala primjena ovog Zakona, ako to nije moguće, da se osigura nekakva pravna zaštita izvođača do trenutka dok se ne potpišu individualni ugovori. Ako se individualni ugovori ne potpišu, onda se ide na kolektivnu zaštitu. Jednako tako, nama je neprihvatljiv ovaj odnos definiranja da su novinari u poziciji da netko njihovo autorsko djelo može dorađivati, mijenjati, na neki način i zloupotrebljavati to, to možemo to reći čak i cenzurirati, jednako kao što nam nije ni prihvatljivo da novinari koji su u radnom odnosu, da se zapravo ih se do, pruža mogućnost kroz ovaj Zakon da se dođe do otuđenja njihovih autorskih prava i autorskih djela novinara i da se osporava vlasništvo na način da primarni nositelj koji je neosporno novinar, postaje sekundarni vlasnik. I ono što je završno, znači ja se nadam da ćete prihvatiti naše primjedbe, ja ću još neke stvari reći kroz pojedinačnu raspravu. Drago mi je da smo napravili određene pomake. Nadam se da možemo još kako bismo zaštitili zapravo cijelo to tržište da ga uredimo na jedan način da sve funkcionira prema Zakonu i da u skladu s duhom direktive, znači kada je već internet i sve to naš svijet, kada se ogromni novci vrte u tom svijetu, da ta preraspodjela sredstava bude pravedna, pravična i ravnomjerno zastupljena. Evo, hvala lijepo. Hvala i vama. Sada g. Davor Dretar će predstaviti stavove o ovom Zakonu, stavove Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa poštovani g. predsjedavajući, poštovani gđo. ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Bilo bi stvarno divno kad bi ostali zakoni imali ovako intenzivan angažman zainteresiranih dionika kakav smo eto mi saborski zastupnice i zastupnici vidjeli u proteklih nekoliko tjedana. No u ovom izuzetno opsežnom i zahtjevnom zakonu, ja ću se ipak posvetiti samo jednom njegovom dijelu, budući da se u njega donekle eto, i razumijem. Dvije su, nazovimo ih tako, strane u ovome, nećemo reći sporu, nego u neslaganju oko nekih dijelova ovoga Zakona. Dozvolite da vam iščitam odnosno citiram neke stvari koje su nam poslali. Neke od njih izgledaju normalno, neke od njih izrečene su i dosta oštro. Diskografi već 8 godina u Hrvatskoj naplaćuju korištenje pjesama od internetskih servisa i to ne samo za teritorij Hrvatske nego i bilo gdje na svijetu, govori se i piše u dopisu Hrvatske glazbene unije te još nekoliko srodnih udruga. Hrvatsku glazbu preko interneta slušaju, ne samo u Hrvatskoj nego i u brojnoj dijaspori. To je svakako među svim tim pjesmama, najznačajnije zastupljen i katalog bivše tvrtke Jugoton kao najveće i najuspješnije tvrtke s ovih prostora. Taj katalog nikad nije privatiziran te je nedavno pravomoćnom presudom potvrđeno kako je sve vrijeme bio vlasništvo RH, nelegalno iskorištavan od strane privatne tvrtke. Ogromna je dakle odgovornost države što će i kako poduzeti kako bi se ta velika kulturna, ali nesumnjivo i materijalna vrijednost, stavila u funkciju. Prvenstveno u interesu kreativne zajednice koja je tu vrijednost stvarala, dakle autora i izvođača, te naravno, i u interesu same države i najšire društvene zajednice. Očita nervoza diskografa oko ovog Zakona je razumljiva. Ako izvođači kroz zakon ostvare pravo na pravičnu naknadu, kako propisuje direktiva EU, dođe li do preraspodjele novca u korist kreativaca, kao što također, previđa direktiva, dobit i profit vlasnika diskografskih tvrtki će neminovno padati. Ogroman broj glazbenika do sada nije potpisao nikakav ugovor kojim bi ovlastili diskografe da na internetu monetiziraju sve snimke. To ustvari znači, sve postojeće platforme u Hrvatskoj distribuiraju nelegalan sadržaj, odnosno djeluju protuzakonito. Radi se dakle o čistom pravnom nasilju. Diskografi su nagrađeni u ovom Prijedlogu zakona sa dodatne 3 godine za usuglašavanje ugovora, dakle od 2003. g. proteklo je 18 godina pa evo sada još i 3. Da se razumijemo, ovo nije dopis neke skupine slučajno prikupljenih ljudi, samo ću vam spomenuti neke od njih, vrlo poznate hrvatskoj javnosti, tu su Nikša Bratoš, profesor Neven Frangeš, Zoran Katić, član simfonijskog orkestra HRT-a, Goran Karan, Goran Karan, profesor Goran Končar, profesor na Muzičkoj akademiji, Sanja Doležal, Husein Hasanefendić, Massimo Savić. Nastavljam dalje, zadatak zakonodavca je osigurati svim glazbenicima pravičnu i primjerenu naknadu za apsolutno svako korištenje njihovih snimaka na internetu, bez obzira što piše u individualnom ugovoru izvođača i diskografa. Ovdje to nije riješeno. U iduće 3 godine izvođači ne mogu tužiti diskografa sudu jer, eto, za to vrijeme prema Zakonu u tijeku je proces usuglašavanja ugovora. Za one koji nemaju nikakav ugovor sa diskografima zakonodavac nije predvidio apsolutno nikakav mehanizam koji bi u iduće tri godine osigurao tim ljudima pravičnu naknadu. Kolektivno ostvarivanje prava jest model koji od 2003. Uspješno funkcionira u Španjolskoj. Nešto slično upravo se uvodi i u Njemačkoj za tzv. user generetid contend. Kolektivno ostvarivanje prava nije nikakva lokalna izmišljotina, nego moguć i legitiman izlaz rješavanja velikog problema sa kojim se suočava kreativna i produktivna glazbena zajednica. Direktiva EU dala je nacionalnim zakonodavstvima jasne i nedvosmislene smjernice. Citiram: „Sve su države članice u svoja zakonodavstva dužne ugraditi mehanizme koji će svim izvođačima osigurati pravičnu i primjerenu naknadu za svako korištenje njihovih snimaka na Internetu.“ No, sagledajmo stvari i iz druge perspektive. Međunarodna konferencija glazbenih izvođača, pardon izvođača naravno članice te udruge ujedno su i hrvatske diskografske kuće i udruge, kažu sljedeće: „Bude li prijedlog ovog zakona usvojen u ovome obliku značajno će potkopati učinkovito funkcioniranje hrvatskog glazbenog tržišta, spriječiti buduća ulaganja u glazbu i umjetnike kao i inovacije u našoj industriji. Uvođenje obveznog kolektivnog ostvarivanja isključivog prava izvođača na stavljanje na raspolaganje javnosti predstavljalo bi ograničenje prava i kao takvo ne bi zadovoljilo test od tri koraka prema EU i međunarodnom pravu o autorskim pravima. To bi bilo u suprotnosti sa normalnim iskorištavanjem prava izvođača, ugrozilo bi njihovu slobodu odlučivanja, o načinu korištenja i licenciranja svojih prava.“ Ako se usvoje ova bi pravila također ugrozila ulogu izdavačkih kuća i glazbenih publishera kao glavnih ulagača u glazbu. Samo postojanje manjih glazbenih tvrtki bilo bi ugroženo. Eto, to je ono o čemu ovdje možemo razmišljati i to je ono što ovaj zakon pokušava pomiriti. Očigledno morat ćemo u sljedećim godinama i nakon što isteknu ove tri godine počeka dobro provjeriti učinkovitost ovih zakonskih odredbi. analizirajući tekst i obrazloženje konačnog prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima vrlo je teško pronaći posebno opravdane razloge za povratno djelovanje odredbe članka 306. stavka 5. Bojimo se iako je poštovana gospođa ministrica ovdje vrlo pozitivna i optimistična bojim se da neće sve ići tako lagano. U slučaju naravno da i nakon potpisivanja ili za vrijem potpisivanja tih ugovora u tom roku od tri godine krenu čak i i eventualno ustavne tužbe, odnosno propitkivanje ustavnosti samih odredbi ovoga zakona. Što se tiče Kluba zastupnika Domovinskog pokreta mi smo podnijeli 6 amandmana za koje iskreno molim da ih razmotrite i da ih stavite u raspravu. Vjerujem da ćete u njima pronaći i poprilične načine na koje želimo da se ovaj zakon popravi. Prvenstveno ne vidimo razlog uopće da rok od tri godine postoji. Ako treba dali smo amandman, smanjite ga na 6 mjeseci jer tako i tako on načelno nema niti pretjeranog razloga uopće da postoji. Dakle, kada pogledamo ovaj prijedlog zakona barem iz ove perspektive, perspektive glazbene industrije, perspektive korištenja kreative i kreativnosti nečijeg talenta, umješnosti i vještine na Internetu možemo reći da je zakon nedorečen, da je zakon kompromis iako se ponekada za dobar kompromis kaže da je upravo onaj kojem niti jedna od zainteresiranih strana nije zadovoljna. Je li ovo dobar zakon ili nije naročito u kontekstu ovih odredbi pokazat će očigledno vrijeme, no nama se ipak čini da smo spremni spustiti sa navoza u more brod za kojeg već otprilike možemo naslutiti da će propuštati vodu. Obrazloženje zašto nećemo podržati ovaj zakon i naravno o još nekim aspektima njegove neodrživosti govorit ću i ja naknadno u pojedinačnom i završnom izlaganju, a i tijekom ove današnje rasprave dodatno će ga obrazložiti poštovani kolega Prkačin. Za sada hvala lijepa. Hvala i vama. Gospođa Katarina Peović sad započinje sa pojedinačnim raspravama. Znači to je prva pojedinačna rasprava.

prigovoreno mi je da je članak 100. specifičan, te da se ne može na njemu primijeniti sve ono što se primjenjuje na novinare. Članak 100. Za koji ste tvrdili da se ne odnosi na novinare ne donosi donosi izrijekom da se ne odnosi na novinare. Dakle, odnosi se na sve autore pa tako i na novinare i novinarske fotografe. Prava se u ovom zakonu prenose trajno i to je problem, a direktiva prema kojoj je ovaj zakon oblikovan uređuje da se prava prenose na dvije godine. Dakle, nema nikakve izlike za trajni prijenos. Internetske platforme maksimalno dakle imaju dvije godine i imaju nakon toga objavu, nakon objave imaju dužnost platiti naknadu autora za privolu prenošenja plaćanja naknade. Znači nakon dvije godine bi se trebalo, znači trebalo bi se postaviti okvir od dvije godine. Onda nadalje rekli ste pa nisu to autori u radnom odnosu. Pa u kakvom odnosu će biti novinari i fotografi nego u radnom odnosu. Ja ne vidim koji drugi bi odnos trebao biti. Mislim valjda nisu svi ono osuđeni na prekarne uvjete rada. Ugovorni odnos, znači radni odnos o tome govorimo jasno je, potpuno se slažem sa vama da je nezgodno ako netko, znači postavi svoje fotografije, onaj primjer koji ste dali znači u nekom arhivu u Ministarstvu kulture fotograf fotografira nekakve važne arheološke nalaze i onda da otkaz ili ode iz Ministarstva kulture i šta sad. Hoćemo mi sad imati problem dal' će se ta izložba moći postaviti ili ne, slažem se da to je nezgodna situacija. Ali autora treba pravično obeštetiti. Mislim autor je autor tih fotografija i to je njegovo pravo da ima pravo na pravičnu naknadu. Što se tiče agregatora, znači Googlea, Facebooka i drugih znači nakladnici jasno da nakladnici žele imati sva prava pa da im onda prodaju sadržaje, a ne samo 2 godine kako je to po direktivi. Ali to ne bismo trebali uzimati kao uzimati kao dominantnog aktera. Trebali bi štititi slabijeg aktera u ovom ugovornom odnosu. Da nastavim dakle još što je problem sa ovim zakonom. Znači, problem je prisutan u ovoj odredbi također jer naručitelj bez privole autora njegovo autorsko djelo može mijenjati. Zašto je to problematično novinarima i novinarskoj struci ne treba previše niti obrazlagati. Važno je objektivno informiranje. Vi ste dali primjer da ste napisali članak od tisuću 900 znakova a urednik vas je tražio tisuću 700 znakova. To nije pravi primjer. Znači u ugovornom odnosu novinar piše nekakav autorski tekst i nema pravo urednik mijenjati taj autorski tekst Ovdje naravno govorimo o cenzuri, mijenjanju sadržaja teksta, a to je omogućeno ovim zakonom. Jel'? Nadalje problem je da se sporadično pojavljuju onda nestaju novinari iz zakona, znači iako stvarno jeste uvršteni su autori među autorska djela, u stavku 2. članka 14., ali i to isto tako moramo reći nakon intervencije Udruge novinara, a ne da ste vi to uvrstili u zakon tek tako. To je nakon prvog čitanja i nakon izuzetno glasnih intervencija novinara uvršteno u ovoj zakon. Ali onda se opet novinari nabrajaju autorska djela i vrste autora i ispustili ste novinare. Mislim novinarstvo i publicistika su sastavni dio originalnog autorskog izričaja, da ne nabrajam Miroslava Krležu, Veselka Tenžeru, živuće ne znam Ivančića, Posnikova, Senjanovića, Dežulovića mislim to su izrazito autorski tekstovi. Znači trebaju biti nabrojeni taksativno. Članak 1. stavak 1. treba dopuniti jer tamo je opet novinarstvo izostalo. Tako da će HSS i Radnička fronta predložiti ispred kluba niz amandmana između ostalog i to da se uvrsti u ove članke novinare. Ono što još postoji problematično je problem da se uvode nepotrebne ograde oko korištenja autorstva koje unose mogućnost zloupotrebe. Imate više puta u zakonu ako je to u skladu sa uobičajenom praksom u medijskom izvješćivanju onda se autoru priznaje autorstvo. Mislim zašto ta ograda jel'?

Uvažena kolegice Peović evo muči nas slična stvar. Dakle, vi i ja i krovna udruga novinara kojoj je to i najviše u interesu u ovom zakonskom dijelu vidi jedan problem, dok smo istodobno od predlagatelja zakona svi zajedno uvjeravani da se to nama samo čini da su novinari savršeno zaštićeni ovim zakonom, štoviše konačno su postali autori s velikim a. Kako vi objašnjavate taj nesrazmjer između onoga što tvrdi novinarska krovna udruga koja se bavi autorskim pravima

imamo ovdje da se ne smije postaviti apsolutno niti jedno pitanje. Na svako pitanje dobivamo odgovore da nismo dobro pročitali, nismo dobro razumjeli. Ali dobro, možda vi i ja možemo i pogrešno razumjeti neko specifično pitanje vezano uz novinare. Ali ako novinarske udruge to pitanje razumijevaju sasvim drugačije od ministrice, onda je to stvarno veliki problem i ovdje se često nalazimo u situaciji da zapravo nam HDZ-e tumači da je sve u redu i da će se to dogovoriti nekakvim drugim propisima, pa nas upućuju na druge zakone kao ovdje ministrica Zakon o autorskom pravom, a u ovom zakonu nemojte se ograničavati na ovaj zakon. Ali svi svi zakoni moraju biti jednoznačni. Zato ih i donosimo da ne bi kasnije bilo nekakvih drugih interpretacija koje stvarno mogu ići kontra autora. U ovom slučaju stvarno treba slušati Udrugu novinara koja se bavi specifično autorskim pravima koja je od prvog dana upozoravala na problematičnosti vezane uz ovaj Zakon i nije se baš puno toga njihovog prihvatilo. Hvala vam. Ja sam samo uzela riječ još jednom da upozorim da je naše Ministarstvo zaduženo i za kulturu i za medije i ova pitanja koja se ovdje navode regulirana su Zakonom o medijima. Dakle, više je zastupnika ovdje istaknulo da se radi o kompleksnoj materiji o Zakonu o autorskom pravu. I sama sam puno o tome u ovom u ovom procesu učila jer je ovo prvi put da ovaj zakon u Sabor donosi Ministarstvo kulture i medija. Ali zaista ova pitanja dakle moj nije cilj niti docirati, niti tvrditi da netko dobro ili loše nešto razumije ili shvaća, samo ukazati da sva pitanja vezano uz kraćenje tekstova, uredničke ovlasti i sva druga pitanja, zaštitu izvora, sva ta pitanja uređuje Zakon o medijima. Zakon o autorskom pravu to ne uređuje. Mi govorimo o jednom članku zakona, zato sam i dala primjer jednog fotografa, mogli smo dati puno više primjera, upravo zato da pokušamo objasniti da se radi o zaštiti i poslodavca, i radnika i onoga što je stvoreno u radnom odnosu. puno je više, većinski se autorska djela stvaraju izvan radnog odnosa i to svi znamo. Ovo je već jedna iznimka, pa unutar te iznimke imate iznimku za znanost opet zbog te specifičnosti. Dakle, nije dobro generalizirati i nije dobro imputirati nešto što se zaista u nacrtu ovog zakona ne nalazi. Ja sam i u izravnoj raspravi sa predstavnicom Udruge za zaštitu novinarskih autorskih prava na odboru za one koji su bili i još jednom pokušala objasniti, da na žalost teza koja se izvodi o tome da ovo ide na bilo koji način na uštrb novinara zaista ne stoji. Ja vas molim pročitajte Zakon o medijima kao temeljni zakon koji uređuje te odnose i shvatit ćete da članak 100. ovog Zakona zaista nema nikakve veze sa tim hoće li netko kratiti ili prerađivati nečiji novinarski tekst. To je uređeno drugim zakonima. Ovaj članak 100. se na to ne odnosi. Uz to imate u početnim dijelovima ovog zakona zapravo cijeli niz odredbi koji definira prioritet autorskog prava i prava autora u odnosu na sva druga prava. Dakle, ovdje se zaista radi samo o jednoj situaciji u kojoj ugovorom to nije uređeno, a Zakon o medijima eksplicite za novinare kaže da ugovorom o radu to mora biti uređeno. Ja vas molim utoliko da ne bi ova rasprava otišla u krivom smjeru mi smo tu na raspolaganju zaista za sva pitanja, za razjasnit sve ono što se nalazi u zakonu. Ali ovo što ste postavili kao tezu zaista ne izvire iz članka 100. I ne znam kako se to može tako pročitati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ostanite, ostanite imate niz replika gospođo ministrice. Prva je gospođa Selak Raspudić. Uvažena ministrice, kao netko tko je doista čitao zakone tokom protekle godine mogu odgovorno tvrditi da je ovo jedan od najkompleksnijih sa kojim smo se uopće i susreli i u pogledu materije i u pogledu količine. I složit ću se da je pred vama bio zahtjevan zadatak. Međutim, ukoliko postoje prijepori, a kada govorim o nekoj krovnoj novinarskoj udruzi ne govorim o jednoj osobi. Govorimo također i o različitim pravničkim timovima koji stoje iza tih istih udruga, jednako kao što i svi mi imamo neke pravne timove sa kojima se konzultiramo oko stvari koje su nam nejasne. Vi ste u poziciji da možete, ja bih htjela da presiječete taj isti gordijski čvor. Izmijenite ove zakonske odredbe koje smatramo spornima na način da bude nedvosmisleno jasno ono što ovdje tvrdite tako da ne ostane na onima koji će to ispitivati odnosi li se ovo na potencijalno štetu prava autorskih novinara ili se isto uređuje isključivo Zakonom o medijima.

Poštovana ministrice, ja bih se vratio malo na članak 306. Stavak 5. Mi smo o tom članku raspravljali na odboru i dobili smo objašnjenje zapravo da ovo što piše u članku 306. stavak 5. nije usklađeno sa direktivom. To je rekla vaša suradnica. No međutim u obrazloženju zakona piše da je to usklađenje sa direktivom. Što je od toga točno i da li taj stavak, znači piše, vidim da kolegica tamo odmahuje glavom, ali to stvarno piše u objašnjenju zakona. Htjeli bi da znamo što je točno i da dajemo amandmane ili da Koržinek, Nina (HDZ)** Ono što smo shvatili da nije usklađivanje sa direktivom je pitanje roka od tri godine, jer je cijeli taj režim uređenja nešto što uvodimo u nacionalnom planu, nacionalnom važno je prenijeti duh direktive u kojem je ona pozvala države članice da razriješe tu situaciju i prepoznala potrebu za pravičnom naknadom, ostvarivanjem pravične naknade izvođača prepoznala i kao slabiju stranu. Međutim nije uspostavila režim koje bi države onda jednostavno prenijele u svoje zakonodavstvo, nego je svaka država zapravo slobodna to raditi na način koji smatra najprimjerenijim stanju na svom teritoriju. **Radin, Furio Ministrice ja sam sad malo zbunjena, ja moram priznati. Evo mene stvarno, puno me toga muči. Jel' mi ovdje govorimo o Zakonu o autorskim pravima? li novinari autori? Zašto me upućujete na Zakon o medijima kad govorimo o autorima. Pa ovo je Zakon o autorskom pravu. No dobro. Znači, ovaj zakon uređuje imovinska prava, imovinska i moralna prava, a ne Zakon o medijima. Znači novinari moraju imati uređena imovinska prava putem ovog zakona. Također, znači imamo evidentno i na to nas novinari upozoravaju nekakva proturječja jednog i dugog zakona. Ako želite da zakon bude jednoznačan onda morate u zakonu odrediti što točno mijenjate i zašto to mijenjate. Znači zašto mijenjati u odnosu na postojeći zakon gdje nije bilo, dakle prijenosa na nakladnike. To je potrebno definirati i onda neće biti ovih prijepora. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Odgovor izvolite. Ja se zahvaljujem. Ja ne znam više što bi, kako mogu nego ponovit. Dakle, Zakon o medijima je lex specialis. Ovaj Visoki dom zaista zna što je lex specialis kad postoji za neko područje i ne može se nešto što je predmet lex specialis urediti generalnim propisom. **Radin, Furio Uvažena ministrice, ajde ako ostanemo samo pri ovim primjedbama Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava smatram da ne stoji teza da je to sve na što se oni bune regulirano Zakonom o medijima, jer jednostavno nije, a čak i tamo gdje možda jest ne vidim problem da se to isto stavi i u ovaj zakon da bi se izbjegla neka dvosmislena tumačenja. Ali nije riječ samo o tome što je izostavljeno u ovom zakonu, a što oni smatraju da bi trebalo biti, nego i stvari koje su u ovome zakonu, a koje su višak i nepotrebno poput ove mogućnosti prerade i dovršavanja autorskih djela od strane izdavača. Dakle, smatram da ne stoji teza da je to regulirano dovoljno dobro Zakonom o medijima. Nina (HDZ)** Ne radi se o pravu izdavača nego o pravu poslodavca, u tome i je nesporazum što kolege stalno nameću tezu da čl. 100. uređuje pitanje novinara. Ne, on uređuje stvaranje autorskog djela u radnom odnosu i ništa više i ništa manje. Ja osobno smatram da je jako važno kad dođe ovakav propis zaista referirati se na ono što u zakonu piše, a ne ono što netko piše da u zakonu piše. Mi smo pokušali kolegicu razuvjeriti ovdje, nažalost moram govoriti sa takvom osobnom zamjenicom jer se zaista radi o jednoj osobi koja je bila članica radne skupine i koju smo svi više puta to objasnili, ali evo mi ćemo ponoviti koliko god puta treba. Ovaj se članak ne odnosi na novinare, novinari upravo suprotno su najzaštićeniji jer imaju lex specialis kojeg eksplicite uređuje da se mora potpisat Ugovor o autorskom pravu. replika. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Hvala g. predsjedavajući. Poštovana ministrice, ja bih iskoristila ovu repliku da vas pitam za one izvođače i autore koji nisu u prošlom zakonu je postojao institut usmenog dogovora koji je vrijedio kao pismeni ugovor uz dokaz o djelu. Mi nažalost smo svi svjedoci da se ne jednom događa da nešto odradite bez, pa možda ja nisam točno pročitala, to apsolutno postoji mogućnost jer je zaista kompliciran tekst, al evo zanima me zbog čega je taj usmeni dogovor,

Pisani ugovor je nešto što je nužno, pisani ugovor je uveden, nemam sad ovdje bilješke, dosta davno u naše zakone i nigdje eksplicite ne piše da, upravo suprotno, vi morate sklopiti ugovor. Onaj ko vas angažira dužan je s vama sklopiti ugovor. Mi nažalost znamo da postojale su različite prakse, ali to sigurno ne proizlazi ni iz ovog ni iz bivših zakona. **Habijan, Damir (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice. Ja bi se vratio malo na ovaj čl. 100. ovog prijedloga zakona, dakle koji se odnosi na autorska djela koja su stvorena u radnom odnosu i želim još jedanput naglasiti da se apsolutno slažem sa vašim zaključkom koji ste iznijeli oko zapravo mogućnosti pogoršanja položaja radnika u slučaju primjene tumačenja koje je ovdje iznijela kolegica Peović i doista mi nije jasno kako ne razumije taj dio i slažem se s onim što ste rekli, dakle postavlja se pitanje koji bi zapravo poslodavac uopće želio da radnici koji su zaposleni kod njega zapravo da ono što stvore za vrijeme trajanja radnog odnosa postane dakle vlasništvo radnika, a ne samoga poslodavca i doista mi nije jasno na koji način kolegica zapravo misli da bi takvo rješenje koje ona predlaže zapravo poboljšalo položaj radnika. Isto tako podsjetio bi da u samom Zakonu o radu isto tako je jasno propisano primjerice izumi koji su zapravo od strane radnika napravljeni za vrijeme trajanja radnog odnosa isto tako su vlasništvo poslodavaca. Prema tome, već u postojećim dakle pozitivnim propisima imate istovjetno rješenje. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Izvolite odgovor. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala g. zastupniče. Mi smo isto mišljenja i zato smo i predložili takav članak da on donosi pravnu sigurnost, istovremeno sa postavljanjem takvog režima isključivo onda kad nema drugačijeg dogovora upućuje se zapravo na uređivanje prava. Dakle, svaki poslodavac sa svojim radnikom može urediti prava na bilo kakav drugi način. Ovo je samo situacija kad nikakvog ugovora nema. A mi smo isto tako mišljenja budući da se zalažemo za što stabilnije oblike i sigurnije oblike rada i protiv prekarnog odnosa, posebno to vidimo kao problem u medijima, svaki doprinos tome da se i u medijima što više radnika i radnica zapošljava uz Ugovore o radu, smatramo da je dobro i da to treba poticati. lijepo. Nemate više replika. I sada je na redu gđa. Marija Selak Raspudić,

ne mora, nego može ukoliko želi te odnose urediti drugačije. A sad jedan sudar sa stvarnošću, ministrica očito nikada nije, nažalost evo trenutno je sada ni nema, pa ne prati više ovu raspravu, ja jesam evo radila kao novinarka i dobro mi je poznat status novinara. Nema tog poslodavca, nemojmo se lagati, koji će uređivati samovoljno taj status drugačije na način da će on ići na korist novinara novinari su možda i najprepoznatljiviji prekarni radnici, riječ je o vrlo nestalnom zanimanju s izrazito malim ili nikakvim radničkim pravima. Posljedicu toga ne osjećaju samo novinari za čija se prava mi ovdje nominalno borimo nego cijelo hrvatsko društvo. Zašto? Zato što su oni tako nezaštićeni ne pišu i nemaju priliku pisati dovoljno istražene i kvalitetne tekstove, pod velikim su pritiskom autocenzure da bi uopće zadržali ikakav radni odnos. U konačnici sadržaj koji oni proizvedu u takvim uvjetima svi mi konzumiramo, a na kraju se zgražamo nad nedostatkom demokratskih procesa u zemlji. Zato je ovo prvorazredno zakonsko i političko pitanje koje se tiče svih nas. Ako kvalitetno ne uredimo njihov status pojednostavljeno sutra nećemo imati građane koji će nas moći suvislo birati jer neće biti nikog pametnog da prati ove rasprave na način na koji bi to trebalo činiti. Da, ponovit ću ministrica je rekla ključnu riječ, poslodavac može, ali mi nismo ovdje tražili da poslodavac čini ono što može nego da ga se kada se već radi Zakon o autorskom pravu uvjetuje na način da to autorsko doista nekoga i izdigne u neki prepoznatljiv po pitanju imovinskih prava položaj drugačiji od onog što je ranije. Dakle, da se nedvosmisleno zna što poslodavac mora, ne što on može jer ono što ostavite neuređeno na volju vjerojatno se nikada neće materijalno realizirati u nečijim pravima. I da bude nedvosmisleno jasno, ovdje se potezalo pitanje novinara. Ako i prihvatimo onu tezu da se ovo ne odnosi isključivo na novinare nego s obzirom na Zakon o medijima oni i mogu biti zaštićeniji, ovdje se izrijekom spominju i različiti drugi autori, kao što su arhitekti, kao što su autori računalnih igara čije se pravo na jednaki način narušava i omogućava se poslodavcu da pojednostavljeno s onime što oni stvore čini što god ih je volja. Ako kažemo da je to u duhu sa ostalim zakonima i da je to jedna pozitivna praksa, ako kažemo da tako postupamo s izumima onda se doista i postavlja pitanje čemu uopće etiketa autora i čemu uopće Zakon o autorskim pravima. Mi se moramo ovdje dogovoriti što od ovog zakona želimo i što njime hoćemo postići. Ako želimo prepoznati autore moramo štititi njihova materijalna prava. Ako ćemo štititi njihova materijalna prava onda to mora biti nedvosmisleno jasno. I zaključno bih se osvrnula Ne, ne publici sam to nije bilo usmjereno s vama./… ovoga, molim da mi date nekoliko sekundi budući da je uvaženi potpredsjednik sabora zvonio iza mojih leđa …/Upadica: Dat ćemo vam nekoliko sekundi više, kao da smo neću reći gdje, koga se poziva zvonjavom. Dobro, znači ono što sam htjela zaključno reći tiče se ovog prijepora između izvođača odnosno između krovnih udruga koja se bave pravima izvođača i diskografskih udruga. U proteklo vrijeme svi smo bili izloženi jednom intenzivnom lobiranju krovnih udruga obje strane da bismo sudjelovali u iznošenju njihovih argumenata u pogledu ovog konačnog zakonskog prijedloga. Osobno mi je to stvorilo, premda sam originalno govorila i o njihovim pravima jednu razinu odbojnosti jer nisam u konačnici vidjela kolikog će to dobra donijeti samim izvođačima kao prepoznatim autorima već mi se činilo da se bitka ovdje više vodi o nekakvim materijalnim pravima od kojih će najveće koristi imati jedna ili druga krovna udruga. Voljela bih da nas ozbiljnije shvaćaju i više nam pristupaju i svi drugi društveni akteri na koje se odnose zakoni koji se u ovom uvaženom domu donose, a i kada nemaju tako

ne nalazimo se u školi kao što ste htjeli reći, ali međutim žamor, to je bilo u vašu korist …/Upadica: Hvala, Ovaj prijedlog zakona pokazuje neke pa valjda šlampavosti ako je novinarima ukazana ta čas da ih navodi kao autore, ali opet u nekim važnijim člancima oni nisu navedeni kao u Članku 1. koji definira predmet ovog zakona pa izostavlja novinarsko područje ili Članak 14. gdje se definira autorsko djelo gdje opet nema novinarskog što je smatram važno kao uz jasno preciziranje vremenskog roka i područja na kojem će se stvar objavljivati što naravno ugovorom može pripasti nakladniku jer vrlo je fluidna ta granica između novinarstva i književnosti, spomenulo ime Veselka Tenžere, osobno smatram da Tenžerin feljton o zagrebačkim šankovima spada u vrhunce novije hrvatske književnosti. To je možda bila vijest, par tjedana je spadalo u novinarstvo ili možda par mjeseci jer je tada bilo sporije, to je književnost ako je ostalo. Tako da smatram da ih treba uvrstiti u preostale članke novinarsko područje i da im treba dati taj dignitet …/Upadica: Hvala./… jer ponavljam nikad ne znamo kako će te iznijeti …/Upadica: Hvala lijepa./… teret Paradoks je slijedeći, ako kreiramo Zakon o autorskom pravu i želimo prepoznatljiviji status novinara kao autora i ne samo novinara ponovit ću u ovom slučaju arhitekata i svih onih drugih o kojima smo i prethodno govorili kroz ove saborske rasprave, onda jedino što ima smisla je da se njihov status nedvosmisleno kroz sve zakonske odredbe na način da to ne bude kao što sada jest točka prijepora. U drugom slučaju postavlja se opravdano pitanje zašto uopće donosimo ove zakonske izmjene. Sada smo u jednoj nezavidnoj situaciji, 5 sati je popodne, rasprava o medijima još nije ni blizu počela i mi svi ovdje ponovo kao korisne budale sudjelujemo u pokušaju uvođenja cenzure u HS jer će kasno navečer uslijediti ključna rasprava o stanju i položaju medija i zakonu koji treba regulirati a što je nešto što bi trebalo u demokratskom društvu biti nedopustivo …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… Ovo treba biti u prime time dostupno svim hrvatskim građanima. Uvažena zastupnice SElak RAspudić. Morat ćete povesti računa o svome rječniku jer niti smo mi ovdje korisne budale niti mi provodimo cenzuru. Mislim da se ovakvim vokabularom ne bi trebali u sabornici raspravljat. Gospodin Krstulović Opara moram vam dati opomenu jer nit ste spomenuli članak, a bila je replika. A sada gospođi SElak

kada sadržaj bude odgovarao formi onda i forma može biti primjerena. U situaciji kada se potiho uvodi cenzura u HS i ključni zakoni po ne znam koji put stavljaju kasno navečer da ih hrvatska javnost ne bi pratila, svi trebamo glasno i jasno ustati protiv takve prakse jer biti korisna budala znači omogućavati da ta praksa nastavi perzistirati time što sudjelujemo i dalje u tim raspravama. …/Govornici govore u isto vrijeme./… ako se do kraja rasprave o ovoj točci jel je po svim mogućim, uopće neću navesti, to je bila replika, to je bila replika i vaš revolt. Ja izražavam svoj revolt. A sad g. Raspudić vi ćete vaš revolt izraziti.

u ovoj akciji. Mi smo korisne budale jer držali smo govor u ime kluba i pojedinačne i replike itd. čime se produžava vrijeme i duboko u noć se sve više i više gura rasprava koju želite sakriti,

Imate opomenu. Gospođa Karolina Vidović Krišto je sada, nema povredu Poslovnika nego ima raspravu, samo ju ne vidim.

Davor (DP)** Dobro, uspjeli smo barem malo podići temperaturu, ajde neka se i to dogodili malo da, čini mi se da smo se svi oko ovog prijedloga zakona dosta usuglasili pa neka se i sve zatrese. Još jednom malo u ovoj pojedinačnoj raspravi da naglasim prava glazbenika, prava izvođača. Svi i sami znamo da smo nekoliko puta još od ožujka prošle godine kada je krenula pandemija, kada je krenuo virus covid-19 pa sukladno tome naravno i lockdown ili nepopularno zaključavanje svi bili u svojim domovima i glazba nam je bila prijeko nasušna potreba, a i vjerujem da je mnogim ljudima ponekad i skratila te duge dane samoće i donijela malo ili čak i puno veselja. Naravno nemojmo zaboraviti da je svima nama potpuno normalno kada pođemo u trgovinu kupiti kruh, mlijeko ili bilo kakvu živežnu namirnicu to platiti. To je apsolutno normalno i oko toga se nigdje na svijetu ne vodi debata. No činjenica ovdje jest da već godinama od 2013. od kada su u Hrvatskoj razne interne tvrtke koje nude glazbu koju koju možete skinuti svakoga trenutka na svakome mjestu, na rođendanu, na krstitkama, na bilo kakvoj zabavi. Ljudi koji su tu glazbu stvorili, ljudi koji su je osmislili, ljudi koju su ju donijeli na svijet dakle koji su je i odsvirali za to ili potpuno neplaćeni ili slabo plaćeni u najčešćem broju slučajeva nimalo plaćeni. Danas sam odvojio nekoliko minuta da pokušam kontaktirati neke ljude iz tog svijeta. Davor Gobac ne treba ga predstavljati, njega i njegovu grupu Psihomodo pop u njegovom stilu odgovorio je, čuj kaj ja znam dobivam nekakvu siću, ali to sve skupa nije ništa. Darko Ergotić vođa čuvenog sastava Slavonske Lole kaže, mi uopće nemamo ugovor, ne zna niti može pratiti koliko je puta sa bilo kojeg od tih Internet servisa skinuta bilo koja pjesma Slavonskih Lola. Dakle, to apsolutno nije u redu. Hoćemo li i kako raspravljati o činjenici da ćemo dati period od tri godine, period od šest mjeseci ili ćemo u potpunosti ukinuti odredbu u kojoj će se to morati i retrogradno i naknadno regulirati ugovorima, možemo raspravljati i vjerujem da ćemo o tome još raspravljati. No ja bih želio da malo pogledamo i na jedan drugi dio umjetničkoga svijeta, imao sam čast biti dijelom i toga. Što je sa glumcima drage prijateljice i prijatelji, poštovane dame i gospodo? Evo ovdje ima sasvim dovoljno vremena pa sam pogledao na kanal Youtube, na Youtube možete bez ijednoga problema potpuno besplatno pogledati bezbrojne epizode hrvatskih igranih humorističnih ili dramskih serija, kao što su recimo Bitange i princeze, Zauvijek susjedi, Odmori se zaslužio si, tamo možemo vidjeti mnoge poznate hrvatske glumice i glumce. Naravno ovo su samo tri primjera, ima ih deseci i deseci. I ti su ljudi isto tako dali svoj autorski doprinos i ti su ljudi neplaćeni, ti su ljudi znate i sami u televizijskim bezbrojnim reprizama, naročito na kanalima privatnih kuća sa nacionalnim TV koncesijama izraubani kako bi rekli po domaći odnosno izrabljeni do krajnjih granica. I sam sam jednom potpisivao ugovor kao voditelj jedne televizijske emisije, svima je nama naravno u interesu da dobijemo nekakav novac pa pomalo potpisujemo i ugovor s vragom jer se reprize bjesomučno vrte, vrte i vrte, njima se popunjavaju programske minuta, ali autorima ili barem kreativcima od toga niti jedne jedine lipe. Dakle, još jedna vrsta talenta koji u ovoj našoj zemlji nije do sada reguliran. Nadam se da će dobrom i kvalitetnom implementacijom nekih stavaka iz ovoga zakona i članaka iz ovog zakona konačno i ti ljudi na potpuno zaslužen način dobiti,

Poštovani kolega Dretar. Ova informacija koju ste dobili od svojih kolega muzičara nije točna. Naime, postoji ZAPRAF udruga koja prati izvođenje svih mogućih djela na bilo kojem mediju. To je dole ozbiljna …/Govornik se ne razumije./… oni to prikupljaju na jedno mjesto i takvi podaci postoje kod njih. Ukoliko ne znaju odakle dobivaju sredstva, dobivaju odande jer su tamo prikupljeni podaci o tome koliko je puta koja pjesma odnosno koji koji uradak izveden i nakon toga su dobili određenu količinu novaca. Činjenica je da je sto sića zato što se ne može pratiti sve, ovdje što ste rekli onaj dio oko Youtubea je problematičan, ima još takvih portala na kojima se može slušati ta glazba besplatno, ali znači udruga postoji koja to prati i čiji je to zadatak i sa njom je uvijek potpisan ugovor. Hvala. Hvala vam najljepša. Poštovani zastupniče Pavić. Da, suglasan sam da postoji sasvim sigurno negdje neka platforma koja potpuno bezgrješno jer su današnji informatički sustavi takvi registrira svako izvođenje bilo kojeg glazbenog ili bilo kojeg drugog djela u onom u onom što možemo zvati virtualnom prostoru. Evo i ja sam navodno nekad davno bio nekakav izvođač i eto moj diskograf je potpredsjednik Sabora RH, niti ja nisam nikada dobio niti jednu informaciju, a morat ću očigledno sa njim popričati, sada ću morati otići u neki drugi klub da ga to upitam. Ali eto niti ja nisam dobio niti jednu informaciju niti ja nemam apsolutno pojma gdje bi točno pitao i koga bi točno pitao i naravno na koncu konca koliko mi tu uopće tih sitnih lipa i pripada. Hvala vam. Sada je na redu g. Goran Ivanović.

top tema i ovaj zakon i Zakon o elektroničkim medijima koji nas čeka nakon ove rasprave. Rekao bih da nema, bih da nema, mi smo HS u HS ništa nije ni rano ni kasno, mi smo saborski zastupnici radimo svoj posao. Sad da li je nešto u dva sata popodne ili u 21 sat na večer mislim da nije toliko toliko bitno, mene više brine što nas je premalo ovdje u sabornici HS-a, što će reć da neki od saborskih zastupnika nisu zainteresirani ne samo za ovu temu nego za sve teme o kojima ovdje razgovaramo. Ja ću na početku pohvaliti naravno i ministricu i ministarstvu i prije svega Odbor za medije. Mislim da je Odbor za medije tu sjede naravno i ljudi koji nisu iz pozicije, to su naši kolege s ove strane sabornice koji su također uložili puno truda i dali puno sebe da bi neke stvari o kojima danas i večeras raspravljamo bile što bolje, bile korisnije za one o kojima raspravljamo. Cijeli Cijeli habitus ove rasprave je praktički isti kao i u prvom čitanju, imamo odnos diskografa i izvođača i ok, malo smo ovaj put malo proširili, tu su i novinari koji su zaposleni kod svojih kod svojih poslodavaca. Mislim da je ovo kompleksan zakon, mislim da je ovo zakon koji dobro uređuje i određuje neke stvari koje će se dogoditi. Možda najveći nedostatak je taj što ovaj zakon nije mijenjan od 2003.g., sad uzmite 2003.g. kao referentnu i ovu 2021., to su dva oprečna svijeta koja su se dogodila u medijskom odnosno u digitalnom prostoru. Više ništa apsolutno nije isto kao te 2003.g. i dobro je da o ovom zakonu raspravljamo upravo sada i što će on naći svoju primjenu. Malo ću nešto reći oko ovog prijepora između diskografa izvođača, puno sam tu vremena potrošio i sa jednima i sa drugima. Ne smijemo ubijati kreativnost, kreativnost je pokretač društva u svim segmentima i ja sam zato da izvođači moraju biti adekvatno obeštećeni i bez toga nema poticanja kreativnosti. Da se još malo razmisliti o ovom roku od tri godine, slažem se apsolutno, no to ne smije biti zaglavni kamen cijele priče, to je jedna od tema o kojoj možemo, možemo razgovarati. Mislim da ono što je najbitnije, bilo je ovdje govora da diskografi nisu potrebni, potrebni su, diskografi su ti koji također potiču taj dio kreativnosti, no malo su postali rekao bih lihvarski nastrojeni možda u nekom vremenu kad su vidjeli da se od tog digitalnog kolača može uzeti praktički sve, to nije dobro, tu država mora reagirati, tu ministarstvo mora reagirati i cijelo smo vrijeme kažem posvetili upravo, upravo tome. Tako da ovim zakonom ćemo uspjeti dotaknuti barem one točke koje želimo riješiti nećemo ih vjerojatno riješiti sve ni u ovom konačnom prijedlogu zakona, ali kako se vrijeme mijenja, a mijenja se budimo iskreni vrlo brzo tako će se vjerojatno i zakon prilagođavati vremenu koje je ispred nas i ja se nada da će, da će svi akteri koji su uključeni i zainteresirani za donošenje ovog zakona barem biti jednako ili zadovoljni ili nezadovoljni, ali će reć okej to je maksimum što se u ovom trenutku može. I samo možda još jedna digresija za kraj da se ne stvori u javnosti fama da će čovjek koji je svirao violinu u nekoj pjesmi od nekog glavnog izvođača od te digitalije i kad mu diskografi budu to isplaćivali postati multimilioner, neće. Te su naknade još uvijek vrlo, vrlo male, one su male i u autorskom dijelu. To još uvijek nije ono čemu streme izvođači koji se žele baviti bilo bilo da su glavni izvođači, bilo da su instrumentalisti koji sviraju na nekom dijelu, naravno ne odnosi se to samo na glazbenike, to se odnosi i na druge ljude koji se bave arhitekturom, bilo čim što spada pod zaštitu autorskog prava. Stoga, evo zahvala svima, mislim da smo u rijetko na kojem zakonu potrošili ovoliko puno, puno vremena i dali si truda da saslušamo sve. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala g. Ivanović. Imate niz autora replika, prvi je g. Nikola Mažar. Zahvaljujem predsjedavajući. Uvaženi kolega Ivanović, evo i sami ste rekli dakle dugi niz godina ste i osobno na neki način i sudjelujete u svim dijelovima ove industrije dakle bez obzira što ste i saborski zastupnik i član Odbora za medije mogli ste i upoznati iz svih aspekata gledanja svu problematiku. Ono što svakako ova rasprava pokazuje dakle da zakon koji je mijenjan i dopunjavan iz 2003. napokon je došao u konačnom obliku zakona i cijela njegova kompleksnost se vidi ne samo u ovoj raspravi nego i u njegovoj pripremi. Naravno da danas u prvi plan dolaze ono što određenim interesnim skupinama je najključnije i najbitnije. Mi smo vidjeli dakle pitanje diskografa i izvođača, međutim s ovim zakonom puno toga se mijenja i u sigurnosnom obliku i zaštiti autorskih prava i zaštiti izvođača, a u konačnici i interneta kojega do sada nije u ovim oblicima bilo. Slažem se. Kada je 2000.g., mislim počela naplata autorskih prava mi autori smo bili skeptični prema tome, bojali smo se tog kolektivnog udruživanja da nas neko sve predstavlja i u ime nas skuplja skuplja neku naknadu, a onda nam ju pravično dijeli. No ja ću reći u ovih evo 20.g. mog iskustva kao autora ja sam vrlo zadovoljan, ne prezadovoljan, ali sam zadovoljan i smatram da su kolektivna udruživanja dobra, tu mislim da možemo postići puno više. Ovaj zakon kaže vi se možete organizirati i kolektivno, ali možete i pojedinačno imati svoj ugovor, zastupati sam sebe i mislim da je to, da je to dobro. Ali kažem, iz svog vlastitog iskustva mislim da, da smo napravili pomak u ovom autorskom smislu. Također mislim da će se napraviti pomak u vremenu ispred nas i kada su u pitanju ovi sporovi. Hvala lijepo. Kolega Ivanović, čuli smo u vašem dijelu na početku rasprave neke vaše opaske na ono što smo čuli od obitelji Raspudić. Znači najveći problem ovog zakona je što ovaj koji slijedi je u kasnom vremenu, to znači da je ovo poprilično dobar zakon jer nisu našli neke velike po meni ovaj probleme koji bi mogli mučiti sve nas. A taj odnos između autora i diskografa ostat će vječno pitanje, tko je tu važniji, da li bi svaki autor djela kao što je to jedan naš kolega ovdje bio uspješan da nije imao i dobrog diskografa i da li bi se to čulo toliko daleko da nema takvih stvari ili je ipak on najvažniji, a diskografi su manje važni. Pogledali smo brojne filmove i brojne priče o mnogim uspješnim glazbenicima, jasno je kad se vratimo malo unazad u povijest da su ipak diskografi doprinosili tome da ti autori i njihova djela dolaze do publike. Koliko će tko dobiti

oni vam žele uzet novce i tu nema govora, oni kažu mi te prvo potičemo, pa mi to sve nešto moramo naplatit. No to je takav odnos i za te odnose apsolutno zna, nije ni bit ovog zakona da mi kažemo da će diskografi dobivati 54%, a izvođači će dobivati ostatak, ne to ovaj zakon sigurno ne može ni propisat. Ja da sam diskograf ja bi poticao tu kreativnost jel bi mlade izvođače poticao, novac je uvijek poticaj i tu nema, nema govora da nije i poticao bi mlade izvođače da budu i pjevači i dobri glazbenici i da općenito tu kreativnu industriju hrvatske dignemo na razinu EU, tu još uvijek zaostajemo, a siguran sam da imamo, da imamo upravo u ovim našim domaćim snagama. Stoga se slažem da nema tih loših vremena za raspravu o bilo kom zakonu. **Radin, Furio (Nezavisni)** …/Govornik replika. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega, svi se ovdje slažemo da je ovaj zakon vrlo složen i u pogledu materije i u okviru, i u pogledu sadržaja i on zapravo ako ćemo pojednostavljeno reći, njegov cilj je prilagodba novom digitalnom dobu i mi se njemu moramo prilagoditi htjeli mi to ili ne. Svjesni smo da doista je ovaj zakon prošao kroz opsežnu javnu raspravu, tisuće i tisuće stranica, dodatne konzultacije, dvije tematske sjednice gdje smo zaista razgovarali sa zainteresiranim dionicima i shvatili smo da se recimo diskografi, izvođači, novinari, nakladnici na kraju krajeva nisu mogli složiti i pronaći zajedničko rješenje. Ostali su čvrsto ukopani na svojim stajalištima. I ja stoga ovo što ste vi rekli zaista mislim da ovaj zakon predstavlja jedan za reguliranje međusobnih prava i odnosa među različitim dionicima u različitim sektorima. Ono što mislim da je bitno i važno za istaknuti da zaista ovaj zakon nije pristran prema nikome

da je rađen po nečijoj, nečijoj mjeri. Ja nemam taj utisak kod Zakona o autorskim i srodnim pravima jer smo stvarno kao odbor željeli saslušati sve. Ove opaske koje su pojedinci, pojedine zastupnice i zastupnici rekli ja se u načelu isto s njima slažem. Ja isto mislim da možda rok od 3 godine je dug, ali su rekli da je to otprilike nekakva praksa koja se koristi kad, kad se donose zakoni, ne znam nisam pravnik po struci pa ne mogu to reći, i s tim se mogu složiti. Apsolutno mislim da nismo išli na ruku nikome barem ja nisam stekao takav dojam niti je od mene netko to tražio, željeli smo biti pravedni i pravični i mislim da ćemo još možda uz izmjenu jednog ili dva amandmana napraviti nešto …/Upadica: Hvala./… s čim će bit ljudi jednako zadovoljni ili jednako nezadovoljni Hvala. Pa evo očito je jedno od spornih pitanja, ne jedino, ne najvažnije, ali jedno od spornih pitanja ta retroaktivnost koja se uvodi u odnos između diskografa i izvođača. Nesporno je da su izvođači slabija strana i da im treba pružiti zaštitu, međutim način na koji se RH odnosno Vlada i resorna ministrica odlučila tu zaštitu pružiti potkopava same pravne temelje ove države. Dakle, mi interveniramo u odnose i u stečena prava koja su nastala i realizirana u potpunosti u nekom razdoblju od prije ne znam 3, 5, 7, 10 godina, nebitno. U tom trenutku su recimo sklopljeni određeni ugovori gdje su diskografi pojedinom izvođaču isplatili naknadu za njegov rad kako bi na sebe prenijeli one ovlasti da dalje to djelo komercijaliziraju. Sad zamislite što se događa u slučaju da se u roku od 3 godine, dakle ovdje nije pitanje roka nego sadržaja, ako se u roku od 3 godine …/Upadica: Vrijeme./… ne sklope novi ugovori smatra se da se prava ostvaruju kolektivno i to na koji način odgovor. **Ivanović, Goran (HDZ)** Da, naravno da je tu još jedan segment o kojem danas nitko nije progovorio. Znači, autor djela ima pravo na naknadu dok je živ, a nakon smrti još 77 godina imaju to oni na koje će on prenijeti svoje autorsko djelo. Stoga mogu djelom razumjeti ovo, neće to biti jednostavno, to se ne radi o izvođačima koji su ugovore potpisali prije 5, 10 ili 15 godina koji su živi, će problema sa onima čiji nasljednici još uvijek imaju pravo na ta djela i to neće biti nimalo lako ni naći, ni iznaći rješenja, ali prihvaćam ovu sugestiju i mislim da bi tu taj rok mogao biti i puno kraći ako uzmemo u obzir da diskografi kažu da većinu tih ugovora imaju i da su ti ugovori potpisani samo ih onda treba revidirati i staviti ih u digitalni kontekst i to je sve. Davor (DP)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovani zastupniče Ivanović, evo još jednom znamo se eto i i kao autor ko nije barem jednom u životu zapjevao „moj je dado puno radio“ taj nije bio ni na jednoj zabavi, no zamolio bih vas samo za jedan kratki komentar iz vaše pozicije. Činjenica jest da su diskografi ovdje dosta intenzivni, znate i sami svi klubovi su bili vrlo, vrlo zatrpani svim njihovim dopisima u proteklih nekoliko tjedana. Što vi mislite, da li bi stvarno donošenje ovog zakona po njihovim tvrdnjama dovelo do masovnog smanjenja u glazbu i eventualnog povlačenja servisa digitalne glazbe sa hrvatskog tržišta? Ja osobno mislim da ne, ali volio bih čuti vaš komentar. Unaprijed hvala. **Radin, Ja mislim da je sve moguće, ali budimo iskreni, nikada neće prestati taj interes diskografa. Da li će se oni, mi ćemo možda u 5 ili 10 godina doći do vremena da će diskografi imati sasvim drugačiju ulogu nego što su imali do sada. Možda će se smisliti, izmisliti nekakav algoritam koji će sasvim drugačije postavljati stvari u toj kreativnoj industriji i naravno da se nekad izgovori koja teška rečenica ne bi li se nekoga poplašilo ili uplašilo. Ja osobno mislim da će oni ostati u Hrvatskoj, Hrvatska je potentno glazbeno tržište samo ja mislim da bi oni u njega trebali uložiti puno, puno više nego što možda ulažu sada.

Maja (HDZ)** Malo tehničkih problema. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega širok je to zakon, to smo već svi konstatirali. Puno je tu unapređenja i modernizacije sukladno ovom vremenu u kojem živimo. I s time smo se svi složili. Ali ono što je važno spomenuti da ovaj zakon ne govori samo o diskografima i izvođačima već zapravo obuhvaća i druge dijelove tog istog sustava kao što su npr. nakladnici, novinari i niz drugih prava. Ta prava nisu bila uređena i dobro je da se ovim zakonom dodatno poboljšavaju i uređuju. Ono što je isto tako mislim da je važno još jedanputa ponoviti tu širinu koja je donijela, koja će donijeti taj zakon. 60 ljudi u radnoj skupini je sudjelovalo i niz još drugih stručnjaka sudjelovale su, javna rasprava je bila, saborski odbor u kojem nas dva radimo i drugi kolega koji ovdje sjede zaista uložio puno, puno, puno truda Hvala./… i to je ono što je dobro i zato je ovaj zakon tako širok, a i primjenjiv na sve ove skupine. **Radin, Furio (Nezavisni)** jedna tema dominira naravno cijelim zakonom, iako je ovo jedan od najkompleksnijih zakona po količini stranici, ja ne znam mislim da ih ima preko 800 stranica što javne rasprave, što samog teksta i naravno da nije dobro da razgovaramo samo o jednoj grupaciji, bilo da su to diskografi ili izvođači, puno je širi taj kontekst autorstva. Ali mislim da smo otvorili dobru temu, ništa nije nešto što se u nekom vremenu ne može promijeniti naravno na bolje. Mi se tak učimo živit u digitalnom dobu i zasigurno će nas to doba prisiliti da neke stvari radimo i puno, puno brže. Ne vidim tu nikakvih problema HS permanentno zasjeda cijele godine pa da ga i mijenjamo svake godine ako je korist onih zbog kojih to radimo, mislim da činimo dobru stvar. Hvala lijepa. Nemate više replika, hvala vam. I sada je na redu g. Ante Prkačin.

zakonski prijedlog, znači ne izmjene i dopune nego zakonski prijedlog, iako se meni pričinilo da su izmjene i dopune, da ga pokušam pojednostavit, međutim to je nemoguće nego ću ja obraditi jedan mali segment. I pade mi na um jedna Ezopova basna, Drele ispravi me ako nije Ezopova jer sam je negdje čitao u osnovnoj školi, a znam ja ovdje ponekad i poeziju govoriti. Kaže, upitali jednu staru kozu da li voli pjesmu ili prozu, a koza se crnim papkom krsti, ja ti volim ono što se brsti. Dakle, ova Ezopova koza ona nije simbol kozje pameti i gluposti nego mudrosti i jednostavnosti. Dakle, ja bih zbog toga što sam kao i svi ostali razgovarao sa mnogima koji su pokušali lobirati, ja bih se dakle osvrnuo prvenstveno na korisnike ovih usluga, prvenstveno glazbenih usluga. Ja sam u tom pravcu i replicirao ministrici, ali ministrica po svom dobrom običaju ona izgleda ne čuje što joj se kaže nego ona priča ono što pričat hoće. Da sam ja njoj postavio pitanje na koje mi je odgovorila ja bi onda sam za sebe rekao da mi je mjesto u jednoj drugoj instituciji, a ne u instituciji Sabora jer da ja osporim pravo autoru, da se zaštiti to njegovo autorsko pravo i da on dobije naknadu onda stvarno ne bi bio suvisla osoba. Ali molim vas lijepo, kad imamo ta autorska prava, te autorske vrijednosti, ko je hrvatski represivni sustav? prvo policija, pa onda pravosuđe itd., pretpostavi svakom drugom problemu, ubojstva, teška djela sve čeka, ali ZAMP isti čas se to sve skupa rješava i to ne može slučajno biti netko tu ima ozbiljan interes. Kada je to toliko vrijedno, kada je to toliko ozbiljno kako može naknada u klubu Tvornica, moje pravilo je ljudi imaju ime i prezime, a događaj mjesto i vrijeme, dakle u klubu Tvornica mjesečna naknada 32.000 kuna kad sutradan 8.000 kuna. Možete vi otić majstoru, automehaničaru ili balanseru guma da ih izbalansira i da ih promijeni i danas to platite 300 kuna, a sutra 3.000 kuna. Pa ne ide nešto u toj državi Danskoj ne štima, znači treba zaštiti odnosno, evo ja ne volim čitati ali moram, o ZAMP-u „Akcija naplate autorskih prava pojačala bi se svaki put kad Emporium zapadne u financije teškoće“. Znači ZAMP je jedna agencija nad kojom gotovo nema nikakve kontrole, ta agencija sastavljena od zanimljivih ljudi jer sam se sreo jednom zgodom sa gospodinom mislim da je Sec ili tako se nekako zvaše prije 20-ak godina, kad sam predložio da se sasvim drukčije naplaćuje i da se sasvim drukčije uzima novac od privatnih poduzetnika, prvenstveno ugostitelja. Čovjek je skočio ko pomahnitao iz čega sam vidio da se nečiji ozbiljan interes u tom svemu skupa krije. Pa sam onda išao malo dalje pa našao da je u ovom Saboru, mislim da je to pravaš Tonči Tadić imao prijedlog da se korisnici usluga dakle kako rekoh malo prije pa se ministrica ljutnula kad sam rekao da se radi o haraču. Ima poduzetnika, ima ugostitelja koji to zovu i ružnije koji kažu da je to reket. Dakle, vlasnici ugostiteljskih objekata kolege iz ZAMP-a da se sjednu pa da se dogovore. Dogovoriti se nisu mogli nikako, država obećala da će do 2003.g. sama predložiti način rješavanja međusobnih odnosa i sporova, to država nikada napravila nije. Ja ne znam što kolega Dretar misli o našem glasanju o ovome zakonu, predložio si 5, 6 amandmana, logično je ako ti neki od amandmana prihvate da ćeš zakon podržati. Ja zakon podržati neću nego mi idemo sa inicijativom da se nakon 15 dana ide na izmjene i dopune ovoga zakona, specijalno onaj dio koji govori o tarifnom pravilniku i koji govori o načinu naplaćivanja takse ili poreza od korisnika autorskih usluga po pitanju glazbe. Hvala lijepa.

Čini mi se da ste jako dobro ukazali na ZAMP kao možda i potencijalnog autora ovog zakona jer od svih 20-ak udruga koje su nas kontaktirali tijekom ovog lobističkog procesa ZAMP se jedini nije oglasio, dakle čini mi se da oni jedini nemaju apsolutno ništa protiv toga. Ali bi vas molio da nam još jednom obrazložite ovdje vašu vrlo zanimljivu tezu da je ono što plaćamo ZAMP-u ustvari jedna vrsta poreza na imovinu to mi je malo promaklo to objašnjenje, pa bi vas zamolio još jednom …/Govornici govore istovremeno, ne razumije se/…. Ante (DP)** …gledajući tarifni pravilnik uočio sam da je najveći iznos koji određeni ugostiteljski objekat plaća isključivo vezan uz vrijednost objekta, to je porez na imovinu. Imate, imate dnevni lokal, imate kafić koji ima i noćno radno vrijeme, unutra je 20-tak, 30, 50 ljudi tokom 24 sata i tu se ostvari ozbiljna zarada, a imate ogromnu diskoteku koja radi petak i subotu, petak nema nikoga, u subotu ima nešto malo i ta diskoteka plaća jedno 50 puta veću, veću, veće to autorsko pravo negoli ovaj mali lokal iz čega se zaključuje slijedeće. To su očito prsti g. Josipovića i gđe. Josipović. pošto su zainteresirani za to bili oni su sudjelovali u stvaranju tog zakona, oni znaju gdje se može oteti novac, tamo gdje ga ima. Onaj tko je vlasnik kafića… **Radin, Furio (Nezavisni)**

i oni u tom određivanju tarife koja se plaća koriste se nekom metodologijom, je li u pitanju kvadrat, stolica, prihod. Diskoteke koje vi spominjete nažalost su institucije odnosno mjesta gdje se vrti isključivo glazba i tu je vjerojatno to sve skupa vezano Ne bih ih branio, međutim samo govorim dakle da se može braniti nešto i štititi individualno i kolektivno. I ne bih se složio s vama da je to u interesu bilo čega drugoga osim hrvatskih hrvatskih autora, ja sam jedan od njih koji to može posvjedočiti. A Basta koju ste govorili isto je djelo velikog autora, nije Ezop nego je Gustav Krklec u okviru …/Govornik se

Slažem se ja s vama. Ja sam i u početku rekao da svaki autor treba biti nagrađen za ono što je stvorio, ali ne može baza za naplatu biti broj kvadrata nego broj gostiju u tom lokalnu i na koncu šank i ulaz ako ga ima. (Nezavisni)** Nema. Gotovi s replikama? Dobro, bili ste kratki sada na kraju, neobično kratki. Izvolite, g. Vilim Matula je sad na redu sa svojom pojedinačnom raspravom, Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege suradnici ministrice, kolegice i kolege. Evo došli smo do te završne rasprave o konačnom Zakonu o autorskim i srodnim pravima i stvarno za ovo kratko vrijeme koje sam ovdje u saboru stvarno ne znam kao kao što su već i kolege rekle za složeniji zakon i za zakon koji je podigao među kolegama i kolegicama umjetnicima toliko interesa, rasprave, rekao bih i entuzijazma, neke želje, nekog zanosa da se stvarno nagomilani problemi riješe. Pitanje je u kojoj mjeri će ovaj zakon stvarno razriješiti te brojne dvojbe proturječja koja su proizišla iz prilika koje je pružila nova tehnologija. Znači zakon koji imamo je iz 2003.g., onaj suvremeni Iphone je izašao 2007.g., 4.g. nakon toga, kolege snimatelji i direktori fotografije reći će da je sama činjenica što je ta stvar bila moguća i svjedoci ste kojom se brzinom se razvija ta kvaliteta slike. Brojni kolege su ostali bez posla jer djeca idu i snimaju i rade stvarno vrlo kvalitetne slike sami i ne treba im više niti švenker niti rasvjetljivač niti direktor fotografije. Ali ja bi sada došao do mojih kolega filmskih glumaca. Osobno nisam filmski glumac, tu i tamo se pojavljujem i na filmu. Međutim postoje kolegice i kolege koji stvarno žive i cijeli život u to ulože imaju veliko povjerenje kako autor …/Govornika se ne razumije/…scenarista, režisera i producenata da mogu iznijeti takav nemoguć život, dan noć u beskrajnim snimanjima po nemogućim vremenskim uvjetima, od najvećih minusa do nemogućih vrućina, vrlo često zimi u ljetnim kostimima, a ljeti u teškim zimskim ono dok rade velike ne znam kakve vojne pohode jel tako je ispalo. To mogu podnijeti rijetki, rijetki ljudi, a čim su završili odmah moraju ići na premijere, odmah moraju ići na reprize, moraju svuda pokazivati i ono što je sigurno teško i vama političarima podnositi, a to je sve ono što mediji, žuta štampa i sve ono što mogu učiniti onako usput još što vam mogu prikačit. I zamisli, sasvim slučajno su naši kolege glumci unutra vrlo malo, ali na kraju kada se ide na reprize, tu ostaje zapravo samo režiser na kraju na reprize, na reprizna prava. Svi najveći glumci velikih nacija koje znate je svjetskiji i od američkih, britanskih, francuskih, njemačkih, ne znam, pazite to su ogromni narodi. Međutim i tamo postoji samo jedna mala jezgra na kojoj se usude osloniti i producenti i režiseri na te glumce. To da mi ne možemo ovdje staviti čak niti glavne glumice ili glumca, a kamoli sporedne bez kojih uopće ne može ista ta stvar funkcionirati jer kako će funkcionirati ako nije dobro upućena replika nabačena da bi onda majstor mogao stvarno odrajfati vrhunski. To nije ovo prepoznao. to je ja mislim velika, velika šteta. Znači glumaca u ovome uopće nema. Govorim o filmskih glumcima. Vjerujte njihovi honorari za to što snime nikako nisu adekvatni onome što ti ljudi žrtvuju, a čini se, a oni to rade za slavu. Pitanje. Najkraće sada ću jer neću stići sve ali samo želim reći jedan primjer, razgovarali smo evo i kolege su razgovarali i sa diskografima kao što smo razgovarali naravno sa kolegama i na čijoj strani sam potpuno svesrdno i razumijem izvođače, ovdje sam i u prvoj onoj raspravi o tome govorio, ali svakako samo ću reći ovaj podatak. diskografi o njima govorim o ovim novim malim diskografima leblima, jedni i drugi su za to da je 3 godine predug period, mislim da se moglo bolje izmoderirati razgovor među njima. Hvala. Nemate replike. Gospođa Marija Jeklovac ima sad svoju raspravu. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče i ravnateljice evo rasprava već dugo traje, puno toga je već rečeno, ja ću pokušati malo sublimirati. Prije svega reći ću onaj početak što je autorsko pravo. Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela. Ono što ste svi zaključili da je autorsko pravo sigurno jedno kompleksno pravo i vrlo osjetljivo za uredit sve odnose koji se tu javljaju. Ono što moramo konstatirati da je ovim prijedlogom zakona u pogledu autorskih prava sigurno napravljen jedna korak naprijed i da su neka autorska prava bolje uređena nego što je to bilo do sada, da ima i nekih noviteta u odnosu na postojeće stanje i da to će sigurno pridonijeti stvaranju pravne sigurnosti. Ono što je stvorilo najviše prijepora, a to je ovaj odnos između autora i izvođača i diskografa što smo već svi zaključili, najviše je bilo lobiranja u pogledu toga, ne znači da ovaj zakon govori jedino o tom području autorskog prava nego puno šire štiti sva autorska prava. Međutim, ono što je tu najspornije, a to je taj Članak 306. stavak 5., ja bih samo rekla svoj stav u pogledu toga. Dakle, ne mislim da se tu radi o bilo kakvoj retroaktivnosti. Taj stavak 5. Članka 306. govori isključivo o usklađivanju ugovora nakon stupanja na snagu zakona. Dakle, nije ovo prvi put da nakon što donesemo neki zakon kojim uređujemo određeno područje drugačije nego što je to bilo do tada zbog određenih opravdanih razloga. U ovom slučaju je to to digitalni svijet u kojem danas živimo pa je normalno mora se to urediti drugačije nego što je to bilo dosada. Znači iz tog razloga se moraju i ti ugovorni odnosi uskladiti. Naravno da i danas smo čuli tijekom rasprave očito problem što do sada nisu ta prava bila riješena u svim slučajevima čak pisanim ugovorom, pa će i tu postojati određeni problemi. da zakon stvara određeni okvir, a vrijeme primjene, pogotovo ono prvo vrijeme primjene zakona će pokazati da li je zakonodavac sve predvidio sve moguće situacije ili će ostati određeni problemi tijekom primjene koji će se uočiti i naravno da smo i do sada imali situacija kada se u prvom vremenu primjene zakona ustanovilo da neke stvari treba još doraditi. Ako to bude i slučaj sa ovim zakonom sigurno je da će se onda nakon toga pribjeći nekakvim izmjenama i dopunama zakona. Dakle, smatram da Članak 305. stavak 3. koji kaže da sva prava i autora i izvođača i nakladnika, svih onih na koje se eventualno prava autora prenose da ostaju netaknuta nakon stupanja na snagu ovog zakona. Dakle, to je u skladu sa direktivom i smatram da stoga ovaj prijedlog zakona ne dovodi u pitanje retroaktivnost. Evo, ono što bih samo još rekla, da je vrlo značajno da su ovim prijedlogom zakona neka autorska prava također bolje riješena nego što je to bilo do sada. Danas smo nešto čuli i oko toga, to je i autorska prava koja nastaju oko autorskih djela koja nastaju unutar radnog odnosa. Isto tako to su autorska prava studenata znači za djela koja nastaju za vrijeme njihovog studijskog rada. Mislim da je dobro da je zakon pokušao sveobuhvatno regulirati ovo područje koje je vrlo široko i vrlo osjetljivo i nadamo se da je način na koji je to pokušao postići i izbalansirati pa čak i ove suprotstavljene strane dobar. Što se tiče ovog roka prilagodbe od 3 godine ja bih tu samo napomenula da je to maksimalan rok, da to ne znači da se ne može u prvoj godini već pribjeći sklapanju ugovora koji će,

Uvažena kolegice. Kako vi tako i svi iz reda vladajućih koji brane ovaj čl. 306. st. 5. zapravo nemate pojma o čemu govorite, pričate kompletne besmislice, dakle ovdje se govori o temeljnom načelu koje bi se trebalo u svim pravnim sustavima poštivati pacta sunt servanda. Dakle, imamo ugovore koji su sklopljeni, to znači da su obje strane međusobno jedna drugoj nešto dale, da li pravo izvođenja, da li novčanu svotu, vi o mehanizmu koji se kroz ovu odredbu uvodi kažete da od određenog trenutka ti ugovori više ne vrijede i namećete obavezu da se pristupi preispitivanju tih ugovora i sklapati nekom novom ugovoru. Ja postavljam pitanje, pa zašto bi bilo koji izvođač bio toliko lud da prihvati neko novo pregovaranje, neko novo ugovaranje, naprosto se može pravit blesav, čekat da istekne rok od tri godine i nakon toga svoja prava ostvarivati putem kolektivne udruge…/Upadica Reiner: Hvala Orešković./… se ne radi o roku od tri godine nego o tome da se ovakva odredba ne smije dopustiti uopće. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospođo Orešković uz to da se mogu birati riječi jer stvari se mogu reći na više načina jel morali biste se držati vremena, ali ono prvo je bitnije. Izvolite odgovor. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Pa poštovana kolegice vi imate pravo na svoj stav, dakle ja stojim iza onog što sam rekla, smatram da ovaj st. 5. čl. 306. isključivo propisuje usklađivanje sa postojećim prijedlogom zakona. Dakle, nije ovo prvi put da nakon što se donese Zakon koji drugačije uređuje određena pitanja u odnosu na prethodni da se mora nešto uskladiti. Znači to je jednostavno usklađivanje sa novim zakonom. Sva prava koja su imali svi dionici do trenutka stupanja na snagu zakona istim ovim zakonom postoji i propisano izrijekom da ostaju netaknuta. Hvala. Hvala vam lijepo. Uvažena kolegice, ja nisam htjela dizati povredu Poslovnika na repliku kolegice Orešković, smatram da svatko od nas može imati pravo i treba imati pravo na svoj vlastiti stav, ali ne može imati i nema pravo na vrijeđanje i nema pravo govoriti nekome da nema pojma i da ne zna o čemu govori. A vi ste vrlo na jedan korektan način kao pravnica izložili svoj stav vezan za čl. 306. st. 5. i vezano za rok od tri godine za usklađivanje ugovora. I ja bih rekao da ovdje doista se radi zapravo o postavljanju svojevrsnog pravnog standarda jer svaki izvođač zapravo pro futuro mora imati ugovor i slažem se sa rokom koliki god on bio da se ti ugovori usklade, prema tome ja bih se složila s vama …/Upadica Radin: Hvala./… da se ne radi o retroaktivnosti nego naprosto o ne uređenim pravima koje treba Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Pa mislim da je ministarstvo kao predlagatelj nastojalo zaista ovo vrlo kompleksno pitanje riješiti na način da obje strane budu donekle zadovoljne. Naravno da tu svaka prava ima svoj interes, prije svega financijski kao što je i kolega Dretar rekao i da svaka strana tu štiti i pokušava postići najviše za sebe. Činjenica je da ovaj rok od tri godine može možda biti i kraći ili ne, ali to je sad teško u ovom trenutku reć e možda bi bio najbolji rok od dvije godine dvije godine ili dvije i pol, dakle to je nešto što trebamo razumjet da je možda bolje ostaviti duži rok, to ne znači da se u prvoj godini ne može 80% ugovora već uskladit. Ja mislim da bi trebao postojati interes jedne i druge strane da se to napravi. Hvala vam lijepa nemate više replika. Hvala. Sada je na redu gospođa Urša Raukar Gamulin.

Dakle, u ovom Zakonu o autorskim pravima u kojima se reguliraju neka izvođačka prava vidimo da glazbeni autori imaju prava na razne naknade, glazbeni izvođači također imaju prava na razne naknade, glazbeni producenti, diskografi također imaju prava na neke naknade, nisu zadovoljni imaju za to svoje razloge, novinari isto tako mada ne dovoljno imaju neka svoja prava. A glumci? Što glumci imaju zapravo od ovog zakona? Ništa ili gotovo ništa, toliko neznatno da se za to zapravo ne treba niti boriti da se ostvari. Sjećate se inače, glumci igraju po filmovima i televizijskim serijima jel da? Ponekad te uratke gledamo baš zbog nekog glumca ili zbog neke glumice jer ih volimo, oni su naše zvijezde jel tako? Da. Ali po ovom prijedlogu zakona oni nemaju naknadu ni za što, niti za kablovsku retransmisiju niti za ponovno emitiranje, za tzv. reprize na televiziji. Imaju jedino ponekad pokoji stari ugovor i zato zakon spominje glumce poimence jedino zato da im uzme ako slučajno nešto imaju. I zato stara prava više ne važe, draga moje kolegice i kolege ako imate neki stari ugovor slobodno ga poderite jer to više ne važi, pogledajte čl. 303. To je nezapamćeno i to sigurno nije europska praksa i pitam se postoji li neka europska zemlja u kojoj su glumci do te mjere obespravljeni. Ja za nju ne znam. Evo recimo Slovenija, pogledajte slovenski zakon o autorskim pravima pa ćete vidjeti, sasvim druga priča, civilizirana priča priča koja vodi jednako računa o svima, poštuje sve umjetničke profesije i ne ovisi o snazi zagovaračkih grupacija nego o pravdi i realnim odnosima. Evo npr. od čega danas žive Monty Pythoni John Cleese, Michel Palin ili recimo Rowan Atkinson? Žive od prodaje dionica, od kamata. Imaju li oni možda kafić ili kuglanu? Ne, oni žive od svojih prava, od tantijema, oni žive od onoga što su radili prije. I tisuće europskih manje poznatih glumica i glumaca preživljava uz pomoć takvih prihoda od tantijema, od kablovske retransmisije i sl. I Monty Phyton i svi drugi manje slavni po ovom zakonu u RH ostali bi kratkih rukava. Čime su se to hrvatski glumci zamjerili Ministarstvu kulture da ostanu tako obespravljeni? Dok kolege pjevači, svirači imaju cijeli katalog prava ovaj zakon ih kako tako ipak regulira, glumcima nažalost odriče sva prava. Pa zar su svirači, pjevači zaista svi vrjedniji od glumaca? Ja to nikako ne mogu vjerovati. Činjenica jest da su muzičari bolje organizirani, to je apsolutna istina, no moraju li i glumci zbog svoje loše organizacije i nedovoljne informiranosti biti kažnjeni ignorancijom u ovom zakonu? Pa ja mislim da ne trebaju. Nije li Ministarstvo kulture dužno brinuti se o svima na jednak način i sa jednakom brižnošću? Dobro nisu ni naše kolege pisci, scenaristi, snimatelji, montažeri puno bolje prošli, ali njih bar ponegdje ima, a glumaca nigdje. Pa zar Fabijan Šovagović, Ivo Gregurević ili recimo Goran Bogdan, Nina Violić, Alma Prica, Jelena Miholjević, Sreten Mokrović, Krešimir Mikić mogla bi ih nabrajati u nedogled pa zar nisu zaslužili da se Ministarstvo kulture u izradi ovog zakona pobrine i za njihova izvođačka prava? Da ne otvaramo sada raspravu o glumačkom autorstvu koje je nekada presudno za uspjeh audiovizualnih djela, to se ne smije ni spomenuti i jasno da ne možemo se ni ni približiti specijalnom terminu u ovom zakonu koautor. Glumci vas imaju pravo zabavljati, nasmijati, zamisliti, rasplakati, raznježiti, ali ne daj Bože da njihovo umijeće i umjetnost imaju i neka izvođačka i što je još gore autorska prava. Kaže Hamlet Poloniju „Nastojte da se s njima lijepo postupa jer oni su izvadak i kratka kronika vremena, bolje bi vam bilo da vam poslije smrti naprave loš grobni natpis nego da glumci o vama za života loše govore.“ Polonije odgovara „Postupat ću s njima kako zaslužuju“, Hamlet kaže „O trista mu ne, mnogo bolje, mnogo bolje. Ako sa svakim čovjekom postupite kako zaslužuje, tko će izbjeći batine. Postupajte s njima po svojoj časti i dostojanstvu“ …/Upadica Radin: Vrijeme./… po svojoj časti i dostojanstvu. Ministrice

Dakle, ja volim glumce, imam puno prijatelja glumaca i moram vam reći bio sam svojevremeno sudionik stvaranja Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava i Hrvatske glazbene unije s Paulom Sfeciem, to je bila sredina '90.-tih, poslije toga sam sudjelovao u stvaranju Hrvatske diskografske udruge i bio sam prvi izvršni direktor ZAPRAF-a dakle ne hvalim se, sjedio sam u Odboru za ZAMP i puno puta sam razgovarao s nekim od ljudi koje ste vi ovdje spomenuli, koji su također i moji prijatelji. Pokojni Ivo Gregurević, Fabijan Šovagović pa da ne nabrajam … mnoge mlade glumce od Mlikote pa nadalje pozivajući ih da se samoorganiziraju. To ne može za vas napraviti Ministarstvo kulture, to morate napraviti sami, to je nažalost tako morate imati cehovsku organizaciju, poslije toga morate imati Udrugu za zaštitu kolektivnih prava i mislim da će to biti vrlo jednostavno napraviti, ali evo možda vi možete pokrenuti to kao inicijativu i onda imati situaciju puno jasniju i čistiju. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme, hvala. Zbog toga postoji Ministarstvo kulture, zbog toga postoji da se pobrine za sve ljude u polju na isti način. Mi ne možemo ovisiti o zagovaračkim snagama određenih organizacija, ne možemo i ne smijemo. Moji kolege glumci nisu, istina ja se slažem, mnogo puta u ovih skoro četiri desetljeća što sam se borila za glumačka prava sam bila ljuta na njih, ali oni nisu krivi ako nemaju te sposobnosti. Zato postoji Ministarstvo kulture da se na jednaki način zalaže za sve iz kulture i umjetnosti, zato postoji i to mu je dužnost i to mu je obaveza. GAmulin: Molim./… nemate više replika. Sada je na redu gospođa Marijana Puljak. (Centar)** Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege. Nakon duge rasprave u kojoj je puno stvari rečeno i neću ih sada ponavljati je li o retroaktivnosti o tome kako ovaj prijedlog zakona zapravo uvodi obavezno kolektivno ostvarivanje prava i jača na neki način ulogu ZAMP-a itd. što se i protivi i nekim direktivama EU jer dovodi u pitanje slobodu izbora umjetnika izvođača da samostalno odluče o tome o načinu, opsegu, iskorištavanju svojih prava. Ja ću ovdje spomenuti jednu stvar koju mi se čini da nije nitko spomenuo do sada na neki način prolazi ispod radara, a to je uvođenje novog parafiskalnog nameta. Po čl. 218. predmetnog zakona u tom članku uvodi se nova naknada vezana uz informativne publikacije ili časopise, novine koji se daju pripadnicima javnosti na korištenje u ograničenom razdoblju na mjestima pristupačnim javnosti kao što su ugostiteljski objekti, pa onda kozmetički saloni, frizeraji, stomatološke ordinacije i sl. Znači ukoliko bi vlasnik ugostiteljskog objekta u svom lokalu želio imati novine, npr. Večernji list, Jutarnji, Gloriu ili bilo koji drugi časopis tada bi se morao obratiti registriranoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava čiji član je nakladnik čiju publikaciju lokal želi nuditi svojim gostima, te od te iste organizacije tražit odobrenje i navedenoj organizaciji platiti naknadu za takvo korištenje časopisa ili novina. Dakle, potpuno je nedopustivo u vrijeme evo gospodarske krize da se uvode nova dodatna zaduženja, dodatne naknade i parafiskalni nameti koji će vrlo vjerojatno na kraju rezultirati otkazivanjem usluga. Umjesto da se radi na smanjenju i rasterećenju postojećih nepotrebnih nameta uvođenjem ovog članka u Zakon o autorskim i srodnim pravima zapravo se radi više štete nego Usvajanjem ovakvog članka, dakle ugostiteljski objekt, frizerski salon ako želi davati časopise, novine, znači treba se obratiti nekoj novoj udruzi sličnoj ZAMP-u, vjerojatno Udruga novinskih izdavača, od nje zatražiti odobrenje i platiti određenu naknadu. Dakle, ovdje ne govorimo o tome da se želi umanjit vrijednost ili potreba valoriziranja truda, rada i djela novinara, kolumnista i inih u vidu kolektivnih ostvarivanja naknade autorskog prava već zapravo evo skrećemo pažnju na to da se izglasavanjem ovog članka u ovakvom obliku zapravo ćemo izglasati dodatna zaduženja i namete za poslovne subjekte. Osim toga, vrlo je vjerojatno da će i pojedini nakladnici izgubiti nužno i jednu nišu je li nužno potrebnu za plasman vlastitih i znanja u tiskanom obliku čime na kraju neće biti poduzetnici samo na gubitku nego već i nakladnici, pogotovo bi se na ovaj način i onako se je li kupuje sve manje i manje časopisa, sve više se prelazi online, ali na ovaj način jel i manje izdavača bi ubili do kraja. Ne razumijemo isto tako kako bi se ovo provodilo u praksi, tko će pratiti, tko ima koje časopise, koliko časopisa, što je sa stručnim besplatnim časopisima, sa onim novinama, ali i listovima je li koje donesu gosti tih objekata i ostave iza sebe, što je s mobitelima i tabletima na kojima su tiskovine dostupne, dakle kako bi se taj ubrani novac i raspodijelio na izdavače, novinare, tekstopisce i kako bi se taj namet i koristio, tko bi upravljao njime i na koji način. Dakle, evo u skladu s ovim predložit ćemo i amandman da se taj novi je li parafiskalni namet ukloni iz ovog zakona. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sad je na redu g. Erik Fabijanić. izvolite. Ministrice, kolegice i kolege. Ova tema oko autorskih prava je izuzetno ozbiljna tema i kao što sam rekao velik je to trud i rad, kroz dva čitanja involvirano je niz udruga, imamo tu različite ovaj interesne skupine ono što danas volimo reći dionika jer je velik novac u igri, a u medijima je u biti čak možda i najmanji novac u odnosu na diskografe. Al ću počet sa jednim vicem, nadahnuo me je čl. 100. zakona, barem kako je predložen, kaže da ugovorom o radu de facto poslodavac, de facto može prekrajati i prevoditi novinarski tekst, pa ću početi s jednim prijevodom iz jedne dnevne tiskovine koja je izlazila u Hrvatskoj ranih '90.-tih godina. U članku je pisalo da u Italiji postoje mudžahedini koji imaju čak i svoje javno glasilo, glasilo se zove Fatina ruka. Kad mi tu Fatinu ruku prevedemo onda ćemo znati da Fatina ruka je Mano di Fata, a Mano di Fata, danas imamo Google, ranih '90.-tih ga nismo imali, kupuju i mnoge hrvatske žene, a i neki muškarci zato što je to časopis koji se bavi rukotvorinama, od šipke, pletenja, itd.. Dakle, ja ne mogu dopustiti kao autor nekog novinarskog članka da se bez moje privole, pogotovo danas kad imamo google translate da li će se smisao mog prijevoda, mog članka kao autora zbilja dobro i prevesti. Iako da se razumijemo, talijanistika na zagrebačkom fakultetu de facto ima najkvalitetnije prijevode u svijetu, ali …/Govornik se ne razumije/…. Neka me potpredsjednik sabora demantira, ali je tome tako.

Dakle, mi razumijemo da imamo medijski prostor ograničen u papirnatim medijima, ali papirnati mediji su nam u fazi, u fazi nestajanja, tko radi u novinarskoj redakciji zna da koji puta neki tekst mora kratit, ali to onda šef deska ili urednik radi sa novinarem. I u svakom slučaju nema uobičajenog prava da li se netko potpisuje ili se ne potpisuje, novinar se uvijek potpisuje, eventualno ako je riječ o nekom kraćem ili manjem tekstu idu inicijali. Nepotpisani tekst potpisuje urednik. Prema tome, tekst je uvijek potpisan, pitanje je samo tko za njega odgovara. Ako je moj tekst novinarski izmijenjen na način da on mijenja stvar koju sam ja opisao ili napisao tog trenutka ja imam pravo uredniku uskratiti svoj potpis ili ako je riječ o emisiji, uredništvo te emisije. E vidite, prema tome, u ovome što sam sada rekao, a koje je sadržano u čl. 100. umanjuju se važeća novinarska prava, ta važeća novinarska prava koja sam ja rekao i ne prvi puta jer sam ih naglasio i u raspravi, nisu sadržani u Zakonu o autorskim pravima. Pozdravljam trud ministarstva i ministrice da autorska prava budu regulirana, novinarska autorska prava budu regulirana u ovome što bi trebalo biti glavni zakonik autorskih prava, ali to ne znači da ona do sada nisu bila regulirana. Ta autorska prava su definirana u Zakonu o medijima. Ako su definirana u Zakonu o medijima, ove odredbe zakona onog trenutka kad stupe na snagu, bit će u koliziji sa onime što je opisano u Zakonu o medijima pa će se onda pitati koje će se pravo primjenjivati. I to je ključno pitanje. Ali ono što je …/Govornik se ne razumije./… je slijedeće. Dakle, pod izlikom primjene copyright direktive Europskog parlamenta, idemo ugrožavati nešto što su normalna europska autorska prava europskih novinara. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, nemate replike. Sada je na redu gospođa Vesna Bedeković.

Hvala vam lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena ministrice, gospođo ravnateljice, poštovane kolegice i kolege. Dakle, nema sad više nakon evo prilično duge rasprave dvojbe da se radi o vrlo kompleksnom zakonu koji dakle regulira međusobna prava i obveze velikog broja dionika u različitim i doista smo puno govorili o različitim pitanjima rješavanja prava i obveza između različitih dionika u različitim sektorima, dakle autorima, izvođačima, diskografima, novinarima, nakladnicima, arhitektima, glumcima i svim ostalim dionicima u području kreativne kulturne i medijske industrije, međutim danas nismo progovorili o jednom području koje je koje je dobro riješeno što se tiče zaštite autorskih i srodnih prava a to je područje obrazovanja i znanosti. I stoga bih evo iskoristila prigodu kratak pregled napraviti i napomenuti da smo imali doista svjesni ovih dana i mjeseci, doista smo bili zatrpani različitim dopisima, mailovima i lobiranjem i odradili individualne grupne razgovore na odborima itd., međutim nismo dobili niti jedan dopis niti jednu dakle obraćanje nikoga iz područja obrazovanja i znanosti, znači da evo ga, neke odredbe koje neki članci zakona koji su reći ću, po prvi put pojavljuju i novina su u odnosu na postojeći zakon, da su dobri i da na dobar i kvalitetan način rješavaju područje autorskih i srodnih prava u području obrazovanja i znanosti, tako ću samo dozvolite mi spomenuti, vrlo ću kratko ću, koliko mi vrijeme dozvoljava, dakle pitanje rješavanja autorskih djela i autorskih prava koja stvore znanstvenici, nastavnici i suradnici na visokim učilištima, to je regulirano čl. 110., dakle gdje je riječ da dakle autorska prava nad autorskim djelima koja stvore znanstvenici, suradnici i nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna, suradnička i stručna zvanja, da oni pripadaju njihovim autorima bez ograničenja osim ako ugovorom je li o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos ili pak kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno, pri čemu, dakle i visoka učilišta i znanstvene organizacije mogu donositi neka pravila svoja interna o upravljanju autorskim djelima i pripadajućim autorskim pravima na visokom učilištu odnosno znanstvenoj odnosno odnosno istraživačkoj organizaciji. Ono što je novina i prvi put u povijesti ja bih rekla ovog zakona koji znamo da je donesen 2003. g., imamo unesene novine u smislu čl. 187., 188., a tiče se rudarenja teksta i podataka u svrhu dakle znanstvenih istraživanja koje je sukladno odredbama ovog zakona dopušteno, jel, bez odobrenja nositelja prava i bez plaćanja naknade uz naravno za potrebe znanstvenog istraživanja. Zatim ono što smatram izuzetno bitnim, važnim, čl. 199., korištenja autorskog djela u digitalnoj i prekograničnoj nastavi, dakle to je to je dokaz prilagođavanja vremena ovog zakona, digitalnom dobu u kome živimo. Ono što je slijedeća novina, vrlo po meni važna i bitna, to su autorska prava studenata, čl. 111 kroz niz stavaka gdje se dakle autorska prava na autorskim djelima koja stvore studenti na visokim učilištima, ona pripadaju autorima bez ograničenja osim naravno ako zakonom ili ugovorom o studiranju ili nekim drugim ugovorom nije drugačije određeno. Definiraju se jasno, što su autorska djela studenata, dakle seminarski radovi, završni radovi, diplomski radovi, radovi nastali kao rezultat sudjelovanja na nekim istraživanjima itd. i gdje je jasno regulirano da visoka učilišta donose svoja interna pravila o postupanju sa studentskim radovima, što smatram izuzetno važnim i bitnim regulirana je javna objava studentskih završnih radova, diplomskih radova na mrežnim stranicama visokih učilišta, dakle u repozitorijima, što mislim, smatram da je izuzetno bitno i u tom Hvala./… … poštovana ministrice, poštujem i pohvaljujem unošenje ovih odredbi u zakonu. **Radin, Hvala lijepo, predsjedavajući. Kolegice, upravo ovo što ste istaknuli dakle ovim zakonom puno toga šire se uređuje nego što smo možda uspjeli čuti u današnjoj raspravi. Vezano za ovaj dio koji ste sada rekli za dio obrazovnih institucija, na to se nadovezuju i institucije djelatnosti očuvanja kulturne baštine. Smatram da je to izuzetno bitno kako i naši znanstvenici koji su svjetski poznati, isto tako je poznata i

danas doista nismo razgovarali ni o području, sektorskom području idemo to tako nazvati obrazovanja i znanosti jer jednostavno smo ovih dana bili doista zatrpani različitim lobiranjima različitim lobiranjima vezanim za ovaj drugi dio što ne mislim da je manje važno, tako da naprosto percepcija javnosti se oblikovala na način da ovaj zakon pokriva samo ovo područje autora, izvođača, diskografa, novinara, nakladnika, glumaca itd. ovo je ostalo po strani, a izuzetno je važno. Pa gledajte, ne samo znanost i obrazovanje, kulturna baština to je naš identitet, ako nećemo voditi računa o zaštiti kulturne baštine onda smo u smislu prilagođavanja novom dobu u kome živimo onda ćemo u budućnosti imati itekako velikih, velikih problema. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, nemate više replika. Hvala. I sada je na redu gospođa Dalija Orešković.

Prije svega ispričat ću se kolegici Jelkovac, možda sam bila prežustra, zaključila sam da vi doista ne razumijete o čemu se ovdje radi pa ću ja doista u najboljoj mogućoj namjeri pokušati vam neke stvari slikovito prikazati kako barem oni zastupnici koji su pravne struke ili mogu razumjeti neke pravne postulate ne bi doveli do toga da se sramoti čitav HS kada već neke osnovne stvari nije bila u stanju razumjeti resorna ministrica. Dakle, razumijemo li pojam retroaktivne primjene …/Upadica Radin: To je trebala biti isprika?/… Da. Dakle, kaže sam naziv članka ostvarivanje autorskih prava za audiovizualna djela koja se nalaze, krivo čekajte. Dakle, Dakle, čl. 306. st. 5. ma puno papira imam sa sobom pa ga nisam ponijela, dakle govorimo o retroaktivnoj primjeni o čemu se ona zapravo sastoji u tome što nalaže da se izmijeni sadržaj ugovora u određenom roku. Što to u praksi znači? Dakle, kao što izvođači sklapaju sa diskografima određeni ugovor kojim su prenijeli prava eksploatiranja tog svog djela na diskografe. To možemo usporediti sa situacijom kada recimo vi kupujete auto od prodavatelja i sa zamislite da ste određeni auto kupili prije 3, 5 ili 10 godina i time ste stekli pravo da taj auto do u nedogled vozite i sada stupi na snagu zakon koji kaže da u određenom roku vi sa prodavateljem odnosno vi kao kupac imate pravo sa prodavateljem sklopiti novi ugovor kojim ćete redefinirati cijenu tog auta. Ukoliko to ne učinite tada će neka kolektivna organizacija pregovarati o visini cijene auta kojeg ste vi već jednom platili. E to je ono što se zapravo uvodi sa odredbom čl. 306. st. 5. ovog zakona i to je ono što je s pravne strane u ovom zakonu duboko problematično i duboko sporno i ne možemo braniti niti jednim postulatom, niti jednim razlogom na koji se ministrica pozvala. Načelno ako smo već htjeli reći da se promjenom digitalnog doba promijenila priroda i svrha ugovora i da su nastale neke nove okolnosti povodom kojih bi trebali štititi izvođače, ponovno nema razloga da se primijeni ovakav jedan institut zato što mi već imamo Zakon o obveznim odnosima koji je lijepo definirao tzv. klauzulu rebus sic stantibus, to je klauzula koja govori o tome da u slučaju da su nakon sklapanja ugovora. A ponovno ističem pacta sunt servanda, dakle ako su nakon sklapanja ugovora nastale neke nove okolnosti koje bitno mijenjaju uvjete pod kojima je ugovor sklopljen i bitno stvaraju nekakvu neravnotežu između ugovornih strana tada po već ustaljenim uzusima i odredbama zakona koji desetljećima i desetljećima u praksi, strana koja se smatra povrijeđenom, u ovom slučaju to bi bili izvođači, mogu tražiti raskid ili izmjenu tog ugovora. I tada je u zakonu već predviđeno koje to okolnosti sud uzima u obzir kako bi ili raskidom ugovora ili izmjenom tog ugovora ponovno uspostavio ravnotežu. Pa između ostalog gleda financijske ugovore, između ostalog gleda načelo savjesnosti i poštenja, gleda razdoblje trajanja tog ugovora, gleda koja je njegova svrha, dakle tu su se već razvili u praksi neki kriteriji koji bi onda sud primjenjivao i napravio ono što je potrebno da odnos snaga bude primjer. Umjesto da poštujemo naš pravni sustav, pravnu tradiciju i već neke kriterije koji su se objektivizirali i dokazali u praksi, mi smo to presjekli i rekli više niti sud ništa ne vrijedi, sad ćemo uspostaviti jednu organizaciju koja će kolektivnim putem pregovarati u ime izvođača. Pri tome nije da ti izvođači nešto osobito stječu, zapravo će pravni sustav samo uvesti jednog posrednika, jednu udrugu koja će umjesto da izvođači dobiju više ubirati jedan dio vrhnja za sebe od njih samih. I kada govorimo o tome zašto bi ovo bila sramota za RH, pa između ostalog dakle nije točno ministrica rekla kada je rekla da mi ovom odredbom ne prenosimo direktivu, naime to je izravno suprotno s onim što piše u obrazloženju ovog zakona u onom dijelu koji se odnosi na ovu odredbu dakle izričito se pozivamo da se cijelim tim člankom na neki način prenosi direktiva u hrvatski pravni poredak, a sama direktiva kaže da ona ne dovodi u pitanje akte sklopljene prije 7. lipnja 2021.

je povrijedila čl. 238. st. 1. alineja 5 na način da je omalovažila ovdje zastupnicu prisutnu na način da je imputirala da netko ovdje nešto ne razumije pod krinkom isprike ponovila je zapravo sve ono što je rekla već i prije i mislim da je na taj način da je povrijedila Poslovnik, a isto tako onda mogli bi mi reći da kolegica Orešković ne razumije odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa obzirom da očito nije razumjela čl. 5. i da zato imamo sada mnogih pravnih problema oko primjene samih zakona, što uostalom ukazuje i visoki upravni sud, ako ćemo na taj način raspravljat. Gospodin Habijan to što vi kažete je, drži vodu, ali međutim to je, ako nismo dali prije povredu Poslovnika, ako se nije nitko javio da dajemo opomenu, ovo je sada rečeno na jedan ironičan način koji je bio borderline da tako kažem i ja ne bi bio sklon da dajem ovaj opomenu s time da apsolutno ne odobravam taj način, pa sam i pitao da li bi to trebala biti isprika, gospođa Orešković je rekla da da, pa ću uzet u obzir da je to bila isprika taj drugi dio, ovaj bi mi se smijala kolegica Orešković da joj dajem opomenu sada. Gospodin, neću dat ni vama opomenu naravno jer vi niste u krivu. Gospodin Pavić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovana kolegice ispriku prihvaćam iako nije bila iskrena, ali to ćemo nas dvije uz kavu ako Bog da riješit. Što se tiče vašeg razumijevanja čl. 306. st. 5. ja bih rekla da ga niste dobro pročitali. Nigdje ne piše da postoji obveza sklapanja novih ugovora nego obveza usklađivanja ugovora, da li će to bit usklađivanjem izmjenom i dopunom postojećeg ugovora ili sklapanjem novog to ovdje nije definirano. S druge strane, vaš primjer kojim ste usporedili ovu situaciju gdje propisujemo zbog stvaranja novih okolnosti reguliranje korištenja autorskog djela na ovaj način sa time da se sklapa ponovno ugovor zbog kupnje auta to nema veze jedno s drugim, kupnja auta nema veze sa autorskim djelom i autorskim pravom. Ono što mi ovdje reguliramo je zato što do sada su postojali drugačiji uvjeti, komadno se nešto brojalo kad se izvodilo, danas to nije tako, postoje digitalne tehnologije i zbog tih

pardon, repliku, pardon, pardon, umorna sam i gladna, digli ste repliku, pa mi time dali priliku da odgovorim za razliku od svog kolege, muškog kolege koji je poslužio se povredom Poslovnika znajući da ja na to ne mogu odgovoriti. Dakle, što se toga tiče svaka vam čast i na tome vam čestitam. Što se tiče same suštine, možemo pitati bilo kojeg suca u RH što što se radi u slučaju kada su se promijenile okolnosti i možemo pitati doista sve pravne autoritete što misle o tome postoje li ovdje retroaktivnost da ili ne. U konačnici ako fulaju i naši sudovi, ukoliko fula i ustavni sud, a ne bi mu to bio prvi put kao što je fulao u povredi načela vezano za slučaj Tomislava Karamarka, ovdje barem, ovdje barem tim više što se radi o jednoj direktivi i o tome je li Hrvatska na ispravan način transponirala tu direktivu u hrvatski pravni poredak u konačnici će nešto reći i mjerodavni europski sudovi, pa ja ne bi voljela da se baš mi svi skupa tamo sramotimo praveći se da nismo razumjeli na koji način će se ova odredba odraziti na ugovore koji su davnih dana već sklopljeni i konzumirani. Željko Pavić, poštovani zastupnik slijedeća replika. **Pavić, Željko (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnice, u posljednjih nekoliko mjeseci smo odradili jako puno sastanaka, otprilike 11-ak sastanaka sam odradio ja i još moje kolege iz kluba i potpredsjednici sabora zajedno sa nama i sama sa razno raznim i autorima i izvođačima i diskografima, oni su bili najglasniji i bili su najnezadovoljniji s ovim zakonom. Nažalost, ja sam morao konzultirati svoje kolege i prijatelje koji su pravnici jer ne mogu protumačiti sve ono što sam dobio u primjedbama. Pa tako sam dobio tumačenje da se tom odredbom zapravo propisuje retroaktivna primjena zakona koja je u suprotnosti sa direktivom i sa Ustavom RH. Drugo, dobio sam tumačenje da se polazi od pretpostavke da ne postoje regulirana prava, prava snimka između glazbenih izdavača i izvođača. Nadalje, da se tim prijedlogom zakona oduzima pravo vlasništva nad snimkama. Nadalje, RH izdano intervenira u privatno pravne odnose između izvođača i glazbenih, glazbenih izdavača. Znači to je na tragu onog što ste vi govorili i sad budući da nisam znao o čemu se radi pitao sam na odboru i dobio sam odgovor koji sam dobio. Nažalost, puno toga što ste rekli zapravo manje-više sve je točno i to je vidljivo iz aviona, za to nije potrebno biti nikakav ekspert, na kraju krajeva vrlo brzo će se ako u ovakvom obliku zakon bude usvojen vidjet će se to i u praksi, a ja ne bih voljela da se to u praksi dogodi zato što osim što doista potkopava neke pravne temelje ne samo RH to su osnovni postulati koji su u cjelokupnom kontinentalnom pravnom sustavu koji je puno toga preuzeo još iz vremena rimskog prava mi sad naprosto negiramo, a pri tom ne štitimo i interes svih zainteresiranih strana. A samo ću prokomentirati ove vaše sastanke, činjenica da se povodom ovog zakona odvio čitav niz sastanaka sa zastupnicima i klubovima zastupnika, to je lobiranje, ali ovo je primjer jednog dobrog određenog lobiranja gdje je svima bilo u interesu da zastupnike dobro informira o o pozadini problema koji iz jednog zakona proizlaze, žao mi je što sluha nije imala i resorna ministrica. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava poštovani potpredsjednik Miroslav Škoro.

Hvala lijepa poštovani g. potpredsjedniče. Slušajući sad ovo zadnje što smo slušali, generalno sam pratio tu raspravu, ispada da bi u stvari trebalo prezervirati situaciju i osporiti ljudima njihovu imovinu i sve ono skupa što su oni radili jer tako je, tu ne možemo ništa. I to me sve skupa podsjeća možda na neku raspravu, ja ju u glavi imam, koja je vođena tamo negdje 1557.g., kad je kraljica Meri s kraljem Filipom bila nezadovoljna što se piše o njoj, pa je odlučila staviti pod kontrolu sve tiskarske strojeve. Je li Gutenberg napravio stroj, pa kad je on napravio stroj onda su rekli aha, tko tu sad ima pravo, onaj tko ima stroj ili onaj tko hrani stroj sa nekakvim materijalima? Dakle, 1710.g. dakle u 18. stoljeću imate kraljicu Anu koja svojim statutima konačno fokus prebacuje na autore i kaže nije faca onaj tko ima stroj nego je faca onaj tko je taj stroj nahranio s nekakvim sadržajem. Immanuel Kant je pisao također o tim stvarima i on je rekao metafizički čudoređa lamentirajući na tu temu da postoji autor, postoji nakladnih, njegov izdavač i postoji nekakav pretiskivač, to je razgovor o kojem mi sada tu na neki način i razina razgovora o čemu mi razgovaramo danas ovdje. Pitanje svih pitanja je tko pokreće kreativni proces, tko pokreće kreativni proces, vlasnik diskografske kuće, netko tko ima stroj za pravljenje CD-a, netko tko ima stroj za brizganje plastike, pa napravi gramofonsku ploču, jel taj pokreće kreativni proces ili ga pokreće netko tko u svojoj glavi stvori nešto što do tada nije postojalo i ima li taj u stvari nekakvu svoju pravo na naknadu? Je li glazba koja se napisala, a nije izvedena, je li se ona uopće dogodila, je li glazba koja je izvedena kad je napisana, a nitko je nije čuo, jel se ona dogodila? To su sve filozofska pitanja i to su sve situacije u kojima na neki način prepoznajemo dionike glazbene industrije, o njoj sam već govorio i mi danas cijelo vrijeme govorimo jednu te istu stvar. Ključni problem ovoga zakona je individualno i kolektivno pravo, to je ključni problem, nema drugog problema. Individualno pravo je ono pravo kojim se do sada koristio svaki izvođač, ja bih čak rekao da je to i u pitanju kad su kolege novinari u pitanju, dakle on to dogovara sa nekakvim svojim izdavačem i to je taj njegov dogovor. Međutim, kolektivno pravo je pravo koje se ustanovilo zbog toga što je previše korisnika i ne stigneš ih sve pratiti, to je cijela priča. Pojavom interneta taj broj korisnika se povećao na entu potenciju. Ako se slažemo da svi trebaju biti obeštećeni za svoj rad i za svoje vlasništvo onda nemamo nikakvih problema, samo moramo vidjeti koji je način obeštećenja ljudi koji su vlasnici ili su stvorili djelo ili su ga izveli. Diskografi imaju svoje pravo, novci se sada prikupljaju i idu isključivo i jedino diskografima. Ja sam diskograf, ja vam to govorim. Kada dođe neki novac, tu je netko spominjao jednog člana tamburaškog sastava, pa kao on nekakvih 100, ne znam, nije dobio ništa. Nije dobio ništa jel je u 4.g. skupio streaminga 140 kuna, to je činjenica. Meni kao diskografu odgovara da se nađe model po kojemu će svaki izvođač, svaki član mješovitog zbora, svaki član simfonijskog orkestra za svoju snimljenu izvedbu koja se reproducira dobiti naknadu, al ne može ju dobiti u ovom sustavu ovako, jednostavno ne može jel govorimo o iznosima na petu decimalu 0,00004, to je iznos o kojem mi govorimo i tu samo igraju veliki multiplikatori, ništa drugo, nemojmo se zavaravati. Ja sam 2017.g. znanstveno dokazao da se ne može ovaj problem riješiti drugačije nego sustavom kolektivne zaštite i to će tako biti, da li će to riješiti blockchain ili nešto drugo manje važno, ali to će tako biti …/Govornik se ne razumije/…rekao i taj čl. 306. je sulud jer ako postoje ugovori po kojima se nešto događa zašto ćemo ih revidirati, ali ako ne postoje isplate temeljem tih ugovora onda nema ugovora i sad ćemo mi nekome dati još 3.g. da uzima te novce, a ne zaslužuje ih. Dakle, ili imate ugovore, pokažite ih odmah i počnite ih poštivati, to je cijela priča. Moramo znati svakog zadnjeg svirača koji je nešto odsvirao ili svakog da ne govorimo novinara, novinara koji također ima svoja prava. Dakle to je cijela priča, ili ima ugovora, ili nema ugovora, nema nikakvih 3.g., evo toliko, hvala vam.

Htjela sam o jednoj drugoj temi, ali moram se nadovezati na ovo što je rekao potpredsjednik sabora Škoro jer je na suštinu bacio jednu veliku maglu. Dakle, ne radi se samo ovdje o sustavu pojedinačnog i kolektivnog pregovaranja se ne razumije/…o tome da primjerice jednom prodana pjesma je jednom prodana pjesma, za to je izvođač prenio svoja izvođačka autorska prava na nekog drugog trajno unedogled, to je jednokratna usluga. Ono što mi sada, recimo u ovom segmentu u kojem smo sad u posljednje vrijeme govorili, što mi sada uvodimo kažemo digitalnim dobom promijenile su se okolnosti, ta se pjesma sada eksploatira na nekim novim medijima i mi sada uvodimo obavezu, obavezu dakle kako god vi to sročili, u suštini se svo9di na to da vi tražite da se taj ugovor revidira. Šta znači revidiranje ugovora? Dakle, ili smo sklopili novi kojim se uvodi obaveza ponovnog plaćanja jednom već kupljene i prodane pjesme, ako se to ne napravi u roku od 3 godine, onda će kolektivna udruga pregovarati u ime tog izvođača i pri tom sebi uzeti jednu lijepu svoticu. I gdje je onda problem ovog zakona? Pa isti je kao i u suštini svih ostalih zakona iz resora ove ministrice, bilo da se radi o Zakonu o HRT-u, bilo da se radi o Zakonu o elektroničkim medijima o kojem ćemo govoriti nakon ove rasprave, problem je u tome što principi a cijelo pravo i svi zakoni trebaju prolaziti iz principa i ti principi trebaju biti konzistentni a nisu. Prošli tjedan smo pričali o Zakonu o minimalnoj plaći i koji je princip u tom zakonu, šta je Vlada rekla? Rekla je podržavamo model kolektivnog pregovaranja pa ćemo zatražiti od radnika i poslodavaca da se lijepo kolektivno dogovore, a ako se ne dogovore, onda ćemo mi kao zakonodavac vidjeti što ćemo i kako ćemo. To je simplificirana verzija ali to je suština. A šta smo napravili u ovom zakonu? Nismo primijenili taj isti princip nego smo rekli ajte vi lijepo kolektivno pregovarajte ali ako se ne uspijete dogovoriti, neće zakonodavac a neće bome niti sud kao što bi sud presudio da uopće nismo intervenirali u ovaj zakon, nego bi se lijepo poslužio Zakonom o obveznim odnosima i na temelju već izgrađene prakse, donio nekakvu novu pravičnu naknadu za onu stranu koja se smatra oštećenom, to bi ovdje bili izvođači. Dakle, nismo išli tim putem nego smo rekli onda će cijenu utvrditi kolektivni pregovarač odnosno u ovom slučaju, udruga izvođača. E, to je ono što je sporno. Mi smo dali moć, moć, autonomnu moć u rukama jedne ugovorne strane koja može praktički što god hoće, bit će onako kako oni kažu. I sad da karikiram, da izmislim situaciju u kojoj je Škoro primjerice prodao neku pjesmu prije 10 godina za 100 000 eura, dakle on je relativno dobro možda obeštećen, po ovom zakonu nakon proteka 3 godine ako se nije sklopio novi ugovor, onda će kolektivna udruga za zaštitu izvođača reć pa sad s obzirom na novo digitalno doba, mi odokativno određujemo da ta pjesma vrijedi 500 000 eura. O tome de ovdje radi i to je povreda principa i to je retroaktivno zadiranje u odnose koji proizlaze iz ugovora, iz ugovora koji su davnih dana I zašto je to zapravo sporno? Sporno je utoliko što je ministrica ove okolnosti znala kao što je znala i većina zastupnika kojima se jedna strana obraćala i uporno tome, dakle tu treba gledati onaj hodogram aktivnosti, treba gledati što je bilo prvo čitanje zakona, što je zapravo bio prvi prijedlog radne skupine, što je bilo u javnom savjetovanju, dakle drugačije definirani odnosi. Nakon toga nova pravila koja su dogovorena i osmišljena, gdje? Negdje po hodnicima. U suštini, zašto toliko inzistiram na odredbi ovog zakona? Ne zato što baš mislim da je ona glavna žarišna točka, ne, nego iz nje proizlazi da je moć odlučivanja praktički negdje drugdje. Ne u Hrvatskom saboru, ne u tome da se u javnoj raspravi traži pravičan i ravnoteža između različitih dionika nego negdje po sobičcima, negdje po kružocima, dakle onaj tko se ministrici najviše svidi i najviše prišapne u njezino uho, e njegova prava će na jači način i nepravedan način biti zaštićena u odredbama zakona. E pa ne hvala takvom zakonodavnom procesu a pogotovo ako ćemo danas-sutra svi skupa kao država zbog takvog jednog zakona dobiti packu. Hvala. Slijedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, zastupnica Katarina Peović. Evo probat ću kratko za kraj. Nisam se uistinu mislila osvrtati na sam stil ove rasprave i debatu koja je i debatu koja je išla u jednom smjeru ali stvarno ne mogu ne osvrnuti se na način na koji je ministrica Nina Obuljen Koržinek raspravljala u Saboru, mislim da je neprihvatljivo da se predsjednicu jedne novinarske udruge prikazuje kao osobu koja nije jednostavno shvatila i koju su svi tumačili kako stvari stoje ali ona je i dalje ustrajavala u svojoj interpretaciji, što je pojednostavljeno i sažeto ono što je ministrica nekoliko puta rekla, niti je nema pa ne možemo s njom niti raspravljati, ali dakle ako smo ovdje došli raspravljati o zakonu da je svako tumačenje validno. U svakom slučaju, više zastupnika je ovdje uključujući i mene, uputilo na iste primjedbe koje dolaze od novinara i novinarskih udruga, pa tako i kolega Fabijanić je čitao čl. 100 koji nas upućuje u jedno tumačenje odricanje autorskih prava ali navest ću još nekoliko članaka koje nisam stigla u raspravi, da se vidi da je to tendencija kroz cijeli zakon, da se zapravo ide na ono što je više-manje američko zakonodavstvo koje odriče autoru a vlasništvo dok je kontinentalno europsko zakonodavstvo automatski to autorstvo autoru priznaje. Znači, nije baš moguće reći da ono što je rekla ministrica, da smo se držali tog članka tog članka koji je rezerviran samo za autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu, kao da je to autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu potpuno diskreditirajuće za autora odnosno autor u radnom odnosu nema nikakva prava jer je njemu ajmo reć to već plaćeno putem plaće. U svakom slučaju dakle imamo i čl. 93 stavak 1. koji glasi: Ako ugovorom o audio-vizualnoj produkciji između audio i vizualnog producenta i autora doprinosa nije drukčije određeno, smatra se da audio i vizualni producent stječe sva imovinska prava iskorištavanja autora doprinosa u opsegu potrebnom za ispunjavanje svrhe ugovora. da ok, znači audio i vizualna produkcija je jedno, novinari su drugo, ali imamo tendenciju dakle kroz zakon, pa čitam članke redom, njih nekoliko. Znači onda imamo taj članak 100, stavak 2. koji glasi: Ako ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos ili drugim ugovorom sklopljen između autora i poslodavca nije drukčije određeno, smatra se da je poslodavac, ovdje je sad poslodavac jel, tamo je bio producent poslodavac stekao isključivo autorska imovinska prava iskorištavanja autorskog djela stvorenog u radnom odnosu, sadržaju u opsegu koji je potreban za ostvarenje djelatnosti koju obavlja i to bez prostornog i vremenskog ograničenja neovisno o prestanku radnog odnosa za vrijeme čijeg trajanja djelo je nastalo. Nadalje, dakle imamo sličnu odrednicu u čl. 167. kod korištenja autorskih djela u digitalnoj i prekograničnoj nastavi. direktivi u čl. 5. direktive koja se ovdje preslikava izrijekom navedeno da države članice mogu predvidjeti pravičnu naknadu za nositelje prava, autore i nakladnike nakladnike naš zakonodavac nije predvidio naknadu za korištenje autorskih djela u digitalnoj i prekograničnoj nastavi. Na takvo je zakonsko rješenje nedavno pismo zakonodavcu reagiralo …/Govornica govori engleski./… Međunarodno udruženje organizacije Međunarodno udruženje organizacije za kolektivnu zaštitu prava autora i nakladnika sa 158 članica iz 85 zemalja. Napomenut ću da bi zakonsko rješenje trebalo uključiti naknade i kolektivno licenciranje. ono pitanje čije je autorsko djelo? Autorsko djelo bi trebalo biti djelo autora bez obzira na uvjete ugovora, na vrstu umjetnika i autora na koje se odnosi i tome slično. Navest ću još samo nešto što nisam stigla u raspravi navesti, a to je ono što je isticao Sindikat novinara Hrvatske koji se protivi tome da se u zakonu uporno među aktima koji se uređuju odnosi u pogledu autorskog djela izostavlja kolektivni ugovor te su zahtijevali da se kolektivni ugovor uvrsti među dokumente kojima se uređuje primjerena naknada autoru i također Hrvatsko novinarsko društvo je primijetilo da je nejasan dio zakona u kojem se definira često to u zakonu se kaže, primjerena i razmjerna razmjerna naknada. Taj izraz nije za njih dovoljno precizan te je potrebno i to definirati. Smatraju da je nejasan u kontekstu izraza što je to bitan doprinos, to je nešto što su sami napomenuli da bi trebalo razjasniti. Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Vesna Bedeković. Hvala vam lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvažena ministrice, gospođo ravnateljice, poštovane kolegice i kolege. Evo s obzirom da već punimo šesti sat današnje rasprave o Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ja ću doista u ime Kluba zastupnika HDZ-a ukratko pokušati sažeti u nekoliko rečenica sve ono što mislim i smatram da je bitno reći u završnoj riječi vezano za Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i reći da se doista radi o složenom zakonu, kako u pogledu materije tako i u pogledu sadržaja. Ono što je suština i što je važno reći da ovim zakonom zapravo radimo prilagodbu novom digitalnom dobu u kome živimo, a prilagoditi se moramo. I naravno ovim zakonom moramo modernizirati nacionalni sustav zaštite autorskih i srodnih prava u skladu s potrebama suvremenog digitalnog društva, ali i razvojem odgovarajućeg pravnog okvira EU i u tom smislu sa sa ovim zakonom usklađujemo se sa dvije direktive, Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i ovom drugom direktivom o utvrđivanju pravila u ostvarivanju autorskog i srodnih prava. opsežna javna rasprava sa tisućama stranica komentara trajala je 30 dana, dakle dodatne konzultacije nakon usvajanja ovog zakona, ovog prijedloga u prvom čitanju i dvije tematske tematske sjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, jedna sa diskografima izvođačima i druga sa novinarima i nakladnicima. I doista smatram da je silno puno truda uloženo u kreiranje ovog zakona i naravno tu moramo biti svjesni činjenice i to reći uz sav trud i uz sve napore i uz komunikaciju i slušanje svih zainteresiranih dionika moramo reći da se niti svi zainteresirani dionici doista sami između sebe nisu mogli složiti i iznaći kvalitetno rješenje i doista su ostali čvrsto ukopani u svojim stavovima i iz stog razloga doista imam potrebu ponovno naglasiti da ovaj prijedlog zakona predstavlja da je jedan dobar kompromis između svih dionika u različitim sektorima i jedan dobar okvir za za reguliranje međusobnih prava i obveza između različitih dionika. I moram naglasiti, ne slažem se s kolegicom koja je rekla da će ovdje biti pristranosti, dakle moram naglasiti smatram da je ovaj kompromis napravljen upravo bez pristranosti prema bilo kojoj grupaciji odnosno kategoriji zainteresiranih dionika i bez ulaženja ulaženja u međusobne odnose između različitih zainteresiranih dionika. Naravno ovaj zakon kao i svaki drugi će se pokazati u praksi, ali svakako sam uvjerena da će njegovo donošenje osigurati jasnija pravila zaštite autorskih prava i srodnih prava prava prikladna za primjenu digitalnom okruženju, da će se postići veća pravna sigurnost i svakako da će ovaj zakon doprinijeti gospodarskoj održivosti kreativnih, kulturnih i medijskih industrija i svakako očuvanju kulturne baštine, a pri tom ne narušavajući slobodu izražavanja i druge interese korisnika digitalnih sadržaja i usluga. I u tom smislu pozivam vas vas sve vas da ovaj zakon podupremo i da ga podržimo prilikom glasovanja o konačnom prijedlogu ovog Zakona. Zahvaljujem. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Erik Fabijanić. Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice, kolegice i kolege zastupnici. U prvom dijelu svoje pojedinačne rasprave osvrnuo sam se na novinarski dio koji je vezan za novinarska prava, novinarska autorska prava, ali ću to sada staviti u onaj širi kontekst koji je vezan za europski direktivu o Copyrightu koja je izglasana na EU parlamentu, da bi znali koji je smisao zakona koji ovdje donosimo. Naime, o njemu je bilo riječi i za vrijeme prvog vala pandemije, između ostaloga jer je to bio, reguliranje tih autorskih prava i reguliranja i odgovornosti i distribucije, ono što je kvalitetna, pravodobna i istinita informacija i dan-danas EU parlament se bavi fake newsom, odnosno i djelom autorskih prava koji nisu obuhvaćeni ovim Zakonom, ali rade i na onom dijelu koji je vezan za društvene mreže. Da li je to Facebook ili neka druga, potpuno nebitno. Ali, kad bi sumirali što je htio EU parlament? EU parlament je htio kontrolirati način na koji se unutar EU plasiraju servisne informacije vrlo konkretno rečeno, Google newsa. Jer to znači da imamo članke koji korisnici u RH mogu čitati neovisno o nakladniku, neovisno o autoru, a da na tome zaradu ima samo taj taj agregat. A da o tome zaradu nema ni autor u EU niti nakladnik u EU, dakle držat ću se onoga što možda znam jer sam u nekoliko mandata bio i član Izvršnog odbora Hrvatskog novinarskog društva i isto tako, Sindikata novinara Hrvatske. Onda nije, doduše bilo, bilo je interneta, nije bilo društvenim mreža, međutim, situacija se u biti, kad govorimo o informaciji, nije promijenila. Dakle informacija je vijest, ona kao takva ostaje, ona ima svoje autorsko pravo, ono jedino trivijalno, ali zbilja trivijalno, što se mijenja, mijenja se način prenošenja. Nekad smo imali davno, pred 2 stoljeća samo papirnato, onda smo dobili radio, pa smo dobili televiziju, a sada imamo internet, portale i čitav niz drugih publikacija. I to je tome tako i tome što se danas radi treba stati na kraj. Gube jako puno, koliko god mi mala zemlja, a i zbog hrvatskog jezika nismo baš toliko disperzivni u čitanju naših vijesti, ali činjenica je da zbog toga nakladnici gube. Gube i autori tih nakladnika neovisno o tome da li su u radnom odnosu ili nisu u radnom odnosu. Ono što je ostala dilema u EU parlamentu je pitanje raspodijele između autora, možemo ih nazvati radnicima, ništa protiv i nakladnika. I to je ono što je demandirano lokalnim zakonodavstvima, poštujući, ajmo reći tako, suverenitet zemlje članice, ali isto tako, da bi prebacili vruć krumpir, ali kao da svaka zemlja ima svoju zakonodavnu arhitekturu kojom će riješiti te odnose i zato mi, ja, danas jako puno raspravljamo o tome i to je tome tako. .../nerazumljivo/... pardon, 4.11.2014. je njihov zakon stupio na snagu, dakle prošlo je od onda 6 godina, ali vi ako idete u Španjolsku, iz tog razloga ne možete, dakle Španjolci nemaju Google news. Dakle Google jednostavno, ukinut taj servis. Ja ne kažem da ga mora ukinuti u Hrvatskoj, ali u svakom slučaju, nešto mora platiti. Ali, mora platiti i autoru, neovisno o tome da li je on u radnom odnosu ili ne i mora ga platiti, hvala Bogu i nakladniku. I to je ono što je prijepor. Iz tog razloga, iz tog razloga naglašavam da ne bi bilo dezinformacija, u EU parlamentu bilo dio pučana,

Sljedeća završna rasprava je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani potpredsjednik Sabora, Miroslav Škoro.

teza jedna je bila da će posrednik zaraditi, a autor i izvođač neće jer će posrednik uzeti one novce pa zašto to autor, izvođač ne bi dobio direktno? Netočno. To može govoriti samo netko tko ne razumije sustav kolektivne zaštite. Visina troškova kolektivne zaštite u Hrvatskoj, barem se kreće od nekih 11, 12% kod diskografa, preko 23 zarez nešto posto linearno kod autora i tako negdje isto kod izvođača. Ne može se dogoditi da oni izgube jer trenutno ne dobijaju ništa. Dakle, ako im netko stvori dodanu vrijednosti i uzme za to određenu količinu naknade kao trošak to je uobičajena stvar u sustavu kolektivne zaštite. Ono što također želim reći je da nismo spominjali taj jedan moment, a to se može očitovati i iščitati iz mnogih biografija, mnogih poznatih sastava svjetskih, od Rolling Stonesa, Pink Floyda pa nadalje, pa je do nekih razgovora koje sam osobno vodio sa velikanima hrvatske glazbe, a i sam sam bio u toj situaciji, kad je čovjek mlad, ne razmišlja on previše o ugovorima i ne radi neke stvari koje pro futuro njemu trebaju osigurati prihode. To je činjenica. On je sretan da se dogodio čin u kojemu je njegovo autorsko djelo zaživjelo u javnosti. Nemojmo ih zato kažnjavati. Ti izvođački honorari koji su individualno dogovoreni, oni sežu od nekakvih 3, 4, 5, maksimalno 6% do nevjerojatnih 40%. Sam to znam, bio sam svjedok da su vrhunski hrvatski izvođači dobili upravo toliko da izdaju nekakve svoje radove za određene diskografe i činjenica je, kada bi se uveo sustav kolektivne zaštite, da bi ti koji dobivaju sada 40-ak, pa možda i više posto, od onih uobičajenih 5, 6, bili uskraćeni, ali njima treba ostaviti i ostavljena je mogućnost da to dogovore individualno, ali mi govorimo o onim drugim glazbenicima, mi govorimo o pratećim glazbenicima. Nema Škore, nema pokojnog Ive Robića, nema Tereze Kesovije bez pratećih glazbenika. Ne postoje. Ja sam se koncentrirao više na glazbu jer dolazim iz tog svijeta pa mi nemojte zamjeriti, međutim, ti prateći glazbenici na jednog popularnog izvođača, ide ih barem 5, 6, 7. U studiju i više. Dakle, oni su ti koji bi trebali biti obeštećeni jer trenutno nisu u stanju niti diskografi niti bilo tko drugi njima uplatiti išta. Zašto? Jer se uglavnom ne zna, diskografi nemaju čak ni tu bazu podataka. Ne zna se da su oni svirali. Smatra se da su obeštećeni paušalno, dobili su, ne znam, 50, 100 nečega, jedinica novaca pa su jednokratno riješeni. Ali jednokratno rješavanje te situacije je ustvari izuzetak i ne bi trebalo biti pravilo. U tom smislu dakle ugovori su osnova za isplatu bilo kojeg honorara. Čuli smo tu različitih teza oko tih ugovora, međutim, ugovori definitivno u ono vrijeme nisu predvidjeli formate koje imamo danas. A svaka promjena formata bi trebala biti regulirana nekim novim ugovorom. Znači, ajmo se vratiti možda na meritum stvari, a to je da Zakon o autorskom i srodnim pravima ne štiti samo glavne izvođače. On štiti sve one izvođače koji su se našli bilo koji, u bilo kojoj ulozi, na bilo kojoj izvedbi i svi imaju pravo na naknadu, međutim, oni tu naknadu ne mogu dobiti jer ako je ugovor temelj za isplatu, tog ugovora ili nema ili njih nema na tom ugovoru ili, u konačnici, nemate s kim sklopiti ugovor jer i o tome smo govorili da ustvari postoji jedan prijepor oko najvećeg kataloga u RH, a to je onaj katalog koji je sudskom odlukom osporen najvećeg hrvatskom diskografu. Dakle, to su situacije o kojima moramo gđo. ministrice ipak razmisliti da vidimo, niste bili tu pa ću ponoviti, taj čuveni čl. 306, ako ima ugovora, okej, ako nema, nemojmo produživati tu agoniju da čekamo još 3 godine jer tamo i stoji lijepo u tom zakonu, da ako ga nema, da ćemo ići prema kolektivnom sustavu. Pa evo, ja još jedanput apeliram kao netko tko je osobno zainteresiran u sva tri agregatna agregatna stanja, da razmislimo svi skupa i da vidimo postoji li mogućnost da se tim ljudima koji trenutno nisu ni na kakvim ugovorima, omogući da dobiju neku naknadu, a da ne čekaju pri tome još daljnjih 3 godine. Hvala vam lijepa. Sljedeća završna rasprava je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, uvaženi zastupnik Damir Bakić. Hvala vam potpredsjedniče, poštovana ministrice, poštovani kolegice i kolege. Evo puno toga danas, mnogo toga danas rečeno, mnogo toga je danas i ponavljano i ponovljeno tako da ja neću sada ponavljati sve ono što sam bio rekao u svom izlaganju u ime kluba. Ustvari zapravo bih se zadržao na samo jednoj jedinoj temi koja mi se čini osobito važnom, a mislim, koliko god sam uspio pratiti današnju raspravu, premda nisam bio sve vrijeme ovdje, mislim da danas o njoj i nije bilo mnogo riječi. U čl. 301 st. 1. govori se o audiovizualnim djelima nastalima prije 1990. g. koja se nalaze u arhivu HRT-a i ta djela, kaže i ta djela, kaže se dalje u tom stavku toga članka, predstavljaju, naravno da predstavljaju kulturno dobro. Dalje se kaže da producenti tih djela mogu podnijeti eventualne dokaze o stjecanju prava na ta djela i to mogu učiniti u roku od 2 godine, a ako to ne učine, neovisno iz kojeg razloga, čl. 303 kaže da sva imovinska prava na ta djela, na ta audiovizualna djela pripadaju HRT-u. Naglašavam, radi se ne samo o televizijskim nego i o kinematografskih djelima. Nadalje, prema čl. 302 opet neovisno o tome jesu li se oni producenti javili ili se nisu javili pa su onda u tom slučaju prava pripala HRT-u, prava pripala HRT-u, HRT sva ta audiovizualna djela nastala prije '90. koja ima u arhivi, ovlaštena je umnažati, distribuirati, emitirati, reemitirati, itd. Još jednom, ne radi se samo o televizijskim djelima nego i o kinematografskim. To smatramo neprikladnim. Ne vidi se razlog zbog kojeg bi upravo HRT baštinila svu kinematografsku građu nastalu prije 1990. g. To pogotovo zato što HRT nema ni resurse ni .../Govornik se ne razumije./... za restauraciju i revitalizaciju kinematografskih djela a niti praksu da se bavi njihovom distribucijom. I zato smatramo da brigu o kinematografskoj baštini treba povjeriti Hrvatskom audiovizualnom centru i u pogledu restauracije koja treba biti načinjena u skladu s najvišim standardima i u pogledu distribucije i u pogledu brige o ostvarivanju prava i producenata i svih koautora i glumaca tj. umjetnika izvođača. Smatramo zato da kinematografska audiovizualna djela treba izuzeti iz Članka 301. do 303. tj. domet tih članaka ograničiti samo na televizijska djela. I u tom smislu predložit ćemo kao što sam rekao, predložit ćemo odgovarajući amandman. Hvala vam lijepo. Završna rasprava u ime predlagatelja, uvažena ministrica Nina Obuljen Koržinek. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem se svim zastupnicama i zastupnicima koji su sudjelovali i u ovoj današnjoj raspravi i u raspravi u prvom čitanju i u svim kvalitetnim raspravama koje smo imali na odboru, Pa dozvolite mi da zaključno pokušam na neki način rezimirati ovaj zaista dugi put nastanka ovog zakona koji je kao što ste i sami više-manje svi izjavili u vašim nastupima za ovom govornicom zaista jedan jako kompleksan dokument. RH je od samog početka vrlo aktivno sudjelovala u pregovorima oko direktive. Bili smo jedna od država koja se najjače najjače i najsnažnije zalagala upravo za podizanje standarda autorskopravne zaštite. I bili smo među onim državama koji su u nekoliko slučajeva čak i blokirale daljnje pregovore oko ove direktive želeći osigurati da države članice dobiju prostor unutar kojeg će u svojim nacionalnim zakonodavstvima moći izabrati najbolje režime zaštite, a kako bi zaštitili stvaratelje sadržaja odnosno nositelje autorskih i srodnih prava. I to smo upravo mi ovim zakonom napravili. Ono što mislim da je propušteno biti registriranim, a što je jako važno za shvaćanje ovog zakona i odredbi za koje smo se odlučili da iako on cjelovito uređuje pitanje autorskih i srodnih prava, unutar svakog segmenta kulturnih i kreativnih industrija, tržište tih prava iznimno je specifično i zato se i odnosi između dionika na tom tržištu kako unutar Hrvatske, tako i u odnosu Hrvatske i inozemstva moraju regulirati na drugačiji način. I zato je neusporedivo npr. tretirati glumce i izvođače, uspoređivati novinare i autor itd., itd., zato što svaki od tih ako ih možemo nazvati mikrosvjetova mikrotržišta ima neka svoja specifična pravila. U tom smislu ovaj zakon je u nekim dijelovima liberalniji, a u nekim dijelovima restriktivniji od onoga što smo imali ranije. On je liberalniji u prvom redu u smislu prava na korištenje različitih autorskim pravima zaštićenih sadržaja u pitanjima obrazovanja i znanosti istraživanja. Zato me je čudilo da su neki među zastupnicima koji su i sami sveučilišni profesori zagovarali da se takvi sadržaji koji se služe, koji služe u procesu obrazovanja i znanosti valjda trebaju početi naplaćivati. U tom smislu bilo je istaknuto neka specifična područja i teme, dobro smo slušali i rasprave u prvom čitanju, doradili smo odredbe koje se tiču arhitekata, nastavili smo komunikaciju sa producentima, redateljima, sa onima koji sudjeluju u stvaranju audiovizualnih djela. Nije nam nikako jasno kako se ne razumije da je namjera odredbi vezano uz bogati arhiv HRT-a ne da bi netko ostvarivao tu neka materijalna prava na račun nekoga drugoga nego upravo zato da se taj iznimno bogati arhiv koji je nastajao u vremenu kad nisu bila uređena sva prava može staviti javnosti na raspolaganje i na korištenje na način da služi onome zašto je i i stvoren, a to je da služi hrvatskoj javnosti. A u doba digitalnih platformi da može služiti i u sustavima obrazovanja, da ga mogu koristiti i Hrvati izvan Hrvatske itd. Bilo je ovdje puno razgovora oko novinara i izdavača, mi imamo jedno, ponudili smo jedno rješenje u ovom zakonu koje će hrvatske novinare i izdavače zajedno kao našu medijsku industriju staviti u neusporedivo bolji položaj u odnosu na agregatore, u odnosu na platforme nego što je to slučaj danas. To je nedvojbeno potvrđeno i samom činjenicom da su jedni od onih koji su zagovarali neka drugačija rješenja bili upravo predstavnici tih platformi koji danas sve te sadržaje koriste bez bez da ikome u RH bilo kojem hrvatskom nakladniku ili novinaru osiguravaju jednu jedinu lipu. Jedna od tema koja je cijelo ovo vrijeme možda zauzimala i najveći dio prostora, tema je odnosa između proizvođača fonograma i izvođača. Ja bih željela otkloniti bilo kakvu sumnju da smo ponudili rješenje koje je na bilokoji način protuustavno ili da retroaktivno nekome umanjuje prava ili nekome daje na račun nekoga drugoga prava koje nije imao. Ovim uređenjem mi jednostavno ispunjavamo prostor koji je bio prazan, prostor u kojem se nastupalo prema trećem kao da su prava uređena a u stvarnosti ta prava nisu bila uređena i izvođači koje direktiva i prepoznaje kao slabiju ugovo9rnu stranu, zapravo većinski nisu ostvarivali prava. Na kraju, mi smo vodeći računa o razvoju i brzini promjena na digitalnom tržištu, ovim zakonom željeli postići jednu jasnu crtu razdvajanja između onih autorskim pravom zaštićenih sadržaja koji se koriste za javne potrebe, dakle ne komercijalno, koji su nastali vrlo često javnim ulaganjima i koji kao takvi moraju biti što dostupniji i s druge strane, te linije postavili one nositelje autorskih i srodnih prava koji nemaju drugih izvora prihoda ili većinski s obzirom na promjenu načina distribucije kulturnih i kreativnih industrija, počinju ovisiti upravo o digitalnom korištenju nauštrb starijih modela, komandnih prodaja, živih nastupa, koncerata itd., i njima osigurati da u takvim pregovorima sa onima koji distribuiraju njihove sadržaje digitalno, budu u što boljoj pregovaračkoj poziciji i da zapravo budu zaštićeni i da dugoročno mogu ostvarivati neke prihode koji će im omogućiti da dalje stvaraju i zapravo na takav način obogaćuju našu kulturu i naš naravno sve ostale kreativne sadržaje. Mi ćemo naravno razmotriti sve amandmane koji su podneseni, ali željela bih s ovog mjesta još jednom poručiti da je donošenje ovog zakona tražilo puno osluškivanja različitih dionika, tražilo je pokušaj postizanja kompromisa tamo gdje se dionici nisu mogli dogovoriti, ali vjerujte u ovih gotovo 2 godine tog procesa, jako puno dionika koji su počeli i na još udaljenijim pozicijama od onih koje smo spominjali danas, kroz taj su proces našli zajednički jezik i našli jedan kvalitetan kompromis. Ja se nadam da će ovaj Visoki dom upravo iz svih ovih razloga koje sam navela ovom zakonu dati široku podršku. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.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

Sljedeća replika poštovana zastupnica Urša RAukar Gamulin.

završna rasprava je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani potpredsjednik Sabora, Miroslav Škoro.

završna rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, zastupnica Katarina Peović.

Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege.

Poštovane zastupnice i zastupnici.

Slijedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, zastupnica Katarina Peović.

Hvala g.